Dobro jutr, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Prva točka danas koju ćemo raspraviti jest: - Prijedlog Zakona o sportu, prvo čitanje, P.Z. br. 398 Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85.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 Prije nego što predstavnica predlagatelj da dodatno obrazloženje, poštovana ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac imamo zahtjeve za stankom. Prva je na redu poštovana kolegica Vučemilović. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Pred nama je vrlo važan zakon i zato tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jednom naglasili koliko je važan ovaj zakon koji smo možda i predugo čekali da nam dođe na saborske klupe. Mišljenja smo kako su problemi u sportu u ovom zakonskom prijedlogu pravilno adresirani o rješenjima ćemo razgovarati naknadno kad vidimo kako će teći implementacija, kako će se donositi podzakonski akti. Ali ono što zabrinjava to je tumačenje glasnogovornika hrvatske vlade koji temeljem ovog zakona najavljuje građenje nogometnog stadiona u Zagrebu za jedan privatni klub, a pri tom ističe i onda to dodaje onako kao smokvin list da će tu igrati i hrvatska reprezentacija. Hrvatska reprezentacija nogometna je dobrodošla u svim dijelovima Hrvatske na Poljudu, a evo i od iduće godine na najljepšem Stadionu u Osijeku na Pampasu koji nije građen državnim novcima, pa onda ostaje posve nejasno zašto bi država Hrvatska dok imamo ljude na Banovini koji žive u kontejnerima, dok je Zagreb još uvijek oštećen potresom gradila privatnom klubu nogometni stadion, a naša reprezentacija je uvijek dobrodošla u Osijek na Pampas na najljepši stadion u Hrvatskoj koji je građen privatnim sredstvima. Ako Dinamu treba stadion, a treba, a mogli su ga već odavno imati jer su potrošili novca za saniranje Maksimira za najmanje dva stadiona, da nije bilo kojekakvih marifetluka već bi ga odavno imali. Hvala. Stanka je odobrena. Kolegice Mrak Taritaš izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba Centra i GLAS-a. Zaista želim kroz ovo traženje za stanku još jedanput naglasiti važnost ovog zakona. Zakon o sportu su čekali svi oni koji su djelatnici u sportu, svi sportaši i ja moram reći da oni vjetrovi koji dolaze do mene govore o tome da vlada određeno zadovoljstvo što su dobili odnosno što imamo ovakav jedan zakon sa nekim stvarima koje je prepoznao probleme, prepoznao je jedan određeni način rješavanja, ali naravno to je samo dio svega toga. Kroz ovaj zakon treba jasno izdefinirati sljedeću stvar, a to je ulogu, uloga države u sportu. Uloga države o tome da sport se se razvija među mladima jer naravno nama su svima puna usta jako volimo pogotovo sad kad 20. studenog krene svjetsko prvenstveno još ako krene našima dobro, naravno govorim o Svjetskom prvenstvu u nogometu, svi će hodati u kockastim dresovima, svi će se jako veseliti i biti jako ponosni. Naši rezultati u sportu izazivaju kod nas ponos, ali da da bi takvi rezultati bili i da bi došli do vrhunskih sportaša, a pri tom govorim o onim nekim tzv. malim sportovima koji nisu vidljivi svaki dan, a koji zaista mogu sudjelovati i sudjeluju u odgoju djece jer ako se dijete od najranije svoje životne dobi bavi sportom onda on u smislu odgoja i zna da se mora borit, da se mora izborit za sebe, da mora donijeti određene odluke i da te odluke umjesto njega ne može donijeti neko drugi. I zbog toga je važno kroz ovaj zakon da se brinemo o vrhunskim sportašima i da se brinemo što će s njima biti u jednom trenutku kad se prestanu baviti tim sportom i oni su zadovoljni ovim rješenjem. Ali je važno da prepoznamo i ulogu i značaj države koja nije samo u gradnji infrastrukture nego u gradnji …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… uopće cijelog sustava sporta. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Miletić izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovana ministrice sa suradnicima. Drago mi je da danas ovdje rekao bih napokon možemo razgovarati o tom zakonu koji su svi sportaši, svi mi koji smo sportaši očekivali godinama i godinama. No, ipak ovdje imam nekoliko nedoumica i u ime kluba ću govoriti o tome, ono što je važno još jednom hrvatskoj javnosti reći da do sada, do sada Hrvatska je ulagala najmanje u sport 39 39 eura po glavi dok npr. prosjek u EU je 100 eura po glavi stanovnika i to točno govori koliko je Hrvatska do sada ulagala i to točno govori da mnogi uspjesi hrvatskih sportaša su bili usprkos sustava i to je jedina istina, usprkos sustava, a ne radi sustava. Pa s time svaki korak naprijed je definitivno za pohvalu, no imam velikih upita. Konkretno, čini mi se da sa ovim zakonom se događa nogometizacija sporta i naravno da svi mi volimo nogomet i svi znamo koliko nogomet nam znači, čini mi se da je jasno kogod je sportaš jasno mu je da je zakon pisan iz Zagreba, da je utjecaj HNS najveći utjecaj bio ovdje na ovaj zakon, činjenica je ta da mnogi mali sportovi koji imaju na tisuće, tisuće djece i mladih okupljaju su zakinuti ovim zakonom i to je činjenica i to ću dokazati u svom govoru. I zato vas molim ministrice da dobro sa svojim savjetnicima prođete još jednom da slušate raspravu u i sve ono što će kolege zastupnici iznijeti i da se ne dogodi da na tisuće i tisuće naših klinaca koji su u drugim pod navodnicima malim sportovima ili su izvan centara moći ili su izvan Zagreba, Splita ili moje Rijeke, dakle ovim Zakonom praktički ne dobiju ništa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Zurovec, izvolite. Hvala predsjedniče. U ime Kluba Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika tražim stanku od ponajprije važnosti ovoga Zakona o sportu. Radujem se raspravi o ovom Zakonu s obzirom da u ovom sastavu Sabora, što od vladajućih, što od oporbe, tu ima puno sportaša, što rekreativnih, a što bivših poprilično uspješnih profesionalaca i siguran sam da će tu biti dobrih prijedloga. No, treba istaknuti nekoliko činjenica iza kojih stoje brojke. Preko stotinu godinu nije napravljeno nijedno kazalište, preko 50 godina nije napravljen veći KBC, zadnji stadion je izgrađen '79. g. i već je sada spreman za praktički za obnovu. Tu govorimo o javnom novcu. Uloga države nije tu da gradi stadione, da se pompozno obećava u gradovima ili u općinama di nije riješena prostorno-planska dokumentacija, di imovinsko pravni odnosi sa Crkvom nisu riješeni preko stotinu godina, nego da da okvire da se rekreativci, što mladi, što stari, mogu naravno, baviti sa sportom. Nadam se, evo, da između dva čitanja ćemo uspjeti takve stvari naravno, iznjedriti, ali molim vas, nemojte onda davati u javnost i nekakva obećanja koja su zaista smiješna i suluda. Naime, ako se u nekoliko godina nije mogao dosad se obnoviti jedan kiosk u Zagrebu i u Banovini, onda nemojte najavljivati gradnju stadiona, radije to prepustite privatnom kapitalu, a dajte onda okvire da taj privatni kapital ostane, naravno, u Hrvatskoj. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Bernardić, izvolite. **Bernardić, Davor (Nezavisni)** Poštovani predsjedniče, također, tražimo stanku. Što se tiče samog Zakona, naravno da je svaki zakon pokušaj da se napravi određeni pomak, no ono što ovaj Zakon suštinski neće riješiti, a to je samoodrživo financiranje sporta u RH. Dakle zbog ovog Zakona hrvatski sport neće biti bolji. Zbog ovog Zakona hrvatski klubovi neće imati više novca, zbog ovog Zakona više djece neće biti uključeno u sport i zbog ovog Zakona roditelji neće prestati financirati hrvatski sport. hrvatski sport. RH ulaže u sport 4 puta manje nego europski prosjek. To je ono što je katastrofalno, a 250 tisuća ljudi koji su direktno u sportu, koji ne plaćaju članarinu, njima roditelji pomažu tako što financiraju klubove. Dakle ne može sport isključivo ovisiti o roditeljima i o izdvajanjima sa županijske, državne ili gradske razine. Zato je naš prijedlog iz Kluba socijaldemokrata, a to je prijedlog koji je jednostavan, viđen u mnogim europskim zemljama, jednostavno da se kroz porezne olakšice omogući da dio poreza na dobit, 20% poreza na dobit poduzetnici mogu uložiti u sport i kulturu. To je jedini način na koji se može trajno riješiti pitanje financiranja sporta. Jedan jedini zakon, dvije odredbe, nešto što postoji i u Sloveniji, ali i u Austriji, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, u SAD-u, nešto što postoji u suvremenim civilizacijama koje jednostavno imaju sport na najvišoj razini. Što se tiče izgovora da se Zakon radi da se ulaže u sportsku infrastrukturu i da će se izgraditi stadion, pa gledajte, ako jedan Tuđman nije prije 20 godina zajedno sa Canjugom izgraditi stadion, od kud povjerenje da će danas Dinamov stadion ili nacionalni stadion izgraditi npr. gradonačelnik Zagreba Tomašević koji nije u stanju postaviti jedan boks za smeće u centru grada ili predsjednik Vlade Andrej Plenković zajedno s njim koji nije u stanju obnoviti jedan crijep na Baniji. Stanka je odobrena. Idemo sada na 6. zahtjev, kolega Šarić, izvolite. da još jednom se konzultiramo o važnosti ovog Zakona. Naime, ja vjerujem danas da u sabornici će postići se jedan konsenzus i suglasje kad je u pitanju sport i vjerujem da svi mi ovdje koji sjedimo želimo da sport u Hrvatskoj ide naprijed. Dakle ono što je činjenica, rezultati hrvatskih sportaša, bilo pojedinačni, bilo kolektivni, su uistinu takvi da mi kao nacija možemo biti ponosni na njih i jesmo ponosni, ovim ćemo Zakonom potaknuti i regulirati nekakve, rekao bih, neriješene situacije i odnose koje ranije nismo bili riješili. Kroz ovaj Zakon ćemo riješiti primjerice, 41 sporta, nacionalnog programa sporta koji je usvojen za razdoblje 2019.-2026., riješit ćemo financiranje odnosno financiranje temeljem jasnih kriterija da jasno, glasno, transparentno sa izvješćima znamo gdje su nacionalna sredstva uložena, na koji način su trošena, riješit ćemo skrb o sportašima, utvrdit ćemo u nacionalnu stipendiju za vrhunske sportaše, riješit ćemo mrežu sportskih građevina, što je iznimno važno da definiramo u RH koji su to od nacionalnog interesa važne sportske građevine koje bi trebale raditi i graditi, pa i ovo pitanje koje se ovdje postavlja, financiranje. Naime, zbog razumijevanja javnosti treba reći da sport u Hrvatskoj se financira iz nacionalnih sredstava i sredstava županije, gradova, općina, Hvala vam. Stanka je odobrena.

da nacionalna sredstva se raspoređuju poglavito kroz HNS po političkom ključu. Ja to mogu na primjeru Sinja, Dalmacije, za ostalih područja kazati. Ja sam u Sinj uložio 4,5 milijuna kuna i napravljen je novo pomoćno igralište s umjetnom travom NK Junak

Poštovane kolegice i kolege prije nego što dam riječ poštovanoj ministrici pozdravljam, gore su s nama učenici Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška. Dobro nam došli. A sada kao što sam najavio Prijedlog Zakona o sportu predstavit će poštovana ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici iznimna mi je čast danas pred vama predstaviti Prijedlog Zakona o sportu. Važeći Zakon o sportu donesen je 2006. godine i više puta je mijenjan i dopunjavan, međutim navedene izmjene i dopune nisu riješile brojne nedostatke i izazove u funkcioniranju sportskog sustava. Osnova za izradu ovog zakona bile su upravo brojne analize koje smo provele u izradi strateškog dokumenta, Nacionalnog programa športa koji je Hrvatski sabor usvojio u lipnju 2019. godine ako se ne varam jednoglasno, uz jedan suzdržan temeljem kojeg su definirani ključni izazovi za razvoj sporta u RH financiranjem temeljem jasnih kriterija, nužnosti izrade kategorizacije sportova, skrb o sportašima i trenerima, usklađivanje obrazovanja trenera sa stvarnim potrebama sporta temeljem mreže sportskih građevina sportsku infrastrukturu činiti dostupnu svima. Ovim prijedlogom zakona vjerujem da smo uredili probleme i nedostatke postojećeg zakona te implementirali mjere Nacionalnog programa športa. Prijedlog zakona je izrađen u uskoj suradnji s predstavnicima svih krovnih udruženja, nacionalnih saveza, županijskih sportskih zajednica, akademske zajednice, ali i brojnim stručnjacima i sportašima. Svi uključeni dionici su dali svoj maksimalni i stručni doprinos kako bi ovaj zakon bio poticajan okvir za daljnji razvoj sporta te odgovorio na potrebe, ali i na izazove na način koji je u najboljem interesu sporta i sportaša. Ovim se zakonom uređuje sustav sporta, sustav sportske djelatnosti, osobe u sustavu sporta, financiranje sporta, nadzor i ostala pitanja od značaja za sport. Ovdje želim posebno naglasiti da se odredbe ovog zakona jednako primjenjuju na sustav sporta, parasporta i sporta gluhih. Cilj ovog zakona je na jasan način definirati sustav sporta kako bi se unaprijedio status sportaša i kvaliteta obavljanja sportskih djelatnosti te potaknulo upravo više djece i mladih na bavljenje sportom. Ključne novine koje su predviđene ovim prijedlogom zakona su, pod prvo kategorizacija sportova koji će postati temelj za dodjelu sredstava, jasnije definiran sustav financiranja sporta kao i nadzor nad trošenjem sredstava, ali isto tako i nadzor nad stručnim radom i naravno tu su i prava sportaša i prava trenera odnosno uvođenje jedinstvene nacionalne stipendije, uvođenje plaćanja doprinosa vrhunskim sportašima prve kategorije, uvođenje trajnih naknada za trenere. Osnovne promjene koje ovaj prijedlog donosi su, definiraju se sportske djelatnosti te se jasnije povezuju sa stručnim poslovima koji se u njihovoj provedbi obavljaju. Uvodi se kategorizacija sportova koju će provoditi krovna sportska udruženja, dakle Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhi svaki za sportove iz svoje nadležnosti, a osnovni kriteriji će biti propisani ovim zakonom. To su masovnost sporta u RH, zastupljenost u svijetu i Europi, uspješnost u ostvarenju sportskih rezultata te udio djece i mladih u ukupnom broju sportaša pojedinog sporta. Kao ključni pokazatelj određen je udio mladih sportaša kako bismo upravo potaknuli saveze da se što više aktiviraju u svom radu oko uključivanja mladih u sport. Ovakvi kriteriji za kategorizaciju biti će poticaj upravo svim savezima na napredovanje, ali i da animiraju što veći broj djece, mladih kako bi se bavili sportom što će savezima naravno uz vrhunske rezultate sportaša omogućiti i napredovanje u samoj kategorizaciji. Jasnije su definirane fizičke i pravne osobe koje djeluju u sustavu sporta kao i njihova uloga, ali i njihova prava i obveze. Tako je prijedlogom jasno definirano tko je sportaš te da može biti profesionalni sportaš i sportaš amater. Uređen je radnopravni odnos profesionalnih sportaša te su unesene odredbe koje štite sportaše od za njih nepovoljnih ugovora, a osobito djecu i mlade. Predviđeno je da klub može sa sportašem sklopiti ugovor o radu ili ugovor o profesionalnom igranju ako sportaš ima registriranu samostalnu sportsku djelatnost. Na taj način je prepoznata činjenica kako obavljanje djelatnosti sudjelovanja u sportskim natjecanjima ima sve karakteristike upravo radnog odnosa. Također je dodatno uređena zaštita sportaša u skladu sa Zakonom o radu, a prepoznate su i specifičnosti njihova obavljanja poslova na koje se može primijeniti odredba Zakona o radu. Sportaš amater je dodatno zaštićen na način da ograničena dob do koje se s njim može zaključiti stipendijski ugovor i to do 24 godine, a postavljen je imovinski cenzus na 24.000 eura godišnje. S ciljem bolje zaštite upravo sportaša i njihovog zdravlja unaprijedit će način obavljanja zdravstvenih pregleda, ali i rok u kojem ih je potrebno napraviti. Znamo svi da nije isto fizičko opterećenje kod npr. rukometa ili nogometa ili pri igranju šaha, pa intenzitet samih pregleda treba biti primjereniji. Pitanja vezana uz same zdravstvene preglede uredit će se pravilnikom koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Inače ovim zakonom donijet će se ukupno 13 pravilnika od kojih jedan će biti Pravilnik Ministarstva zdravstva. Osim sportaša u sustavu sporta važne su i osobe koje obavljaju stručne poslove, a to su instruktori i to su treneri kineziterapeuti. Za obavljanje tih stručnih poslova osobe moraju imati propisane kvalifikacije koje su ovim prijedlogom zakona detaljnije razrađene i povezane sa stvarnim potrebama sustava u sportu kako bi se omogućilo što kvalitetnije obavljanje poslova, ali i dostupnost bavljenja sportom djece i mladima na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Predviđeno je pet razina trenera ovisno o stručnim poslovima koje oni mogu obavljati, ali i kompetencija koje moraju imati. Predviđena je izrada obrazovnog programa koja će se provoditi u sustavu obrazovanja odraslih na razini pet hrvatskog kvalifikacijskog okvira i to stručno specijalističko osposobljavanje i stručno specijalističko usavršavanje, a prohodnost među razinama je uvjetovana i radnim iskustvom na poslovima trenera. S ciljem maksimalne zaštite upravo psihičkog i fizičkog zdravlja djece i mladih o ovom smo pitanju vodili posebnu, posebnu brigu i prijedlog je usuglašen sa akademskom zajednicom, predstavnicima kinezioloških fakulteta koji su tu dali svoj maksimalni doprinos. Prijedlogom zakona je definirano i licenciranje stručnih kadrova koji će doprinijeti cjeloživotnom obrazovanju i kvaliteti samog rada trenera. Kod fizičkih osoba u sportu posebno je prepoznat sportski asistent vodič i komunikacijski posrednih u sportu gluhih kao i sportski klasifikator čime će sportašima sa invaliditetom i gluhim sportašima omogućava pomoć upravo u pripremama i u treningu. Pravne osobe koje djeluju u sustavu sporta su definirane na znatno drugačiji način nego što je to bilo u važećem zakonu i to prema zadaćama i ovlastima koje oni imaju ne prema pravnom obliku kako je to do sada. Propisano je da to mogu biti, dakle sportski klub, udruga sportske rekreacije, sportska zajednica, sportski savez, krovno sportsko udruženje, fitness centar, ostale pravne osobe registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti. E sad ovisno o sportskim djelatnostima kojima se bave pravne osobe u sustavu sporta mogu biti registrirane kao udruga, ustanova, trgovačko društvo ili svoju djelatnost mogu obavljati u obrtu. Nadalje, prijedlogom zakona su definirana krovna sportska udruženja, ali i njihove zadaće koje su sad jasnije uređene. Prijedlog zakona uređuje i pitanje sportskih natjecanja pri čemu je glavna novost preciznije propisan postupak kandidature za međunarodna sportska natjecanja koja podrazumijeva i prethodnu suglasnost, te izradu proračuna što omogućava upravo transparentnost i samo planiranje financiranja. Sportska infrastruktura. Jedno od gorućih pitanja i potrebno je sustavno ulaganje u njezino unapređenje. Jedan od osnovnih preduvjeta za to, naravno uz osiguravanje svih sredstava, je svakako pouzdana informacija o stanju i broju sportskih građevina. Iako je zakonom bilo predviđena mreža sportskih građevina nije donesena jer su odredbe bile nejasne i neprovedive. Prijedlogom se definira sada sadržaj i postupak donošenja mreže sportskih građevina temeljem koje ćemo sada dobiti po prvi puta jasnu sliku o broju i o stanju sportske infrastrukture na terenu. Temeljem tih podataka ćemo moći ciljano ulagati kako bismo u svim dijelovima Hrvatske sport podjednako učinili dostupni svima od rekreativaca pa do vrhunskih sportaša, a uvodi se i prostorni standardi i normativi koji će upravo olakšati to planiranje. Financiranje izgradnje i opremanje sportskih građevina utvrđuje se programom javnih potreba u sportu. Preduvjet za financiranje je upravo dostavljen elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti izgradnje. Način odabira građevina koji će se financirati uređuje se pravilnikom. Vlada republike Hrvatske može pojedine građevine proglasiti sportskim građevinama od posebnog interesa. Na te građevine se neće primjenjivati pravila o odabiru građevina koje će se financirati, nego će Vlada posebnom odlukom odrediti zajedno sa Hrvatskim olimpijskim odborom koji su to kriteriji i koje su to građevine i koliki iznos za sufinanciranje će se odobriti. Velika novost u zakonu je uvođenje Nacionalnog informacijskog sustava u sportu koji je osnovni preduvjet za praćenja stanja u sportu i njegovog dugoročnog razvoja. Sustav će se sastojati ili sastoji od 16 registara i evidencija, a važan je upravo kako bismo dobili po prvi puta točne podatke koliko imamo sportaša, koliko imamo klubova, koliko imamo trenera, koliko imamo sportske infrastrukture. Jer samo temeljem potpunih i pravovremenih informacija moguće je vidjeti pravo stanje i donositi odluke koje mogu doprinijeti samom razvoju sporta. Također kako bi se osigurala ažurnost i potpunost podataka propisani su i obveznici tih unosa. Velik dio zakona posvećen je upravo financiranju sporta i to je jedan od važnih preduvjeta razvoja samog sporta. Prijedlog zakona jasnije definira javne potrebe u sportu, a jasnije definira i dokument koji se zove program javnih potreba u sportu, njegov sadržaj i način donošenja. Kao što sam ovih dana često i naglašavala danas imamo rekordni proračun za sport koji iznosi 438 milijuna kuna, a podsjećam da je 2016. godine taj proračun iznosio 200 milijuna kuna. Sustavnim planiranjem i povezivanjem financiranja upravo sa kategorizacijom sportova osigurat će se i maksimalna sinergija utrošenih sredstava, ali i ostvarenih rezultata. Javne potrebe u sportu na državnoj razini se financiraju izravno iz državnog proračuna, izgradnja i opremanje sportskih građevina, međunarodna i nacionalna sportska natjecanja, skrb o sportašima, prava sportaša, trenera i ostalo, a kroz aktivnosti krovnih sportskih udruženja, programi nacionalnih sportskih saveza, nacionalna prvenstva i program razvoja sporta između ostalih. Najznačajnija novost ovog zakona je možda i jedan od najvažnijih noviteta od svih koje sam do sada spomenula, a to je odredba kojom će se po prvi puta osigurati izravno izdvajanje iz državnog proračuna za županijske sportske zajednice što do sada nije bilo moguće. Ovom odredbom smo pokazali da brinemo o aktivnom načinu života svih građana neovisno o mogućnosti same županije za financiranje sporta u svim krajevima Hrvatske, a osobito o djeci i mladim ljudima koje je posebno važno poticati na bavljenje sportom. Na taj način izdvajat ćemo sredstva koja će imati isključivu namjenu sufinanciranja troškova stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina. Drugim riječima, to će upravo biti ona sredstva koja će klubovima u najnerazvijenim sredinama i onima koje najmanje izdvajaju za sport omogućiti financiranje trenera te opreme poput lopti, strunjača i svih ostalih drugih rekvizita kako bi se djeca mogla baviti sportom. Za javne potrebe u sportu na lokalnoj razini sredstva se osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, a program javnih potreba donosi predstavničko tijelo na prijedlog sportske zajednice. Važne novosti predložene su također i u dijelu prava sportaša, trenera, izbornika, a cilj im je unaprijediti status sportaša. Pravo koje sportaš može ostvariti temeljem ovog zakona su pravo na pokriće obveznih doprinosa, pravo na stipendiju, pravo na nagrade za sportska ostvarenja, pravo na trajnu novčanu naknadu, pravo na pokriće osnovnih troškova za bavljenje sportskom djelatnošću. A pravo na pokriće obveznih doprinosa je upravo mjera koja ima za cilj potaknuti klubove na sklapanje ugovora o radu sa sportašima te time dodatno unaprijediti njihov status. Pravo na pokriće osnovnih doprinosa imaju profesionalni sportaši koji imaju status vrhunskog sportaša prve kategorije i prihoda manji od 24.000 eura. Kod trajne novčane naknade vrhunskim sportašima novost je da pravo na naknadu imaju sportaši koji su osvajali medalju na paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih kao i na svjetskim prvenstvima u paraolimpijskom sportu i disciplini gluhih, ali da će se odobreni iznos usklađivati s rastom prosječne plaće. Novost je i da pravo na trajnu naknadu imaju treneri izbornici koji su sudjelovali u uspjehu na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama ili igrama gluhih. Uvodni se nacionalna sportska stipendija za vrhunske sportaše 1., 2. i 3. kategorije jer znamo da vrlo često sportaši koji imaju istu kategoriju dobiju različite iznose stipendija koje im isplaćuju njihove lokalne sredine, ovisno o svojim financijskim mogućnostima. Ovim će se smanjiti odlazak sportaša u veće sredine upravo zbog samih stipendija. Nastavit će se i mjere poticanja dual karijere sportaša odnosno mogućnost obrazovanja po posebnim potrebama i sufinanciranje školovanja i trošak školarine. Odredbe o sportskom dioničkom društvu i postupku preoblikovanja su se značajno promijenile i to na način da je ukinuto obvezno preoblikovanje. Tijekom ovih 16 godina svega 12 klubova je preoblikovana, a neki od njih su to učinili dobrovoljno. Kako bi se osigurala provedba ovog zakona, ali i osiguralo učinkovito korištenje javnih sredstava uspostavljen je sustav nadzora na način da namjensko trošenje sredstva nadzire tijelo koje sredstva isplaćuje. Propisan je novi način financijskog nadzora, izvještavanja pri čemu se namjensko trošenje sredstava osigurava na način da krovna sportska udruženja i nacionalni sportski savezi unose financijski izvještaj u nacionalni informacijski sustav. Nastojeći unaprijediti kvalitetu prvo stručnog rada u klubovima uveden je i stručni nadzor nad radom stručnih kadrova koji provode krovna sportska udruženja i nacionalni sportski savezi. Krovni sportski savezi općim aktom uređuje način provedbe nadzora, a u provedbenim nadzorima dužna su izvještavati ministarstvo. Isto tako uveden je nadzor nad stručnim radom nacionalnih sportskih saveza, a osobito implementacija standarda dobrog upravljanja, prepoznavanja i razvoj talenta, skrb o djeci sportašima, borba protiv dopinga i zlostavljanja i ostalo, a provode ga krovna sportska udruženja. Zakonom su propisane zapreke za obavljanje poslova u sportu kao i za obavljanje poslova upravljanja u sportskom klubu, sportskom savezu, te poslove organiziranja i vođenja sportskog natjecanja. Izmjena u odnosu na važeći zakon je to da se više ne propisuje sukob interesa kao jedna od zapreka za obavljanje poslova upravljanja budući da je to pitanje na odgovarajući način adresirano upravo Zakonom o sukobu interesa. I zakonom su također propisane prekršajne odredbe kao i prijelazne i završne odredbe. Čvrsto vjerujem da će provedba ovog zakona unaprijediti sustav sporta te potaknuti upravo više mladih i djece da se bavi sportom. Hvala. Zahvaljujem ministrici. Možete sjesti jer imamo jedan zahtjev za stankom, a onda ćemo krenuti s replikama. Kolega Bauk izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani g. predsjedniče. Samo sport može u jedno malo podravsko selo dovest 3.000 ljudi, a ujutro u sabornicu 30 i nešto HDZ-ovaca da istovremeno dignu tablicu za replike i da poput neke navijačke skupine demonstriraju ustvari želju i privrženost da podrže ovaj Zakon o sportu. Ali to nije sve, može i nas natjerat da tu i tamo pohvalimo vladu što ćemo možda danas u nekim segmentima i učiniti. Kažu da je sport svaka fizička i psihička aktivnost koju čovjek izvodi po utvrđenom skupu pravila uz primjenu propisanog sistema bodovanja na osnovu kojih se utvrđuje pobjednik. Po ovakvoj definiciji ovo je jedna sportska arena i mi smo također natječući se jedni s drugima sportaši. I sve ono loše što ima u hrvatskom sportu ima i u HS-u, nažalost. Prvo, huliganizam u raspravama, predsjedatelj sa žutim i crvenim kartonima i pražnjenjem tribina. Treće, prazna sabornica na običnim točkama kao neki stadioni. Četvrto, puna sabornica na bitnim točkama kao neki drugi stadioni. I naravno, zvijezda prijelaznog roka, kolega Zekanović, imamo i toga. Prema tome, ovaj Zakon je idealna prilika da mi na našem primjeru pokažemo kako se može natjecati korektno i fer i da to bude primjer sportašima, a ne obratno. U tom smislu i ministrica nije baš briljirala na početku jer se nije adresirala na jedino, u javnosti, potencirano pitanje, a to je financiranje nacionalnog stadiona, ali vjerujem da će to napraviti .../Upadica: Hvala Stanka je odobrena. Idemo sada na replike. Molio bih ministricu da dođe za govornicu. Prvi je na redu kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, uvažena ministrice. Pa evo slušao sam kolegu Bauka, slažem se s jednim njegovim dijelom, postoje i dobri i loši igrači, mislim da je ovo bilo expose jednog lošeg igrača iz oporbe, tako da ono što mene interesira je da danas zaista na tragu i ovoga što je rekao loši igrač Bauk, razgovaramo o ovom Zakonu onako kako su razgovarali oni kojih se najviše tiče, sportaši, od najvećeg saveza, znači od Olimpijskog odbora do svih pojedinačnih nacionalnih saveza do samih sportaša koje to najviše interesira. Naravno, interesira i čelnike lokalne samouprave. Pa ova priča oko ovog stadiona koji je ipak uzela više mjere u smislu kad govorimo o ovom Zakonu i pozornost javnosti, možda jedno pitanje vama, ministrice, kad govorimo o ovoj glavi 6. sportske građevine, da konačno tu priču maknemo iz ovog vidokruga jer će ona obilježiti sigurno današnju raspravu. Što država može, ne samo gradu Zagrebu, nego bilo kojoj lokalnoj samoupravi pomoći kroz ovaj Zakon kad govorimo o izgradnji sportske

U sportske građevine dakle govorimo tu, bilo govorimo o sportskim dvoranama, govorimo o teniskim terenima, košarkaških terenima, nogometnim terenima, dakle to se događa od 2019., meni je žao da to nije krenulo i ranije, ali početkom dakle i ovog mandata ove Vlade započinje ulaganja po prvi puta u sportsku infrastrukturu. do sada odobreno 80 milijuna kuna sredstava, preko 170 projekata, govorimo o lokalnim programima koji si izrazito važni za uključivanje djece u sportu, preko 55 milijuna kuna, uključeno preko 270 tisuća djece, a kad kažemo o ovom famoznom vašem pitanju, što uopće nije problematično, zato što je tu tek po prvi puta otvorena mogućnost kroz čl. 59 .../Upadica: Hvala vam./... da kroz čl. 59., da se može Morate voditi računa o vremenu, dakle vrijeme je isteklo pa probajte završiti, da, negdje oko nule. Kolegice Glasovac, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana ministrice, vjerojatno vam je poznat podatak da svako treće dijete u Hrvatskoj izloženo problemu pretilosti i da to može postati za nekoliko godina ozbiljan javnozdravstveni problem. Jedan od ključnih instrumenata u borbi protiv pretilosti je između ostalog i adekvatna fizička aktivnost. Ovaj Zakon ima jako dobrih momenata, međutim, ono što mene žalosti je da mi se čini da je ponovno u ovom, izradi ovog Zakona o sportu suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja izostala odnosno da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpuno isključeno. Zašto to tvrdim? Zato što i dalje se kroz ovaj Zakon ne rješava ono što su sve europske zemlje prepoznale, a to je da bi svako dijete zapravo imalo, trebalo imati mogućnost besplatnog pristupa sportskih aktivnostima, što kod nas u Hrvatskoj nažalost do 5. razreda osnovne škole djeci i roditeljima nije moguće, zaboravljamo da sva djeca ne žive u gradu i da bi zapravo država trebala brinuti o tome da ponudi sportsku aktivnosti pod stručnim nadzorom svoj djeci u Hrvatskoj, neovisno o mjestu gdje žive ili o financijskoj situaciji njihovi roditelja. Zašto to nije učinjeno? Molim da se, molim vas da se svi držimo, kolegice Glasovac, ajmo se držati minute, ima jako puno, ima 40 zahtjeva za replikom, tako da vas molim da budemo kolegijalni. Izvolite. Može dakle prvi puta kroz županijske sportske saveze je upravo omogućeno direktno financiranje iz državnog proračuna za djecu i mlade do 18 godina na taj način da se njima osiguravaju besplatni i treneri i cijela oprema, cijelom sustavu, znači cijela stručna pomoć što im je potrebna u onim jedinicama koje do sada to nisu mogle jer znamo da svi nemaju jednaka sredstva i mogućnosti. Druga stvar koja je vrlo važna za napomenuti, ovaj Zakon je izrađen sa svim relevantnim ministarstvima. Isto tako, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokreće putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti veliku investiciju izgradnje školskih dvorana upravo s ciljem cjelogodišnje nastave. Na taj način će biti, mi sad već provodimo univerzalnu školu i vježbaonicu, besplatni način gdje mogu sva djeca se uključiti u sport, a upravo kroz dodatno jer znamo da sve škole nemaju sportske dvorane, na taj način će se omogućiti kroz ove nove natječaje upravo izgradnja dvorane i omogućit će se svima pravo i pristup, pogotovo djeci i mladim da se bave sportom. (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovana ministrice, evo iz dijela oporbe se čuje da primjedba da je Zakon centralizirano pisan, da je pisan HNS ga je pisao, nogometizacija ovog Zakona predstoji odnosno cijelog sporta, dok s druge strane upravo mi sa terena dobivamo pohvale od lokalnih sportskih zajednica da su kontaktirane i da su sudjelovale u pisanju Zakona, ističu da ovaj Zakon daje odličan okvir, naravno potrebni su podzakonski akti koji će to sve skupa omogućiti provedbu, da svakako treba ga podržati da bi od 1.1. stupio na snagu, a ono što je nastavno sad na ovu prethodnu repliku, posebno se ističe da ovaj Zakon omogućava autonomiju školskog sporta i da stvarno omogućava jednu široku platformu, a naravno da je to na školama odnosno na obrazovanju kako će to primijeniti.

imali smo sveobuhvatni pristup, javno predstavljanje nacrta ovog zakona je bilo, bio je zakon na javnom savjetovanju, obišli smo gradove Rijeku, Osijek, Split, Zagreb i napravili smo javnu prezentaciju upravo sa svim dionicima s ciljem da se ne bi slučajno nešto ispustilo. A Hrvatski školski sportski savez je posebno bio uključen da da svoje komentare upravo zato što ovaj, naglasak ovog zakona da se što veći djece i mladih uključi u sport. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministre, znači u ime kluba ću pohvaliti sve ono što treba pohvaliti jer stvarno ide korak naprijed i to nije sporno, ali mi moramo kao oporba i na koncu ovdje mi u ime Kluba MOST-a reći ono što nas tišti i ono gdje mi vidimo problematiku. Rekli ste sami da je velik problem klinaca, naše djece koja nisu aktivno u sportu. Vjerujem da znate kako Španjolska i Francuska npr. imaju uređene sustave gdje država financira svakom klincu da bude od početka u dva sporta. Dakle, u redu imamo li novca za to? Nemamo. Jeste li razmišljali o jednoj takvoj priči. I druga stvar ono što mene osobno jako muči, sport se ne bi trebao financirati iz kladionica. Ja sam bio razrednik 14 godina, kladionice nam rade ovisnost imamo velikih problema s djecom i s obiteljima, a onda gledamo naše sportaše koji reklamiraju

Dakle, kad govorite o djeci i mladi koji su uključeni u sport i koliko je to broj, ja sam vam sad upravo rekla kroz programe lokalnog sporta preko 270.000 mladih je otkad je ovo počelo, znači a to je govorim o 2019. godini do tada nije postojalo niti …/Govornica se ne razumije./… niti ulaganja u sportsku infrastrukturu, niti ulaganja u lokalne programe, Hrvatska pliva i sve ostale. Mi imamo programe koji su besplatni, a to je univerzalna škola i vježbaonica, a upravo ovo što sam rekla i poštovanoj zastupnici, dakle cilj upravo Nacionalnog programa i oporavka kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja je da imamo sportske dvorane, znamo da ih nema svaka škola, da se naprave, uvjet je da imamo cjelodnevno znači školovanje i na taj način će se djeca privući u sport u još većem broju od onog što je bilo dosada. To nam je glavni i jedini cilj. Što se tiče samog financiranja sporta, mislim da je velika razlika od 200 miliona do skoro pola milijarde kuna upravo namijenjena samom sustavu sporta i samoj kategorizaciji koja ima zadatak da privlači još veći broj mladih …/Upadica: Hvala vam./… u sami Hvala lijepo predsjedniče. Uvažena ministrice pohvale da se pokrenuo Zakon o sportu definitivno koji je bio potrebit i koji ste očito vidim na svim razinama iskoordinirali i to je dobro. Priča naravno da ćemo uvijek negdje naći na nešto da li na lokalnoj ili bilo kojoj drugoj razini što ćemo sigurno u ova dva čitanja uvidjeti i složit se vjerojatno zajedno da je možda jedan do ili korak. Zastupljenost sporta u svijetu i Europi jedan podatak 50 miliona ljudi je u 2-3 mjeseca vidjelo video uradak naših vrhunskih sportaša 2018.-2019., govorim o 50 miliona ljudi je vidjelo taj uradak. O važnosti koliko znači sport promociji Hrvatske i slično. Kako dolazim s otoka još jednom bih molio da nam kažete ovo, spomenuli ste direktno financiranje i sufinanciranje sa Vlade RH prema županijskim i lokalnim razinama. Hvala vam lijepo. **Jandroković, hvala lijepo. Dakle to je jedan, velika novost u ovom zakonu upravo da se omogućuje županijskim sportskim savezima izvor financiranja. Kao što sam rekla nažalost nemaju svi jednake mogućnosti na lokalnim razinama financirati pogotovo mlade i djecu i upravo zato smo se odlučili na taj jedan veliki iskorak da se upravo iz državnog proračuna sufinancira trošak i trenera, trošak cijele opreme tako na taj način da potičemo što veći broj mladih na lokalnoj razini da se uključi i bave sami sportom. To je bio glavni i jedini cilj. Hvala. Kolegice Marić, izvolite. sada svako 4 dijete je uključeno u neki sportski klub. Znači to je još uvijek premalo. 35% djece školske dobi nam je pretilo. Još uvijek će teret financiranja u smislu članarine u klubu, vožnja na natjecanje itd. biti na leđima roditelja, dakle ovakvi iskoraci su još uvijek dobrodošli i nisu napravljeni. Niste u zakon ugradili primjerice vaučere. Dakle, to bi jedna dobra stvar bila koja bi omogućila da se svakom djetetu pa čak od vrtićke dobi bi trebalo pa do školske dobi da se omogući da se bavi nekim sportom. Dakle, da svako dijete ima pristup putem vaučera da se bavi sportom. Što ste do sada kao ministarstvo napravili po tom pitanju i što ćete napraviti? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Pa ovako, mislim da sad da se opet ne ponavljam šta se sve radi upravo sa samim sustavom financiranja, neke stvari možemo ostaviti i lokalnim jedinicama samouprave koje se trebaju uključiti isto i koji moraju biti vrlo svjesni kakva je situacija u njihovim sredinama, gradovima i da nije sve na plećima države nego da se i oni moraju uključiti u sam sustav financiranja odnosno olakšavanja treniranja i omogućavanju približavanja djece sustavu sport. Dakle, što se tiče države, država će napraviti sve što može i ova sredstva koja su sada došla do skoro pola milijarde znači i savezima koji će se dodati, staviti još dodan kriterij koji će biti za njihova sredstva upravo koliko broj imaju udio mladih u samom sustavu, ja vjerujem da će i oni se uključiti na taj način ne samo promociju već i na način kako će im olakšati da se što veći broj mladih uključi u određene sportove. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovana ministrice, prijedlogom zakona definira se program javnih potreba u sportu na državnoj razini kao jedan dokument koji sadrži pregled zapravo ulaganja središnje države uz jasno razrađene kriterije raspodjele sredstava, a jedan od bitnih kriterija je kategorizacija sportaša. Dakle, ovim dokumentom, dakle programom javnih potreba u sportu zapravo se definira sustav i smatram da će to snažno doprinijeti transparentnosti na jednoj strani ulaganja, a na drugoj strani trošenja javnog novca u sport. I ono što je po meni bitno i to pozdravljam definira se također i financijski nadzor nad trošenjem javnog novca u sportu. Pa vas još jednom molim da detaljnije obrazložite kako zapravo zakon definira provođenje nadzora Izvolite odgovor. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice. Dakle, kategorizacija nam je izrazito važna. Po prvi puta se uvodi takav sustav kategorizacije zato što će se evaluirati sport koji će dovesti upravo do rangiranja sportova i svrstavanje u kategorije. Dakle, na osnovi kriterija koji su propisani upravo ovim zakonom a to su zastupljenost sporta u svijetu, Europi, masovnost u Republici Hrvatskoj, status sporta te ostvarenih sportskih rezultata na međunarodnoj razini i udio djece i mladih u ukupnom broju sportaša pojedinog sporta. Znači izrazito važno je bilo donesti, donest će je dakle Hrvatski olimpijski odbor. On će je i provoditi, a sam sustav nadzora također po prvi puta se uvodi. Dakle, ministarstvo ona sredstva koja bude dijelilo mi ćemo provoditi nadzor, a druge jedinice lokalne, područne samouprave koje budu davali, odnosno isto sredstva oni će provoditi svoj nadzor izvještaj po prvi puta, dakle morati javno i dostupno svaku godinu transparentno objavljivati tako da svi imaju na uvid na što se točno troši prema propisanim kriterijima. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ministrice zanima me od nacionalnog značaja sportske građevine, koji su to kriteriji kojima će to Vlada određivati. Evo ja imam od nacionalnog značaja u Sinju, Sinju, 70 godina iduće godine bazena, najstarijeg olimpijskog bazena u Hrvatskoj. U njemu je snimljena serija Čovjek i pol. Ja nisam čovjek i pol, ja nisam čekao nikakvu pomoć, nego sam ove godine otkupio taj bazen stečaju i postali smo vlasnici. Zamislite koliko će djece u Cetinskoj krajini i okolo, to je više od 100 000 djece, Cetinska krajina samo 50, 100 000 stanovnika koliko će djece, ljudi moći se cijelu godinu ako ga natkrijemo tu trenirati i stvarati reprezentativce. Vjerujte mi da je ta dole genetika takva da će vaterpolo reprezentacija još biti jača. Možete li vi ovdje obećati ja sam kao gradonačelnik kupio bazen bez ičije pomoći građani grada Sinja ove godine

Prvo bih rekla, evo koliko znam 2021. godine mi smo vam pomogli kao država sanacijom nogometnog igrališta sa preko 400 000 kuna. Ja vjerujem da je to izvrstan projekt, ne bi inače dobili ta sredstva sa državne, to je sportska infrastruktura. Toliko o tome da niste dobili, ali mislim da ste dobili i vi. Ista stvar što se tiče sportskih građevina, znači kriterije će donositi Hrvatski olimpijski odbor. Ja sam to u početku rekla. Znači, jasno se zna ako je nešto, dakle od nacionalnog interesa može biti samo nešto gdje igra nacionalna reprezentacija. Znači građevine mogu biti, ne moraju to samo biti nogometna igrališta. Znači se mogu biti građevine koje će biti. Znači ne govorimo mi ovdje isključivo i samo o nogometu, nego o sportu u cjelini. I ono što će kriterije donijeti Hrvatski olimpijski odbor zajedno sa Ministarstvom turizma i sporta biti će javni i transparentni. Temeljem tih kriterija će se napraviti odluka Vlade može se napraviti, dakle to stoji sad u zakonu kao otvorena mogućnost.

Pogledajte druge koliko je HNS financirao i ministarstvo u cijelosti mogu nabrojiti. Isto tako kažem da da ovdje more igrat reprezentacija. Ovo je prvi bazen u bivšoj Jugoslaviji olimpijskih dimenzija. Snimljena je serija Čovjek i pol, pogledajte to je za vrijeme Vice Buljana.

Kolega Bulj dobivate drugu opomenu. Zaista ne vidim ovdje kakva je povreda Poslovnika i molim vas da to ne radite još jednom ponavljam. Kolegice i kolege molim vas! Smirite se! Kolega Bulj molim vas. Kolega Borić, hajde molim vas smirite se. Možemo nastaviti raspravu? Kolega Borić raspravljamo o Zakonu o sportu, rasprava je dobra, puno je prijedloga, puno je dobrih komentara. Zašto sada moramo narušavati ovu atmosferu. Idemo sada sa replikom kolegice Lukačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana ministrice. Svi znamo da je bavljenje tjelesnom aktivnošću dobro za sve nas. Meni se nekako čini da je osobito za djecu, mlade i osobe sa invaliditetom osobito važno. Hoće li ovaj zakon i na koji način omogućiti djeci i mladima da se više bave tjelesnom aktivnošću, da se više uključuju, da budu zainteresiraniji, kako ćete ih motivirati. I da li će i koliko ovaj zakon biti bolji za osobe sa invaliditetom? (HDZ)** Izvolite odgovor. Dakle, to je po prvi puta. Druga stvar kako ćemo ih motivirati? Pa prvenstveno kroz nacionalnu stipendiju, znači za sportaše prve, druge i treće kategorije što do sada nije postojala nacionalna stipendija. Znamo da su naši sportaši dobivali na regionalnoj, lokalnoj razini određene stipendije koje nisu bile u istim iznosima na ovaj način mi smo ih sve sada uz te stipendije naravno i nacionalnu stipendiju. Isto tako, država sufinancira program obrazovanja mladih sportaša. Također financiranje županijskih sportskih saveza kao što sam navela isključivo namijenjeno djeci i mladima do 18 godina. Također kategorizacija kriterij gdje imamo više mladih više će bit sredstava i jasnije transparentna raspodjela među nacionalnim savezima. Također naglasila bi veliku …/Upadica predsjednik: Hvala Zahvaljujem. Poštovana ministrice, Zakon o sportu kaže da su sportske djelatnosti od posebnog interesa za RH to je i ustavna kategorija, nadam se da se svi slažemo kako je amaterski omladinski pogon od posebnog interesa. Zanima me da li ste razmišljali o tome da smanjite PDV od 25% na nabavku opreme za djecu omladinske pogone? Ako niste evo predlažem da sjednete s Ministarstvom financija jer ako govorimo danas o brojkama od 270.000 mladih ja stvarno ne vidim razlog zašto bi država na njima zarađivala. Hvala. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Evo vrlo kratko, jesmo razgovarali o tome s Ministarstvom financija. Hvala. Idemo dalje kolega Šarić izvolite. i pitanje podrška najugroženijim klubovima za financiranje trenera i opreme za sportaše do 18 godina preko županijskih sportskih saveza. Koliko procjenjujete ili očekujete da će ta sredstva biti i kolika će biti? Evo ovako, dakle kao što sam rekla na početku ulaganja su sada otprilike do pola milijarde kuna sve zajedno, krovna sportska udruženja su sad na skoro 300.000 milijuna kuna, krovna sportska udruženja dakle govorimo Hrvatski olimpijski odbor koji je evo za usporedbu 2016. imao 114 milijuna kuna sad je preko otprilike 240 milijuna kuna, Paraolimpijski odbor sa 22 milijuna kuna, Hrvatski školski savez povećalo se sa 5 na 25 itd., da ne ulazim u detalje znači došli smo skoro pola milijarde. Što se tiče samih sustava isto financiranje u sportsku infrastrukturu koja nam je glavni prioritet da upravo svim građanima bude … mogućnost bavljenja sportom, znači 80 milijuna kuna do sada uloženo, programe lokalnog sporta preko 55 milijuna kuna, Hrvatska pliva i brojne niz drugih projekata koje provodi upravo Ministarstvo turizma i sporta i na taj način omogućujemo da se što više mladih uključuje. ta sredstva se moraju znati zato smo i uveli nadzor i kontrolu samih trošenja sredstava kako na državnoj tako i na lokalnoj …/Upadica predsjednik: Hvala Zahvaljujem. Poštovana ministrice, ovo vas pitam kao ženu na čelu ministarstva na poziciji donošenja odluka o sportu. U nedavno objavljenom Nacionalnom planu za ravnopravnost spolova vaše ministarstvo je na sebe preuzelo jednu od mjera kojom se obvezuje izraditi Akcijski plan o uključivanju većeg broja žena u sport, upravljačka tijela sportskih organizacija i na druge pozicije donošenja odluka o sportu. To ne iznenađuje jer je ministarstvo to sebi dalo u zadatak još 2019. prije vas kad je izrađen Nacionalni program sporta, a rok za takav akacijski plan je bila 2020.g. Evo nas u '22. takvog plana još nema niti se igdje u ovom zakonu u člancima koji reguliraju sportske saveze i udruženja te njihove zadaće ili kriterije financiranja to spominje, pa vas molim da mi objasnite gdje se točno u ovom prijedlogu zakona reflektira ta davno i opetovano preuzeta obaveza. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Ja ću provjeriti što se događa s tom preuzetom obavezom, ali ja bi vam onda sugerirala, mi u Zakonu o sportu ne dijelimo razlike među ženske i muške djece, radimo zakon za djecu i za mlade da se u što većem broju one uključe. Vidjeli smo koji su nositelji nositelji i naših najvećih i olimpijskih i medalja i nagrada, mi smo ponosni na naše mlade i upravo zato je cilj i razred ovog zakona. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolegica Burić, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovana ministrice Brnjac. Ja svakako pozdravljam ovaj zakon kojeg smatram sveobuhvatnim, posebice s aspekta što rješava na jedan sustavan način i transparentno financiranje prema točno određenim kriterijima i uvodi jedinstvenu nacionalnu stipendiju itd. isto tako jako pozitivno jest da je vlada odnosno resorno ministarstvo poduplalo i gotovo više nego uduplalo sredstva za sport i sportske aktivnosti, negdje smo na pola milijarde kuna sada, smatram to jako pozitivnim. A ono što želim istaknuti jest upravo čl. 59. s njim povezan čl. 73. koji se odnosi na sportske građevine koje će moći biti proglašene građevinama od nacionalnog značaja. I ono što vas želim pitati, a slijedom vrlo optimistične najave o gradnji

Hvala lijepo. Dakle, hvala na pitanju. Kao što sam rekla prvo ću se morati znači tijekom ovog usvajanja ovog zakona donesti i kriterij, jasni kriterij HOO-a i Ministarstva turizma i sporta koje su to građevine od nacionalnog interesa i temeljem toga će se krenuti u daljnji korak, a to je sufinanciranje. Znači Vlada RH neće financirati izgradnju sportskih građevina nego će sufinancirati kao što to radi ovo tu upravo što je i g. Bulj rekao ova sredstva koja je dobio on za sanaciju nogometnog igrališta, znači to je sve partnerstvo gdje vlada potiče jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave da ulažu u razvoj sportskih građevina. A na njima je da imaju gotove projekte da se pripreme u što većem broju i da se uključe i gradovi i općine i svi oni koji misle da će odgovarati tim pojedinim kriterijima. Hvala. **Jandroković, Gordan U principu imam nekoliko sugestija čitajući zakon. Naime, kazna za doping nisu strogo definirane pa ću sigurno poslati pisani upit oko toga i sugestiju. Također redovitost zdravstvenih pregleda pa čak i dio koji je vezan za … menadžera je također po mom sudu za razgovor. Imamo pad broja trenera od 2016., a potrebe rastu najviše zbog radno pravnih statusa gdje mislim da bi se trebalo rješavati sa Ministarstvom uprave. Nije nam baš pohvala da su nam muškarci najdeblji u Europi pa možda ne bi bilo loše razmisliti o nekim programima evo i za nas koji smo koji smo tako malo zanemarili sport da tako kažem općenito. Također ne postoji vam programi za sve edukacije trenera za sve sportove, također, Hrvatski olimpijski odbor vam svake godine mijenja pravilnik, što nije baš i najbolja okolnost, a također vam amaterski nogometni klubovi imaju ogromnih problema oko financiranja tzv. šanka di su pokušali to riješiti sa Ministarstvom uprave .../Upadica: Hvala

i zato smo se konzultirali sa svim dekanima Kineziološkog fakulteta, dakle uključili smo akademsku zajednicu da izađu jedno najbolje i kvalitetno rješenje. Dakle ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se upravo diskriminatorne odredbe postojećeg Zakona koje programe iste razine .../nerazumljivo/... kompetencija različito vrednuju te na taj način međusobno diskriminiraju upravo same sportove, kao i obrazovne ustanove i programe iste razine. Dakle prvo smo sada kad pogledate na početku Zakona, odredili smo koji su to stručni poslovi, a onda tko ih može obavljati i koji su to uvjeti. Nakon toga, podijeljene su 5 razina trenera, ovisno o samom složenosti poslova tih trenera i na razini naravno obrazovanja. Vodilo se računa da sve tri razine mogu obavljati poslove osobe sa završenim programom obrazovanja odraslih, a samo 2 razine sa visokoškolskim obrazovanjem. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice, dolazim iz istočnog grada Zagreba Dubrava-Sesvete gdje je samo u jednom klubu je preko 550 djece, sveukupno oko 2000 tisuće djece koji treniraju nogomet. I sami, vjerujem koliko vapi za jednim stadionom uglednim koji može to sve zadovoljiti, ali u samom Zakonu rekli ste da su unaprijeđena prava i trenera i sportaša, pa evo molio bih vas da to malo pojasnite na koji način i da se malo razumije kompletna situacija u samom Zakonu. Evo, hvala vam lijepo. **Jandroković, Prvo što se tiče samih sportaša, uređen je radnopravni odnos odnosno status sportaša. Nakon toga vrhunski sportaši prve kategorije, država plaća same doprinose, također, uvođenje nacionalne stipendije, kao što sam rekla 1., 2. i 3. kategorije sigurno će promijeniti samu sliku i broj sportaša i izjednačavanje prava parasportaša i gluhih sportaša, mislim da nam to veliki također, iskorak, a što se tiče samih trenera, po prvi put se uvodi trajna naknada za trenere, osvajači medalja na paraolimpijskim i olimpijskim igrama, nakon 55. godine, ali isto tako i jedan novitet da će treneri sada po prvi puta mogu svoju djelatnost obavljati putem obrta. Hvala. Sada će replicirati kolega Kajtazi, izvolite. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se poštovani ministrice. Prošlo je više od 2,5 godine od kaznene prijave protiv sadašnjeg predsjednika Hrvatskog karate saveza za financijske malverzacije na Svjetskom karate kampu u Umagu. Naime, utvrđeno je da nema traga uprihodovanih preko milijun eura, sumnjalo se da se nezakonito troše i financijska sredstva Hrvatskog karate saveza. Također, prije više od 2,5 godine podnesena je kaznena prijava za lažiranje zapisnika sjednica Upravnog odbora Hrvatskog karate saveza i falsificiranje tadašnjeg predsjednika. Imate li kakva saznanja o tome šta se dešavalo nakon te prijave, zašto te kaznene prijave još stoje u nečijoj ladici, tko stopira državne institucije da obave svoj zakonom propisani posao? Isto tako, opet se ponavlja stara priča, reprezentativci, osim osvajača i europskog prvenstva, moraju sufinancirati i svoj nastup sa 30, 40, 50% cijene aranžmana, ukupna razlika koliko trebaju platiti reprezentativci je oko 200 (HDZ)** Izvolite odgovor. u skladu s propisom koji sređuje financijsko poslovanje i računovodstvo. Sljedeći članak kaže, financijski nadzor izvještavanjem, dakle po prvi puta kontrolirat će se nadzor i sredstva, gdje su ta sredstva utrošena i, znači krovna sportska udruženja dužna su tijelu državne uprave nadležne za sport dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava u skladu s ovim Zakonom i propisima. I čl. 107, nadzor nad namjenskim trošenjem proračunskih sredstava, znači provodi, znači nadzor na namjenskim trošenjem tijelo državne uprave nadležno za sport odnosno jedinica lokalne i područne samouprave za dio javnih sredstava koje ona isplaćuje. uključen sam u problematiku sporta, amaterskog sporta na lokalnoj razini. Nažalost moram posvjedočiti da često puta stanje sporta, sportskih objekata, itd., sportskih udruga na lokalnoj razini ovisi o volji odnosno afinitetima, pa i mogućnostima lokalnih čelnika jedinice lokalne samouprave, itd., što nikako nije dobro s obzirom da znamo da nam je to ustvari baza da odavde sve kreće, da su to rasadnici mladih talenata i da njima upravo treba omogućiti te uvjete za početno ono bavljenje sporta. Zanima me kako će sad ovaj novi Zakon na neki način poboljšati odnosno kako će se odraziti na stanje sporta, amaterskog sporta na lokalnim odnosno najnižim razinama? Hvala. Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle kako smo mi sad na državnoj razini znači donijeli program, morat ćemo donijeti program javnih potreba u sportu, tako će i jedinice lokalne i područne samouprave morati donijeti, znači one su obvezne ovim Zakonom donijeti program javnih potreba u sportu, a njihovi inputi će biti od sportskih saveza, znači direktno od sportskih saveza koje su potrebe zajedno i donijet će se potrebe, znači obvezno donošenje, to je jedan od način na koji će se upravo to omogućiti. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepo g. predsjedniče, poštovana gđo. ministrice. Ma sa terena imamo reakciju, ukazali su nam na to zajednice sportova odnosno sami savezi, a to je financiranje programa putem natječaja vašeg Ministarstva, da se on negdje početkom godine raspisuje, rezultati da budu tamo tijekom srpnja, kolovoza, rujna, njima da je to prekasno za planirati njihovu proračunsku godinu i da je teško na taj način zapravo planirati rad cijele godine, pa ako imate rješenje za to. Hvala. Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo, upravo zato kažem, mi ćemo donijeti program javnih potreba koje će se donositi zajedno sa proračunom, tako da svi na vrijeme možete znati kad se donosi naš proračun, vi donosite svoje proračune, možete planirati što će biti to, što ćete vi to planirati za sportsku infrastrukturu što ćete planirati za lokalne programe, što ćete planirati od velikih sportskih manifestacija, to će sve biti zajedno u tom programu javnih potreba za sport. Hvala. Poštovana ministrice, slušajući vašu raspravu rekli ste da će se temeljem režije sportskih građevina ulagati u iste. Općine su obvezne unijeti podatke o našim sportskim građevinama u evidenciju sportskih građevina, da bi mi u ruralnim područjima imali primjerene i sve potrebne uvjete za natjecanje u sportu, konkretno nogometu, imamo potrebe za rekonstrukciju i obnovu postojećih sportskih građevina. Konkretno, mene zanima hoće li se sportske građevine u našim selima financijski pomoći iz državnog proračuna i hoće li se to utvrditi mrežom sportskih građevina? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Evo hvala lijepo. Dakle upravo cilj je sportskih građevina da mi znamo točno koliko na jednom području, gradu, općini imamo ne znam nogometnih terena, koliko imamo bazena, da li je potrebna još dodatna izgradnja, nije, a s obzirom na broj stanovnika koji jesu, broj djece itd., a svakako sve mora biti transparentno. Znači sportske građevine i ovi natječaji su počeli kao što sam rekla 2019.g., sada će se po prvi puta kao što sam kolegi saborskom zastupniku odgovorila donositi u sklopu javnih potreba u sportu. Znači kad se donosi proračun vidjet ćemo, mi ćemo, raspisat ćemo iskaz interesa, vi ćete se svi javljati, vidjet ćemo koliki su to iznosi, koji su to projekti koji će se naravno isto vrednovati i temeljem toga donijeti oni najbolji projekti kao što je bio i ovaj u Sinju,

Neki ovdje prisutni poput Krunoslava Katičića na Twitteru pitaju pa što je sporno u toj objavi i optužuju oporbu za neutemeljenost napada i spinova na HDZ, pa evo reći ću što je sporno. Sporno je to što nam država izgleda kao da je vrag došao po svoje, sporno je to što zlonamjerna vlast neutemeljenim krađama i spinovima pokušava sakriti istinu, pa tako i istinu o krađi milijarde kuna iz INA-e, a možda i dvije, sporno je to što za gradnju Dinamovog stadiona nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, sporno je i to što je gradnju Dinamovog stadiona najavio sam Dinamo, isti taj Dinamo koji ne prizna da je služio kao

Zahvaljujem g. predsjedavajući. Pa evo budući da se kolegica, naravno 238. vrijeđanje i omalovažavanje i iznošenje neistina. Meni je jako žao da se u ovom saboru ne smije imat svoje mišljenje i da se ne smije imat svoje političko uvjerenje i njega javno podijeliti na društvenim mrežama sviđalo se to kome ili ne, mislim da bi bilo bolje da se dobre stvari evidentiraju i pohvale jer ovo što je stanje koje imamo dosad u sportu s ovim zakonom se sigurno stvari ne mijenjaju. **Jandroković, iznošenje neistina to često svi spominjete, kao povredu poslovnika se ne spominje u tom članku, tako da nema povrede poslovnika, a vama onda moram dati opomenu. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Evo hvala lijepo. Dakle ja bi poštovanoj saborskoj zastupnici samo odgovorila ja ne znam otkud vama dakle riječ da će se država financirati gradnju Dinamovog stadiona. Ono što je rekao glasnogovornik Vlade RH rekao da je zakon po prvi puta dao mogućnost da vlada svojom odlukom sufinancira, sufinancira izgradnju sportskih građevina od nacionalnog interesa. Ja stvarno ne vidim što je u tome loše, nitko nije rekao da će se preuzeti financiranje, nitko nije rekao da će se financirati samo stadion Dinama ili bilo šta drugo, nitko nije išao u tom smjeru, znači govorimo o sportu općenito, dakle ovo je samo jedan primjer. Dakle morate kad govorite biti i vi malo pročitati i pogledati ovaj zakon o čemu se govori. Jasno sam ovdje odgovorila na više saborskih zastupnika i njihova pitanja da se kriteriji će biti određeni šta je to od nacionalnog interesa zajedno s Hrvatskim olimpijskim odborom

Hvala predsjedniče. Poštovana ministrice, od 2019.g. vlada stvarno ulaže sve više sredstava u sport i tome svjedočimo i to je na neki način poteknulo i naš, nas lokalne čelnike na dodatno ulaganje u sport, evo hvala vam u ime moga grada i svih sportaša. Hrvatski sport i sportaši zaslužuju dobar Zakon o sportu. Ovaj zakon uređuje niz stvari kako bi se u hrvatskom sportu stvari poboljšale, također vodi brigu i o djeci, o rekreativcima, o amaterima do vrhunskih sportaša. Pozdravljam i nacionalne sportske stipendije, ali i brigu o vrhunskim sportašima u vidu plaćanja doprinosa. Možete li mi reći, znate li ustvari koliko ima tih vrhunskih sportaša i da se nadovežem na to, želim istaknuti nacionalni informacijski sustav koji će nam ustvari pokazati stvarne brojke, ali i pomoći svima nama u daljnjem planiranju ulaganja u sport. Nikolina (HDZ)** Hvala lijepa na pitanju. Dakle upravo uloga informacijskog sustava je vrlo važna, ona će nam dati znači koliko imamo sportaša, šta imamo od građevina, znači mi moramo znati konkretnu mrežu sportskih građevina. Mi to sada ne znamo i da bi mogli znati i planirati usklađenu sa proračunskim sredstvima, o javnim potrebama u sportu što sam rekla i na državnoj i na lokalnoj razini upravo moramo imati sve te podatke. Što se tiče još jedne stvari bi naglasila da je ova vlada po prvi puta osigurala sredstva iz višegodišnjeg financijskog okvira. Ja vjerujem da ste svi pratili, bila je sad povjerenica Ferreira, dakle potpisan je …/Govornik se ne razumije/…9 milijardi, a u njoj se zamislite po prvi puta nalazi i financiranje sportske infrastrukture, turističke infrastrukture, ali i sportska infrastruktura kojima će se omogućiti i bespovratna sredstva ulaganja. Isto tako kroz NPOO mi smo mislili na sport i kroz aktivni turizam oko 300 milijuna kuna će biti također i izravnih bespovratnih ulaganja u infrastrukturu sport. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam lijepo. Poštovana ministrice, svi mi uvijek gledamo i težimo prema zapadu ali evo da ne radimo usporedbu sa nekim razvijenijim europskim zemljama za koje znamo da ulažu znatno više u sport nego mi po ovom pitanju možemo pogledat prema istoku pa se usporedit primjerice sa Srbijom koja je gospodarski i ekonomski iza nas no po pitanju sporta daleko su uređeniji i daleko su ispred, ispred nas. Kad govorimo primjerice o nagradama za izvrsnost premije i bonusi su kod njih znatno većih iznosa i sportaši ih primaju od ranije dobi nego li je to slučaj kod nas. Kod njih je najmanja, najmanje vrijedna europska bronca za koju se prima oko 650 eura što je 5.000 kuna dok su kod nas i ta i sve ostale premije oko 3.000 kuna. S obzirom da niste pospješili ovo pitanje evo predlažem da do idućeg čitanja razmislite i da napravimo jedan iskorak da takve nagrade dajemo našim izvrsnim sportašima ne čekajući njihovu dob od 45 godina nego već sa osvojenom medaljom …/Upadica: Hvala vam./… to bi zasigurno bio dodatni poticaj. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice ali ja se ne bi uspoređivala sa istočnom zemljom koju ste vi sad ovdje nabrojali, dapače mislim da smo mi napravi ovdje jedan konkurentan, transparentan iskorak i odbijam bilo kakve usporedbe sa ovim što ste upravo vi napomenuli zato što mi kroz novi zakon ovdje ulaganja, dakle koje će narasti do gotovo pola milijarde kuna, kroz nacionalne stipendije za vrhunske sportaše prve, druge, treće kategorije, ponavljam vi trebate znati šta to znači za naše mlade 9 miliona kuna. Trajne naknade izbornika za trenere osvajače medalja 2 miliona kuna, pomaganje lokalnom sportu kroz županijske sportske zajednice za djecu i mlade, državne nagrade za visoka sportska postignuća do 16 miliona kuna, trajne novčane naknade sportske mirovine preko 18 miliona kuna, preko više od 200 bivših sportaša. Hrvatska je rijetka zemlja koja to ima. Subvencioniranje školarina za vrhunske sportaše preko 2 miliona kuna. Da ne nabrajam dakle sve dodatno šta će se ulagati kroz i lokalni sport, kroz Hrvatska pliva, kroz sportsku infrastrukturu, kroz sve nabrojano u višegodišnji financijski okvir …/Upadica: Hvala vam./… mislim da ova to zemlja koju ste spomenuli nema takve mogućnosti. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice pa evo prije svega vam prenosim pozdrave iz Osječko-baranjske županije od sportske sportske zajednice Osječko-baranjske županije i jednu veliku zahvalu na kvalitetnoj suradnji prilikom donošenja ovog zakona odnosno prijedloga zakona, uvažavanju potreba naše jedinice lokalne samouprave i naravno očekivanja od primjene svih pozitivnih stavki ovog zakona koje će još više doprinijeti razvoju sporta i u Osječko-baranjskoj županiji, naravno i u cijeloj RH. Moje pitanje prema vama je vezano uz kategorizaciju sportova odnosno koja su vaša očekivanja od nove kategorizacije sporta, sportova i kakvi će biti rezultati iste? Hvala. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Evo hvala lijepo prvo i vama na suradnji, sa svim županijskim sportskim zajednicama smo sjedili diljem Hrvatske na izradi ovog zakona i svaku vašu primjedbu, prijedlog smo uvažili. Ono što se tiče same kategorizacije ja sam izuzetno ponosna da ćemo sada po prvi donijeti kategorizaciju sportova koja nam je upravo bitna za donošenje i kriterija kako će se financirati. Po prvi puta se povezuje kategorizacija sa izvorom financiranja. To neće biti jednostavan posao, to je sveobuhvatan posao ali temeljem osnovnih kriterija koje smo zadali, dakle Hrvatski olimpijski odbor će napraviti te kriterije, razraditi detaljno i provoditi ih. Ono što mene posebno tu veseli je upravo da će se gledati udio djece i mladih u pojedinom sportu, to je ono što vidim kao glavni motivator koji će poticati naše čelnike, Nacionalni sportski savez da se bore i da uključe, da promoviraju što veći broj mladih u sam sustav sporta. Hvala. Replika poštovanog zastupnika Klasića. **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena ministrice, zakon je predvidio da se iz državnog proračuna sufinancira poboljšanje materijalnih programa za djecu i mladež. Dosada sufinanciranje sporta za najmlađe često je se zloupotrebljavalo te je najveći dio novca namijenjen djeci završavao za seniorske sastave, plaće igrača, putovanja i prehranu dok je samo mali postotak sredstava koji se u sportu prikazuje za djecu doista bivao i utrošen za potrebe djece.

kriteriji raspisati, ali i prvi puta smo uveli dakle i provođenje kontrole, financija, znači mi kao država ćemo kontrolirati naša krovna sportska udruženja, lokalna razina dakle oni koji daju sredstava će biti obvezne kontrolirati one kojima oni daju sredstva, kontrola, nadzor, javno objavljivanje financijskih pokazatelja, znači sve će biti transparentno, morat će se objaviti podaci i pratiti se točno po onim kriterijima koji su odobreni. Hvala. Poštovani zastupnik Mandarić. No, evo osvrnuo bi se na vaš odgovor na repliku od prije 15-tak minuta kad je bilo pitanje o uključivanju mladih i djece u sport. Slažemo se, ako želimo postati nacija sporta, mi to nismo, ali ako želimo moramo imati što veću uključenost mladih, mladih i djece u sport, puno veću bazu iz koje ćemo ona proizvoditi vrhunske sportaše. Drago mi je da se država uključuje kroz sufinanciranje rada trenera i opremanje, no rekli ste da se očekujete da se uključe i jedinice lokalne samouprave. Po meni država jasno mora stati iza toga da se ne dogodi da ovisi o volji čelnika lokalne samouprave da eto možda netko misli da nije potrebno ulagati u djecu, u mlade u sportu pa onda djeca sa područja te općine ili grada ostanu zakinuta. Snažnije okvir treba postaviti kako ne bismo ovisili o volji ili ne volji pojedinih čelnika. **Reiner, Hvala lijepo, ja sam to morala naglasiti jer mislim da je sport dio svih nas, na svim razinama bilo državna, regionalna, lokalna da svi moramo voditi računa o sportu i mladima i da je problem danas što se događa da nemamo toliko djece uključene u sport upravo problem svih razina. ono što smo stvarno vodili, upravo zato smo i kad smo razmišljali kako to potaknuti na nekim razinama koje nemaju ili ne žele upravo kroz ove županijske sportske saveze gdje će osiguravati sredstva prema njima isključivo i samo za djecu i mlade, kroz ovaj zakon napravljeno, to je glavni cilj upravo ovog članka i te odredbe. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedavajući, poštovana gospođo ministrice. Ustvari i nije neko pitanje nego više konstatacija. Prije nekoliko mjeseci ovdje smo donijeli Zakon o elektronskim medijima, ja ću ga povezati malo sa financiranjem sporta. Dobro je što vlada odnosno država na ovaj način ulazi u financiranje sportaša, sportskih aktivnosti, ali naravno ne smijemo sport prepustiti tržištu. Tu ulaze, ono što mene osobno smeta, reklame posebno od tvrtki koje organiziraju igre na sreću. Ovdje smo donijeli zakon u kojem smo precizno rekli da u tim reklamama mora biti jasnije i razgovjetno komunicirana činjenica da sudjelovanje u igrama na sreću može izazvati ovisnost, naročito kod najmanjih dijelova populacije. Pa bih vas zamolio da u suradnji sa ministricom Obuljen Koržinek još malo pojačate pritisak prema oglašivačima budući da svi mi koji vidimo kako trenutno te reklame izgledaju jesmo svjesni da se ta informacija ne komunicira dovoljno kvalitetno. Hvala poštovani potpredsjedniče. Gospođo ministrice, evo koristim priliku prije svega da vam se u ime svojih kolegica i kolega zahvalim što je vaše resorno ministarstvo i čestitam prepoznalo potrebe jedinica lokalne samouprave u razvoju sportskog duha i sportskih građevina, zahvala vama i svim vašim suradnicima koji su radili na projektima i programima vezanim uz sport. Moje pitanje zapravo je vezano uz jedinice lokalne samouprave i rečeno je tu u nekoliko navrata da su jedinice lokalne samouprave te koje u pravilu financiraju sport u malim sredinama općinama i gradovima, uz dužno poštovanje pojedincima entuzijazmima. Međutim ovim zakonom se ne precizira, a i sami ste rekli vezano uz Zakon o sukobu interesa, uloga načelnika, gradonačelnika, načelnica i gradonačelnica zapravo nam se onemogućava da budemo u predsjedništvima tih klubova, skupštinama pa i sami predsjednici, pa molim vaše ministrica. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo na vašem pitanju. Nekoliko pitanja, dakle sam Zakon o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi u čl. 73. propisuje kako predstavničko tijelo grada, općine i županije donosi odluke i opće akte dok se u čl. 74. propisuje kako gradonačelnik, općinski načelnik ili župan osigurava izvršavanje općih akata, dakle program javnih potreba je opći akt, a Zakon o sportu ne može derogirati zakon kojim se određuje lokalna i područna samouprava. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana ministrice. Ja vas neću niti gnjaviti sa stadionom jer to je jedna druga priča koja zaista iziskuje posebno vrijeme i posebnu energiju, neću ni sa financiranjem nego ću vas pitati jednu drugu stvar. Dakle, odredbom čl. 15. je definirano problemi određeno je i problem zdravstvenih pregleda za sportaše. Mislim da su zdravstveni pregledi za sportaše izuzetno bitni, izuzetno važni, bili smo svjedoci različitih slučajeva i dan danas smo svjedoci različitih slučajeva jer su neke stvari vrlo teško i na vrijeme ukazati i otkriti i vi ste ovdje rekli u zakonu u st. 3. da minimum treba biti 24 mjeseca između zdravstvenih pregleda. Meni se čini da je to predugi period i lijepo bih vas molila da razmislite da se to definira na 12 mjeseci. Taj pregled jedanput godišnje ne bi trebao biti predmet i može biti jedanput godišnje, a ne svaka 24 mjeseca. Hvala lijepo. Nikolina (HDZ)** Hvala lijepa na pitanju poštovana saborska zastupnice. Dakle, ono što smo se vodili da će ovaj pravilnik izraditi Ministarstvo zdravstva nadležno koje će definirati koliko puta bi pojedini sportaš bi trebao imati preglede. Ono kao što sam rekla i uvodno dakle neki sportaši s obzirom na obvezu i intenzitet samih priprema i treninga kao što su npr. rukomet bi trebali možda i češće, ali to ćemo prepustiti struci da donese svoj sud, a neki sportovi kao što je šah bi mogli možda eventualno manje. Svakako treba vidjeti s njima i onda ćemo također ovaj vaš prijedlog na znanje. Hvala. Tomislav (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice. Evo upravo mi je čudno čuti neke od oporbenih zastupnika kako prigovaraju na dijelove ovog prijedloga zakona, a vjerujem da je i većini ovdje prisutnih, a još bitnije sportašima diljem RH ovaj prijedlog zakona pozitivan, dobar i nužan. Kao što je i navedeno Vlada RH će ovim zakonom definirati jasne kriterije za financiranje sportske infrastrukture. Stadion Maksimir u Zagrebu je vrlo važno pitanje i Vlada RH će zajedno sa hrvatskim nogometnim savezom, Gradom Zagrebom i vjerujem UEFA-om naći model za izgradnju novog stadiona kakogod se on zvao. Naravno da su nacionalni stadioni svi stadioni na kojima igra Hrvatska nogometna reprezentacija i uvjeren sam da će sa tim modalitetom sufinancirati izgradnja stadiona, to je ono što ministrica govori i što piše u zakonu, a radi se o sufinanciranju infrastrukturnih projekata. Moje pitanje koliko će novaca i koji iznos je predviđen za sufinanciranje tih projekata u idućoj godini? **Reiner, hvala lijepo. Dakle, ono što je prvi korak bio dakle da se utvrde sad kriteriji koji će biti za odabir uopće sportskih građevina od nacionalnog interesa, nakon tih kriterija mi možemo govoriti o financijskoj konstrukciji, znači koliko će to, a od kad znamo koji su to objekti tek onda možemo krenuti u nekakvu da vidimo pripremu uopće koliko je to financijski i onda će naravno vlada odnosno država odlučiti isto kao što sufinancira ove projekte za sportsku infrastrukturu putem javnih potreba u sportu će se odlučiti odnosno odrediti jedan modalitet kojim će poticati i druge na ulaganje i izgradnju. Poštovani zastupnik Krstulović Opara. stavili važnu stavku po kojemu se stipendije, podupiranje, kao i naknade za trenere izjednačavaju sportaši, kao i oni paraolimpijski parašportaši, odnosno športaši sa gluhim, sa poteškoćama u gluhoći. Dakle izjednačili ste ih konačno i doveli u istu razinu. Ovo vam govorim iz vlastitog iskustva i skrećem pozornost na čl. 74 i 75 u kojemu pravi puta državni proračun spušta sredstva županijskim športskim organizacijama kako bi dalje financirali rad sa športašima. Vrlo je važno da kriteriji koje ste uspostavili u Zakonu biti preneseni i na lokalne razine. Ja kao gradonačelnik u prethodnom mandatu sam osobito vodio računa osoba s invaliditetom i vodili smo računa o tome da naši paraolimpijci imaju kvalitetne uvjete. Je li to tako u drugim sredinama ovisi o primjeni ovih zakona i spuštanja ovih kriterija na niže razine.

hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Dakle ja vam ovim Zakonom, dakle je po prvi puta to uneseno i svi će morati se primjenjivati dakle, svi primjenjivati će ista pravila, sve vrijedi jedinično, baš kako ste vi naveli, a javne potrebe u sportu za sredstva koja mogu osigurati iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave su između ostalog poticanje i razvoj promocije sporta, provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i sportskih saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, školovanje i osposobljavanje stručnih kadrova u sportu, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportska stipendija, sportska rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju te parasportaša i gluhih sportaša, planiranje i izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina naznačenih za jedinicu lokalne i područne samouprave. Hvala na pitanju. Sam pokazatelj da donosimo Zakon koji je važeći iz 2006. g. pokazuje njegovu važnost, bitnost i ovaj trenutak. Ono što je dobro da vidimo da praktički cjelokupna sabornica pozdravlja Zakon i da će u biti puno toga biti i prihvaćeno. Nadovezujući se na kolegu Oparu, svakako da su dvije dobre stvari da središnja državna vlast je stvorila akt i transparentne kriterije za financiranje i sufinanciranje i krovnoga sporta, ali da zahvaljujući čl. 74 se spušta i na nivo regionalne i područne samouprave, posebno me veseli da su tu uključeni i kriteriji recimo vezano za program Hrvatska pliva jer moramo biti svjesni da iako smo mediteranska zemlja, da svaki drugi građanin ne zna plivati, odnosno da čak 40-70% djece ne zna plivati i mislim da to pokazuje jednu snažnu poruku što sve ovaj Zakon donosi, ne samo na nacionalnom nego i na lokalnom nivou. **Reiner, hvala lijepo. Drago mi je da ste prepoznali značaj projekta Hrvatska pliva, to nam je veliki projekt i ponosni smo na njega i želimo što veći broj djece i dionika da budu uključeni u ovaj projekt i svakako ćemo pokušati i dalje povećati sredstva koja će biti na raspolaganju svima

znamo da je sport itekako bitan, važan, ne samo u stjecanju sportskih vještina već da kroz sport se itekako brusi karakter, ima pedagoški element i evo, iz iskustva, dva desetljeća sam radio sa mnogim amaterskim klubovima na regionalnoj razini i drago mi je što se ovdje na jedan način posebno apostrofira i daje važnost ulogu trenera jer je trener taj uz igrača koji je jedan od bitnijih faktora u ovom ovom procesu i vidim da su, dodane su neke promjene u kontekstu samog uvjetovanja da netko bude trener pa molim evo jedno malo pojašnjenje. Hvala. Hvala puno na pitanju. Ono šta mene posebno veseli da je ispravljena nepravda da će i naši treneri osvajači olimpijskih i paraolimpijskih medalja isto tako dobivati trajnu naknadu, a što se tiče same činjenica da dakle 40% stručnog kadra u sportu nema ni najnižu razinu formalnog obrazovanja za rad u sportu i upravo kako bi se zadovoljile kvalitetne potrebe za kvalitetnim stručnim kadrom sukladno zahtjevima u sportu, potrebno je prilagoditi bilo odredbe Zakona o sportu, odnosno stvoriti takav zakonodavni okvir koji će unaprijediti strukturu zastupljenosti stručnih kadrova u sportu u skladu sa stvarnim potrebama na terenu i to je bila intencija i upravo zato još jednom zahvaljujem kineziološkim fakultetima na njihovim prijedlozima koji su stvarno odlični, usudila bih se reći, .../Govornik se ne razumije./... di dijelimo trenere na 5 razina. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima. Ovako, ovaj Prijedlog zakona je stvarno bio nužno potreban da se uspostavi jasan i transparentniji kriteriji. Mi možemo reći da je sport vrlo heterogeno područje i da ima 3 vrlo bitna segmenta, znači to je infrastruktura, stručni kadrovi i financiranje. pa sad da ne objašnjavao ovoga i da ne duljim, mene konkretno zanima kako Zakon predviđa provođenje nadzora nad korištenjem financijskih sredstava?

dakle nakon toga ide sustav kontrole i nadzora, javno i transparentno izvještavanje, pratit će se svaki segment, znači sad koja razina dodjeljuje sredstva, ta razina je i zadužena za samu kontrolu sredstava, ali transparentnost je primarna pri ovom cijelom raspodjeli sredstava. Hvala. **Reiner, Uvažena ministrice, tri riječi o Zakonu, Zakon je dobar. Evo, Zakon je stvarno dobar i konačno je riješio brojne dubioze i stavio stvari na svoje mjesto. Ja bih ovdje upozorio na jednu drugu stvar. Budući da je financiranje, a o njemu najčešće govorimo, ključno u sportu, mi imamo situaciju da je najveći teret financiranja, naročito onog amaterskog dijela, na JLS normalno uz sufinanciranje svih ostalih. U komunikaciji sa gospodarstvenicima i poduzetnicima u njih je izražena spremnost sufinanciranja i ulaganja u sport. Međutim mi za razliku od brojnih drugih europskih zemlja nemamo u poreznoj politiku olakšice za takve stavke i mislim da bi to bilo nešto o čemu treba ozbiljno porazmislit s obzirom da je, je, parafrazirat ću ti, najjednostavnije je izgradit sportski, al kasnije njegovo održavanje hladnog pogona je abnormalno skupo i on pada isključivo na teret JLS. Uključivanjem Uključivanjem gospodarstva u ovaj segment kroz porezne olakšice da mu ne ulazi u trošak ja vjerujem da bi se našlo brojnih sponzora za taj najniži …/Govornik se ne razumije/…. Hvala lijepa na tom pitanju. Dakle i o tome smo vodili računa, to se ne rješava Zakonom o sportu već drugim zakonima i upravo o tome smo i razgovarali sa ministrom Primorcom da krenemo u tom smjeru i na taj način da olakšamo i lokalnim jedinicama, ali i klubovima i svim ostalima u sustavu sporta. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče i uvažena ministrice sa suradnicima. Na početku dopustite naravno da pozdravim donošenje ovoga dugo očekivanog zakona. Novim zakonom se rješavaju dugogodišnji problemi koji su bili nedostatak u postojećem, jedan od njih je, a tiče se bavljenja sportske djelatnosti povezanih sa sportom kao što su sportska rekreacija, priprema, poduka od strane fizičkih osoba, na koju je dugo godina upozoravala i obrtnička komora. Vidimo da su ti nedostaci ovim novim prijedloga zakona ispravljeni, a ono što mene zanima što se tiče sportskoga poduzetništva kakva je situacija sa sportskim poduzetništvom u drugim zemljama članicama EU? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana ministrica. hvala lijepo. Ja, mi smo se vodili i dok smo pisali ovaj zakon gledali smo kakve su eu prakse i to nam je bio jedan ovoga detalj koji smo analizirali, naravno nismo ništa kopirali, copy pastali, nego smo stvarno vodili i gledali što bi bilo najbolje primijeniti za naš hrvatski sustav sporta. Što se tiče samih mi smo ovdje predvidjeli za sportaše tri mogućnosti, to je ugovor o radu, to je samostalna djelatnosti i to je dakle stipendijski ugovor. Ono što također bez obzira na vrstu ugovora kako smo zaštitili same sportaše i da smo uveli odredbu koje štite sportaše, a isto tako i predvidjeli odredbu u slučaju stečaja kluba, tako da se sportaši sada po prvi puta neovisno koji ugovor imaju imaju prvenstvo u naplati, ukoliko bilo koji klub znači ide u stečaj on ima prvenstvo i uveli smo pravo na plaćanje doprinosa, dakle što će svakako rasteretiti klubove, ali i dodatno ih motivirati da sklapaju ugovore o radu.

dijelio jedan i sportski dio i prije ovog sadašnjeg zanimanja kako njegovog političkoga i mog, tako da sam mrvicu iznenađen barem u ovom organizacijskom smislu, nije bilo dobro stanje. Ja bi kazao sad da je konačno došlo jedno vrijeme i vratio bi se na temu, a to je što mislim da je izuzetno bitno, reguliranje tog radno pravnog statusa svih sportaša. Koliko vidim predviđena je mogućnost dva osnovna oblika znači reguliranja tog statusa svih sportaša i vjerojatno i trenera i drugih pratećih osoblja, međutim mene interesira kako je moguće dodatno ih motivirat jer mislim da je upravo zaštita kroz ugovor o radu jedna najsigurnija zaštita da kako bi se vrhunski sportaš zaštitio i ostvario vrhunske rezultate? Hvala lijepa na pitanju. Dakle upravo zato smo se odlučili da će država plaćati doprinose i na taj način smo rasteretili klubove plaćanja doprinosa, bilo koji ugovor …/Govornik se ne razumije/… govorimo da li je to ugovor o radu ili samostalna sportska djelatnost i na taj način ih motivirati da sklapaju ugovor o radu. Mislim da je to svakom na pojedincu dakle da izabere da li će to biti ugovor o radu, da li će to biti samostalna djelatnost ili naravno što smo rekli stipendije koje su ograničene s godinama, do 24.g.. Zašto stipendije do 24? Jel smo se računali i gledali koliko traje studij i sa završetkom studija odnosno nakon 24.g. više nemate pravo na stipendiju već morate ili ugovor o radu ili imati samostalnu sportsku djelatnost. Hvala. **Reiner, Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovana ministrice, čestitam vam na ovome prijedlogu Zakona o sportu, on je sveobuhvatan i rješava neka pitanja koja dugo nisu bila riješena, a sve u svrhu omogućavanja što boljega i jednostavnijega bavljenja sportom svim našim građanima. Jedna od novina koju ovaj zakon predlaže je također i izdvajanje iz državnog proračuna za županijske i sportske zajednice. Molim vas možete li nam ukratko samo malo bolje pojasniti u biti koja je tu namjena i koji je cilj tih novih direktnih izdvajanja iz državnog proračuna za županijske i sportske zajednice.

koje znamo da nemaju određena sredstva i ne ulažu neka određena sredstva ne zato što možda oni ne žele ulagati u sport nego jednostavno ne mogu, da im se omogući upravo za onima kojima je to najnužnije, a to je za našu djecu i mlade do 18.g., da im se omogući i trener i sva stručna potrebna

zaista ovaj zakon uvodi brojne hvale vrijedne promjene, između ostalog stoji da će se uvesti jasni kriteriji za financiranje sportske infrastrukture sukladno novoj mreži sportske infrastrukture koju je potrebno uspostaviti. Svjedoci smo da je posljednjih godina u brojnim naseljima ispod 5 tisuća stanovnika građene su odnosno opremane sportske dvorane zahvaljujući programu ruralnog razvoja. Također velika sredstva su dodjeljivana velikim gradovima preko programa ITU-a, međutim naselja i gradovi poput mojih Vodica koji imaju iznad 5 tisuća stanovnika nisu imale tu mogućnost da se kandidiraju na bespovratna sredstva pa bi vas molila da nam kažete što mogu takvi gradovi i općine odnosno naselja očekivati u narednom

dakle što postoji od sportskih građevina jer mi sada ne znamo. Znači mi financiramo nešto od 2019. godine i imamo određene kriterije koje sada upravo kao što saborski zastupnik pitao slažemo u program javnih potreba u sportu da slažemo sa proračunskim sredstvima da se donosi zajedno kad i proračun i da znamo gdje temeljem također broja djece koja imamo na određenom području, da znamo koliko imamo sportaša, koliko imamo klubova i na temelju toga će se izraditi kriterije za ulaganja u sportsku infrastrukturu jer mislimo da nam je to svima prioritet i jedan od velikih načina kako ćemo zadržati našu djecu i mlade

vjerujem da vam je kao članici vlade poznato da 60% školskih objekata nema dvoranu ili nema adekvatnu sportsku dvoranu. Dakle, djeca nemaju gdje vježbati. Međutim kad se govorilo o prijedlogu ovog zakona u medijima je zapravo sva svjetla su bila na izgradnji nacionalnog stadiona odnosno Dinamovog stadiona. Ali s obzirom da imamo sve više pretile djece, mi zapravo nećemo imati gdje, nećemo imati koga poslati na te nacionalne stadione da vježba odnosno da budu ovaj sportaši. I zato me zanima da li može, da li vlada ima prioritet nacionalnog stadiona Dinama koje mislim da je, da je mašćenje zapravo debele guske ili zapravo možemo ta svjetla medija staviti više na sportske dvorane, školske sportske dvorane. poštovana saborska zastupnice ja bi rekla da je ovo tu lažna teza. Dakle, nije prioritet Dinamov stadion, mislim da te iz koncepta to krivo ovoga dali naglasak. Znači ova vlada od 2019. upravo financira, sufinancira sportsku infrastrukturu s ciljem jednim jedinim da što veći broj djece i mladih ima gdje vježbati. Znači govorimo o sportskim dvoranama, govorimo o košarkaškim terenima, teniskim terenima, terenima na otvorenom to je glavni cilj. I za to je dosada se utrošilo preko 80 miliona kuna, znači a sredstava se planiraju još veći iznos. To je znači glavni prioritet. Ovo je data jedna mogućnost znači za sportske građevine od nacionalnog interesa da se sufinanciraju. I opet ponavljam nitko ne govori ovdje o Dinamovom stadionu nego govorimo o sportskim građevinama od nacionalnog interesa za RH. Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice, vi ste kao ministrica i sporta u turizmu ste se dokazali, a sad je sport ispred vas i nadam se da ćete isto tako biti uspješni. Ovaj zakon je izazvao svekoliku hrvatsku javnost i ne, vjerujem da je sad pravi trenutak da se napravi dobar sveobuhvatan zakon i ja imam dva pitanja. Prvo, da li su sportski savezi zadovoljni imate li povratnu informaciju i broj dva životno pitanje kotizacije, plaćanje kotizacije i samog, samog provođenja športskih natjecanja odnosno plaćanja puta. Sad u ovom trenutku jedan športski klub putuje u Dubrovnik iz Zadra, 4-5 sati se voze tamo, 5 sati natrag, u međuvremenu odigraju utakmicu nemaju spavanja, nemaju ručka i sve to roditelji moraju plaćati. Hoćemo li mi sa ovim Člankom 74. riješiti ove životne stvari, a to je pitanje samog natjecanja odnosno financiranja. Hvala lijepo. Hvala lijepo na vašem pitanju. Dakle, sve što se govori o nacionalnim natjecanjima, međunarodnim to pokriva evo, znači to je pokriveno kroz program javnih potreba u sportu. Ono što govorimo ovo što ste upravo vi sad pitali ja se nadam da će upravo i savezi što je na lokalnim razinama znači da pokriju određene troškove i na klubovima da pokriju određene troškove. Dakle, ono što treba je očekujemo kroz ova sredstva i kategorizaciju upravo i sredstva mi smo sada osigurali

raspodijeliti. Ono što od saveza također očekujemo, dakle samim tim sredstvima da motiviraju mlade i nađu načina kako će što više djece i mladih upravo biti uključene u sport i upravo se osvrnuti na ove probleme. A što se tiče prvog pitanja, da svi su bili uključeni u izradu zakona i svi su bili pozitivni, imali smo rasprave, prijedloge i mislim da je rezultat upravo ovakav jedan zakon. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo ministrice. Sada bih pitao žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda krećemo na raspravu, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana ministrice sa svojim suradnicima, poštovane kolege zastupnici iz vladajuće skupine, poštovane kolegice i kolege iz oporbene skupine, prvo ako se ne varam pomozite mi vladajući tu je ministrica koliko smo čekali ovaj zakon 10-15 godina, koliko, 16 godina i više. Dakle, rekli bi bolje ikad nego nikad i ja stvarno danas vidjet ćete pokušat ću biti konstruktivan i ono što ja na koncu vidim, naravno da nitko od nas ne vidi sve, čak da budem potpuno iskren do, do 2 i 15 sam jutros čitao, nisam stigao prije pa me ulovila panika, ali sam ovaj 100 i 4-5 stranica jel tako ako gledamo sve dakle zakon, a onda vidimo još gotovo 200 stranica dakle s javne rasprave, svi komentari, materijali što pokazuje kolege znaju što to znači, znači da je javnost itekako zainteresirana za ovaj zakon. Ja ću govoriti danas o nekoliko stvari, prvo htio bih se isto samo dotaknuti u svoje osobno ime i u ime Kluba MOST-a, pričali smo danas ovdje ministrica je to pokušala nešto obrazložiti, gradnja nacionalnog stadiona koji je dakle u ime vlade je njihov glasnogovornik to spomenuo u medijima, ministara je ovdje rekla da vlada neće financirati gradnju nacionalnog stadiona i ja ovom prilikom kažem hvala jer je to uistinu razborito da u vremenu velike krize, u vremenu kada ljudi ne mogu si platiti račune, u vrijeme kada nam je Banovina i dalje razrušena uistinu ja sam sportaš i sport mi je možda na ljestvici mojih prioriteta u samom vrhu, ali nema smisla trošiti novac na to, pogotovo s druge strane država nije Caritas, imamo tu privatno vlasništvo, imamo HNS i neka se financiraju koliko god je potrebno stadiona. Drugo, ono što sam govorio u replikama i drago mi je da su se kolege vladajući neki složili, čuo sam, a učitelj sam bio 16 godina, pa mi razrednici uvijek smo znali čuti iz zadnjih klupa jedan komentar vašeg kolege, ja stvarno mislim da bismo možda trebali biti hrabri, znam da nam to uzima ogroman, ogroman prihod dakle iz, iz ako mogu tako slikovito reći iz te kase, ali kladionice su velik problem. Mi ćemo ih riješiti ako Bog da, ako bude narod htio pa dođemo u izvršnu vlast. Kladionice produciraju tisuće, tisuće problema u našim obiteljima. Mi koji smo bili razrednici znamo što znači kad ti klinac od 15-16 godina je ovisnik o klađenju i sada da te kladionice promoviraju sport nama je to nedopustivo, dakle nedopustivo. Nismo tu Pale sam na svijetu, Španjolska, Finska zabranile su financiranje sporta rekreativnog, profesionalnog od kladionica. I mislim da bismo trebali ići u tom smjeru. Isto tako ministrice zdravlje sportaša, ministrica ide, doviđenja, ali suradnici su tu pa molim vas sada dobro me slušajte. Mi koji smo sportaši koji svake godine prolazimo liječnike preglede znate šta nam se događa, dođete jedne godine na liječnički pregled, ja potpuno otvoreno govorim i kaže mi doktor, a pazite imam 43 godine, igram A2 ligu znači po 30 minuta igram košarku svaki dan treniram, i dođe doktor kako si, jesi dobro, ja kažem jesam, zdrav je dobro, ja kažem je, tlak, ajmo poslušat tlak, pa posluša tlak, kaže može pregib, onda ja pregib, onda sjednem, tu je akademik liječnik, malo pogleda je li masne naslage, ma ti si top si parićan, samo ti trči. Onda ti odeš je li igramo protiv Karlovca, izdere me srce, izvrnem se umrem i kaže a čuj imao je 43 godine zašto je trčao je li što mu je to trebalo. Pa da si me ti pregledao i rekao možda više tvoje srce nije za takve napore pa možda ja više ne bi igrao natjecateljsku košarku. Iskren sam, mislim ja sam takav uvijek u svemu, samo istina i otvorenost do kraja. A nije to samo problem kod mene nego i kod mladića, kod mojih momaka iz kluba i drugih naših košarkaša sportaša koji imaju 17, 18, 20, 22 godine, ovdje u oporbi isto su liječnice dobro znate o čemu pričam. E sad kako molim vas državni tajnici, suradnici prenesite to ministrici kako posložit sustav ja to ne zna, evo iskreno ja ne znam, ali ja vam govorim šta ja iskustveno svake godine prolazim i ne samo ja, moji kolege sportaši mlađi stariji. Dakle, daj tamo nek me pregleda već pa na koncu to netko plaća, pa neka pregleda to srce, neka posluša to, a ne da izvrnemo se po terenu i onda se čudimo kako sportaši umiru, a znate u kojem postotku sportaši konkretno od srčanih infarkata i svega umiru puno više sad u zadnje vrijeme je to puno veći postotak, ali neću sad ulazit u te teorije s time ćemo se baviti. Dakle, postavljen je okvir na 24 mjeseca, ja bi volio da imamo onaj minimum, da imamo minimum. Što je dobro da ne bude, evo vladajući tu ste Cappelli evo dakle možete prenijeti da sam nešto i pohvalio. Dakle, što je dobro? Reguliranje statusa sportaša. Znači tko god je razborit, tko se razumije u sport mislim šta, šta znači Bogu hvala da se to više išlo izvest. Imam ona dva oblika trenera, drugo osoblje itd. da ne ulazim neću imati vremena za sve tumačit. To je dobro. Dobre su jasnije postavke oko cijelog statusa sportaša, oko stipendija. Ja bi volio da su one možda i malo, malo će dobro ako budemo imali šta jest je li i s čim se grijat je li tako da dobro i ovo što imamo. Pozdravljam veće financiranje, izdvajanje iz državnog proračuna, čuli smo o tome dakle u raspravi na razinu županijske sportske zajednice. I pozdravljamo sustav koji bi trebao poticati bavljenje sportom animiranja sportaša i pozdravljam što se trenerima znatno olakšalo. Dakle, vjerojatno ima toga još ali ja sam ipak MOST-ovac pa dosta sam vas pohvalio što se toga tiče. Dakle, ovo je svo ono što je dobro. Još jednom sport kao društvena djelatnost ne bi se trebao financirati iz igara na sreću i kladionica. Ja sam protiv tih kladionica, pa meni su klinci izlazili iz škola i preko ceste pređe uđe u kladionicu. To je smrt za mnoge obitelji danas. Mi dobro znamo koji smo involvirani šta to znači. Dakle, pa kladionice stvaraju ovisnost specijalno kod mladih ljudi, generiraju probleme u obitelji, u cijelom društvu. su jel tako sport, gdje se sport sponzorirao od proizvođača alkohola, od duhana, pa smo to ukinuli jer smo rekli kako brate sportaša promicat a ovaj kuri tamo, kako. Dakle, nebitno, bitna je poruka i zdravlje pa smo od toga odustali i ja sad molim vladajuće da razmisle o tome, imamo sustav Španjolska, Finska pa možemo bar pogledati kako je to tamo uređeno u zemljama koje očigledno imaju bolji sustav demokracije od na. Ono što mi je drago da se pomiče sa 200, čuli smo, na preko 400 milijuna jel tako, priča ulaganja, to je dobro jer je RH do danas tek 0,6% imala dakle izdvajanja za sport i rekreaciju, to je pri samom dnu bilo po stanovniku, ako usporedimo, konkretno, ajmo govorit o konkretnom novcu, 39 eura po stanovniku, u Europi vam je prosjek 100 eura, a nećemo sad plakat o Švedskoj gdje je 240 eura i zato sam ja rekao pa naši sportaši uspijevaju usprkos sustavu, pa to znamo svi mi koji smo na terenu i na ulici i u dvoranama, usprkos sustava i onda je dobro da se ovo pomiče. Ono što je mene isto strah i molim vas ovdje da suradnici od ministrice iz Zagreba sve izgleda lijepo, Zagreb je glavni grad Hrvatske i Bogu dragom hvala, znači nemam apsolutno protiv toga ništa, ali iz Zagreba sve izgleda lijepo, a onda kad dođete u Rijeku, pa ne izgleda baš tako sve lijepo, kad dođete u Split pa ne izgleda baš sve tako lijepo, ali kad dođete u Pulu pa ne izgleda baš tako sve lijepo, kad dođete u Poreč, u Rovinj, u Pazin, u Lovran moj, u Opatiju, pa ne izgleda baš sve tako lijepo i ja s pravom se pitam što će ovaj zakon donijeti Rukometnom klubu u Matuljima, Košarkaškom klubu Kastav, što će donijeti juniorima Kvarnera u Rijeci, evo ja bi volio čuti dakle između prvog i drugog čitanja u ovim raspravama što taj zakon konkretno donosi klincima na ulici, plivačima dakle u Rijeci, atletičarima, što im donosi i tu vidim nepravdu i tu me strah te određene nepravde i zato bih volio da se to još razjasni. Konkretno, nemojmo filozofirat, mislim ja sam studirao filozofiju, pa možemo pričat do 4 dana, a da ništa ne kažemo, što konkretno juniorima Kastva, kadetima koji nižu uspjehe, koji su vrhunski košarkaši pod vodstvom Eugena Tončinića, što njima donosi ovaj zakon, što donosi košarkašima, evo tu su Istrijani, moji susedi, priko Učke, što donosi tamo Istrijanima dakle ovaj zakon, to bih htio čuti. Nemojmo zaboraviti male sportove i male sportaše. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka sad će govoriti poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Više od 60% građana RH ima povećan indeks tjelesne težine i nije dovoljno aktivno, preko 30% osnovnoškolaca je pretilo i svakim danom je sve manje aktivnih sportaša, gotovo 2/3 građana ne bavi se nijednim oblikom rekreacije i aktivnosti, a procjene pokazuju da su 4 od 5 adolescenta, te svaka 4. odrasla osoba nedovoljno tjelesno aktivni. Ovo je slika Hrvatske, zato je sigurno dobro što vlada rješava cijeli niz problema sustava sporta, te implementira mjere Nacionalnog programa sporta kako bi se kroz sport poboljšala krvna slika Hrvatske. Nacrt prijedloga Zakona o sportu trebao bi donijet sigurno bitne promjene u poboljšanju onih negativnih trendova u zdravlju građana. Činjenica da je neki provedbeni propisi iz postojećih zakona nikad nisu doneseni, čak evo 16.g. nakon donošenja Zakona o sportu 2006.g., te zbog potrebe učinkovitije zaštite prava i interesa djece sportaša koji su sigurno i najbrojnija skupina bio je sigurno potreban ovaj novi zakon. Sigurno pozitivno i stimulirajuće odredbe u prijedlogu zakona odnose se na donošenje kategorizacije sportova koji će postati temelji za dodjelu sredstava. Drugi se odnosi na plaćanje doprinosa odnosno mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vrhunskim sportašima prve kategorije iz državnog proračuna, također uvodi se i nacionalna stipendija za vrhunske sportaše prvog, drugog i treće kategorije jer vrlo često sportaši dobivaju različite iznose, stipendija koju im isplaćuju njihove lokalne sredine ovise o svojim financijskim mogućnostima ili mogućnostima svojih roditelja ili su se isti rješavali kroz institut dragovoljnog pričuvnika HV-a koji je opterećivao direktno proračun Ministarstva obrane, a nije služio svojoj temeljnoj namjeni povećavanju osposobljene pričuve već se na taj način primarno osiguravao stipendijama sportaša što nikako nije dobro rješenje. Prijedlog zakona prvi put se uvodi trajna naknada za trenere osvajače olimpijskih, paraolimpijskih i olimpijskih medalja gluhih. Za pohvaliti je i namjera poticanja sporta izravno izdvajanjem iz državnog proračuna za županijske sportske zajednice kako bi se osiguralo sufinanciranje troškova stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta za provedbu programa djece i mladih do 18.g., novac za to bit će sigurno osiguran iz državnog proračuna. Odlično zamišljeno, al mislim da treba u zakonu definirat tko će i prema kojim kriterijima preuzeti odgovornost za provedbu podjele tih sredstava kako bi ta sredstava doista bila utrošena na djecu. Čuli smo u odgovoru ministrice da je to riješeno. U čl. 9. trebalo bi dodati rekreativac jer on je opisan u čl. 13.. Ovim zakonom predviđeno je i boje ulaganje u sportsku infrastrukturu, uvodi se novitet da vlada svojom odlukom odredi one sportske građevine koje smatra da su od nacionalnog značenja gdje će se lokalnim zajednicama pokrenuti obnovu, izgradnju i dogradnju i rekonstrukciju sportskih građevina širom Hrvatske. Čl. 60. govori o sportskim građevinama i spominje samo javne sportske građevine dok problematiku privatnih sportskih građevina zakon uopće ne tretira. Zašto u Hrvatskoj kao i u cijelom svijetu ne bi postojale privatne sportske građevine izgrađene na privatnom zemljištu i privatnim kapitalom, to je isto ulaganje u sport. Ono što smatram da ovim zakonom nije zadovoljavajuće je uređeno je kako pomoći udrugama koje rade s najmlađima, a zapravo bi upravo to trebao i biti prioritet što sigurno bi privuklo više djece u sport i što je možda još i važnije imali bismo više aktivnih adolescenata i rekreativaca. Zatim o poglavlju financiranja sporta ponovo nisu razrađene pojedine olakšice u sportu kao npr. povoljnija kupnja sportske opreme za sportaše, pogotovo djecu sportaše i klubove bez PDV-a ili smanjenjem PDV-a, naravno da to zadire u Porezni zakon, ali i treba u Zakonu o sportu odrediti da li je Ministarstvo financija dužno u roku od 6 mjeseci izraditi provedbeni akt ili izmjenu ovog zakona. Također nije definirana mogućnost povoljnijih cijena za energente i komunalne naknade sportskim klubovima koji upravljaju sportskim građevina, a to je najveća stavka u sportu. Također trebalo bi dodatno i jasnije definirat neke izmjene koje se odnose na zdravstvene preglede sportaša, evo već smo čuli zbog čega, bili smo svjedoci prethodnih godina cijelog niza tragičnih događaja od kojih i neki sa smrtnim posljedicama mladih sportaša na sportskim terenima zbog zdravstvenih razloga. Zato smatram da je rok važenja uvjerenja o sposobnosti za natjecanja 24 mjeseca predugačak i predstavlja sigurno rizik po zdravlje sportaša, ali i pad kvalitete zdravstvene skrbi u odnosu na zdravstveni standard. Osobito pritom mislimo na djecu i sportaše u razvojnim godinama, kod kojih već u kraćem periodu može doći do promjena u zdravstvenom stanju koja mogu predstavljati značajni rizik. U Prijedlogu zakona čl. 15 st. 2 navedena je, zdravstvena sposobnost se utvrđuje zdravstvenim pregledom za vremensko razdoblje koje ne može biti dulje od 24 mjeseca. To je sa medicinskog stajališta sigurno predugo vremenski period za kvalitetan nadzor zdravstvenog stanja sportaša s obzirom da u navedenom vremenskom razdoblju može doći do vrlo značajnih promjena zdravstvenog stanja sportaša, kao i osoba koje su izložene visokim tjelesnim naporima i potencijalnim velikim rizicima po zdravlje. Temeljem navedenog predlagatelju predlažem da se navedeni stavak izmijeni na način da se obavljanje liječničkih pregleda sportaša utvrđuje u vremenskom razdoblju koje ne može biti dulje od 12 mjeseci. Mišljenja sam također, da sport kao što je rekao i kolega Miletić, kao društvena djelatnost ne bi smio reklamirati igre na sreću i kladionice, što bi trebalo biti jasno definirano u Prijedlogu Zakona o sportu jer takva aktivnost stvara ovisnost kod mladih ljudi i često generira probleme u obitelji i društvu. Sport koji treba propagirati zdravlje i klađenje koje stvara ovisnost u sukobu su, što nije nikako prihvatljivo za interes zdravlja društva. Zbog brojnih manjkavosti postojećeg važećeg Zakona, Prijedlog Zakona o sportu kao namjera Vlade da sigurno poboljša status sporta, pozdravljamo izradu ovog Zakona jer predviđa niz pozitivnih promjena za čitav sustav sporta. Neke nedovoljno definirane i nedorečene smjernice, kao i prijedlozi, danas izneseni, nadam se da će biti usvoji i korigirano. I sigurno je već sada značajan iskorak u odnosu na ovaj postojeći Zakon. Hvala. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Davor Bernardić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvažene kolegice i kolege. Evo, danas raspravljamo o hrvatskom sportu, jednoj izuzetno važnoj temi za nas. Temi koja obično nas bez obzira na boju dresa, na boju političke opcije okuplja zajedno i sportaše kojima se svi ponosimo, evo, utoliko mi je zadovoljstvo danas pozdraviti i tu našeg zlatnog olimpijca Josipa Pavića, vaterpolista, dvostrukog osvajača medalja, olimpijskih medalja na olimpijadi u vaterpolu. To je dobro da imamo takve ljude u ovom sustavu i dobro je da ovaj sustav iznjedruje nekakva rješenja bez obzira na to što neke stvari nisu riješene ovim Zakonom, mnoge stvari, ključne stvari, ipak je ovo nekakav napor da se neke stvari poboljšaju uložen je određen trud, određeni dionici su u taj proces bili uključeni i sasvim sigurno neka prava poput prava osvajača medalja na svjetskim prvenstvima i paraolimpijskim sportovima su izjednačena sa paraolimpijcima ili gluhim osvajačima medalja, uvedena je i nacionalna sportska stipendija za vrhunske sportaše 1., 2. i 3. kategorije. To su tek neke od stvari koje su uređene u ovom Zakonu i to je dobro. No, ono što je ključno pitanje ovog Zakona je da li se zakonom rješava problem hrvatskog sporta? Odgovor je ne. Zbog ovog hrvatski sport neće biti bolji, više djece neće biti na terenima, hrvatski klubovi neće biti uspješniji. ne rješava osnovni problem hrvatskog sporta, a to je održivost financiranja od kojeg sve kreće. Od održivosti financiranja kreće i izgradnja sportske infrastrukture do plaće i valoriziranja rada trenera koji su ključ odnosno pokretač sporta. I to je to sveto trojstvo sporta. Financiranje, sportska infrastruktura, odnosno treneri. To je taj spiritus movens bez kojeg sport kao bilo kakva druga disciplina ne može funkcionirati. Utoliko se zapravo može reći da su današnje izmjene, bez obzira na dobre stvari neke koje se rješavaju, samo kozmetičke naravi i neće se riješiti ništa krucijalno dok se ne riješi pitanje financiranja. A pitanje financiranja je uvijek nešto što je u sportu po onoj staroj narodnoj, koliko para, toliko muzike. Uz sav trud, volju, rad, angažman koju ulažu sportaši, uz njihovu upornost, u to što se nikad ne predaju i uz snagu individualizma koju kao nacija vjerojatno gajimo, možda kompetitivnije od nekih drugih. Kad Hrvatska se uspoređuje sa europskim prosjekom, onda treba reći da država izdvaja za sport 2,5 puta manje nego europski prosjek. Istovremeno, od 270 tisuća ljudi koji su uključeni u sport kao igrači ili rekreativci, 250 tisuća njih plaća članarinu. Dakle najveći dio te kontribucije snose ili sami oni ili njihovi roditelji. Mali klubovi jedva preživljavaju jer od sredstava lokalne samouprave i članarine pitanje održivog financiranja nažalost nije uređeno niti može biti. Dakle ako će država ovisiti, ako će sport ovisiti isključivo o dotacijama od gradova, općina, županija i od članarinama roditelja, tada pravog financiranja, održivog financiranja sporta neće biti i to je ono što je ključno. Zato smo i predložili kao Socijaldemokrati iznjedreno na okruglom stolu kojeg smo organizirali prije nekoliko mjeseci jer smo na vrijeme prepoznali ovu temu, važne stvari koje trebaju omogućiti održivost financiranja sporta poput izmjena Poreznog zakona kako bi jednostavno stimulirali poduzetnike dakle privatne poduzetnike, tvrtke, da ulažu u sport, baš kao što je to uređeno u mnogim drugim zapadnim zemljama, čije rezultate, klupske rezultate, a onda i rezultate i amaterskog sporta itekako možemo vidjeti i osjetiti. Dakle, ključni zadatak Hrvatske je da što više djece uključimo u sport. Ako se zanemare djeca, zanemaruje se budućnost zemlje jer sport od najranije dobi ima brojne efekte na razvoj djeteta, sport jednostavno djecu uči radu, disciplini, odricanju, treningu, nekakvoj redovitosti, ali uči i onoj ljudskoj osobini koja je izuzetno važna u formativnoj fazi, a to je da si fer i da igraš po pravilima. Sport nije dokolica, sport je jednostavno ljudska potreba, potreba za kretanjem koju nosimo našim rođenjem i pogotovo u današnje vrijeme kada se čini da nam je nacija pretila, kada to pokazuju službeni podaci, kada smo među jednima od najpretilijih nacija i Europi važnost da se da se izađe iz tog sjedilačkoga načina života još uvijek postoji kao osnovni prioritet u bavljenju sportom. No ključno je naći izvore financiranja i zato je Klub zastupnika Socijaldemokrata predložio vrlo konkretna rješenja koja se tiču izmjena poreznog zakona, a tiču se toga da dio poreza na dobit, naš je prijedlog 20% omogući tvrtka upravo kako bi investirala u sport ili alternativni prijedlog da se dio ulaganja u sport tretira kao trošak. To će sasvim sigurno omogućiti i motivirati dio poduzetnika da ulože u sport, a da se taj novac koji ulože u sport državi naravno kroz multiplikativni efekt potrošnje itekako vrati kroz ubiranje poreza na dodanu vrijednost i ostale efekte kroz poreze kroz poreze i doprinose. Dakle, sport ne smije biti trošak, sport mora biti investicija, a ta slobodna sredstva u dijelu poreza na dobit njima se mora omogućiti da se jednako ravnopravno po želji određenog gospodarskog subjekta može financirati i sport i kultura. I to je nešto što će sasvim sigurno unijeti određenu renesansu u hrvatski sport i to je nešto što će pomoći da financiranje spota bude održivo jer sport se mora maknuti od one čuvene rečenice koju često političari upotrebljavaju, kome ćemo uzeti da bi vama dali. Dakle, ne mora se nikome uzeti treba se samo stvoriti stimulativni porezni okvir da bi jednostavno poduzetnici, gospodarstvo više ulagali u sport. Automatski po tom pitanju otvara se pitanje financiranja sportske infrastrukture, dakle to je nužno vezano pitanje uz financiranje samog sporta. Vi sami znate da evo vodi se rasprava velika oko nacionalnog stadiona izgradnje nacionalnog stadiona, a da zapravo ono ruglo nažalost od Dinamovog stadiona na kojem sam često, zjapi onakvo već 20 godina. Dakle, više niko ne vjeruje da bilo gradska vlast ili državna vlast mogu naći rješenje za Dinamov stadion i mogu bilo šta izgraditi u ovoj zemlji. Jednostavno ljudi su izgubili povjerenje u to. Ako se tako odnose prema dva najtrofejnija hrvatska sporta, jedan je nogomet, drugi je rukomet koji i dalje nema nikakvu svoju dvoranu nego igra u Areni gdje je dan igranja 180.000 kuna da bi odigrali jednu utakmicu treba vam priprema od tri dana pa zbrajajte koliki je to trošak, kako se onda tek odnose prema drugim manjim sportovima koji zapravo nemaju ni adekvatno financiranje. Svjedoci ste da su dvorane koje se koriste za treniranje školske dvorane koje su često neadekvatne za prave sportske treninge, da se koriste za treninge u vremenu od 21,00-23,00 dakle iza školskih turnusa jer jednostavno drugih mogućnosti nema. Sportska infrastruktura je važan dio jednog tog sportskog mozaika i neće se ništa napraviti dok se adekvatno ne iskoriste sredstva koja EU ima na raspolaganju, a koje bi Ministarstvo turizma i sporta moglo aktivnije potaknut, samo činjenica je da iz ovog što mi vidimo Ministarstvo turizma i sporta se ponaša kao jedan neprirodan sastav te dvije sastanice turizma i sporta bez ikakvog međusobnog ispreplitanja. I činjenica je isto tako da je ono što nam treba u Hrvatskoj, treba nam jedan akcijski plan za obnovu i izgradnju sportske infrastrukture da sport u Hrvatskoj konačno doživi renesansu sličnu onoj koju je doživio Zagreb 1987. za vrijeme Univerzijade. Ali još jedna stvar koja je srce i duša sporta, oni su pokretači sporta motivatori, bez njih sport ne funkcionira, to su naši treneri koji su često potplaćeni, neadekvatno plaćeni, izloženi tome da ako im klub otkaže suradnju jednostavno sa svojim obiteljima završavaju na cesti i često njihov trud nije valoriziran oni se obrazuju da bi jednostavno njihov posao sutra uzeo neko drugi koji možda na tom tržištu putem nekog tečaja jeftiniji. Tu se stvara negativna konkurencija trenerima koji su za trenere, a s druge strane stvara se jedna dodatna nesigurnost u trenerskom poslu jer ne možete 20 milijuna eura platiti Mourinhoa i takve takve trenere nemamo, a kad čovjeku se ne produži ugovor, znači kad mu se plati 10 mjeseci koliko traje sezona, a ima rupu od dva mjeseca do punog staža radi mu se prekid u mirovinskom stažu. Dakle, to su sva pitanja koja treba riješiti. I zato predlažemo kao klub Socijaldemokrata da se ugovori potpisuju minimalno 12 mjeseci za trenere, da je trener zaštićen u slučaju otkaza tj. da ima otkazni rok od npr. barem tri mjeseca, da se odredi minimalna plaća po rangu natjecanja upravo zbog ove nelojalne konkurencije i da klub ne može nastaviti natjecanje dok se u slučaju otkaza treneru ne podmiri sve plaće do isteka ugovora. Dakle, to su naši …/Upadica Reiner: Hvala./… prijedlozi i nadam se da ćete ih uvažiti. (HDZ)** U ime Kluba zastupnika IDS-a govorit će poštovani zastupnik Emil Daus. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, državni tajniče. Zakon o sportu generalno nije loš, stvarno nije. Istina da se hoće previše toga urediti i pravilnicima koji su zapravo podazkonski akti koji se ne raspravljaju ovdje u saboru, ne može se dovoljno utjecati na njih i ne kontrolira ih se i ovo već postaje pravilo treba težiti tome da toga bude što manje. Jasno je ne može sve biti u zakonu, ali inače kod drugih zakona previše toga se ostavi na podzakonskim aktima. Za pohvaliti je uvođenje nacionalnih stipendija, 100% oslobađanje od mirovinskog, zdravstvenog osiguranja za sportaše 1. kategorije. Smatramo da bi bilo dobro razmislit sukladno mogućnostima da se po istom modelu oslobodi 75% davanja za 2. kategoriju, 50% za 3. kategoriju sportaša pa neka to bude naš prijedlog i razmislite o tome do drugog čitanja. Također predlažemo nadopunu čl. 75. st. 7. koji se odnosi na javne potrebe u sportu na lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj razini tako da se na početku st. 7. u prvoj rečenici dodaje ako na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije osnovana sportska zajednica i onda se nastavi dalje kako slijedi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave općim aktom detaljnije propisuju kriterije financiranja javnih potreba u sportu, metodologiju i rokove za izradu i dostavu prijedloga programa javnih programa, način izvršavanja programa javnih potreba, načini i rokovi izvještavanja o provedbi programa javnih potreba te metodologiju izrade financijskih planova korisnika javnih potreba u sportu. postoje sportske zajednice i savezi takve akte mogu donijeti njihove skupštine. Poanta je da se što je više moguće depolitizira sustav, a za očekivat je da najbolje u sustavu znaju ljudi iz njega samog. Dakle, naglasak je na one sredine gdje postoji organizirani sustav sportskih zajednica, gdje toga nema aktom kriteriji propisuju lokalne i regionalne samouprave kao što je već člankom i definirano. Pohvalit treba i ideju o novom konceptu zdravstvenih pregleda sportaša iako će se to još kasnije regulirati, ali koliko sam uspio shvatiti raspoređivat će se prema vrsti sporta jer nemaju svi istu potrebu i iste potencijalne opasnosti, nije isto boksač ili šahist na primjer. Smatramo kako ti trebalo još urediti i sljedeće, nekako se nameće promijeniti Zakon o udrugama, sportskim klubovi ipak bi se trebali tretirat po nama drukčije od ostalih udruga mislim da je to jasno, zapravo imamo disbalans i unutar samih sportskih klubova s obzirom na enormne razlike u njihovim veličinama, brojnosti članova u samom proračunu, ali barem da se pokuša urediti sustav udruga gdje sportski klubovi nisu baš isto što i neke ostale udruge. Nije tema možda samog zakona, ali je izravno vezana uz njega. Ono što će vjerojatno biti potrebno je promjena Zakona o radu zbog oslobađanja sportaša od doprinosa pa se nadam da se vodi računa i o tome. Voljeli bi da malo porazmislite i o našem sljedećem prijedlogu, kolegica je to imala u replici izmjene i dopune Zakona o PDV-u gdje predlažemo da za sportske klubove i saveze PDV bi trebao biti najviše 5%. Tu se naravno ne misli na investiranje, opremanje sportskih objekata koji su pravilu u vlasništvu gradova i općina već na opremu samih klubova, opremu samih klubova, sportsku opremu lopte, dresove, strunjače i sl. prvenstveno za omladinski pogon. To je jedan sigurno suport samom sportu. Također potrebno je do drugog čitanja razmisliti o dodatnim olakšicama za gospodarstvenike, slažem se ovdje s dobrim dijelom što je ispred kluba Socijaldemokrata, može se vidjeti o kojem je to postotku riječ, ali gospodarstvenike koji na taj način financijski pomažu sportske klubove s ciljem njihove dodatne motiviranosti da to čine čuli smo ove prijedloge danas, ponavljam podražavamo ih. Kada pričamo o financiranju sportskih zajednica i klubova od strane lokalne samouprave možda bi bilo dobro razmisliti da se može jedan mali dio komunalne naknade dal je to 1, 2% ali boravišne pristojbe gdje ona postoji preusmjeri u sport. Da se može, a ne mora to ovisi od sredine do sredine jer radi se o tome da su navedeni prihodi lokalnih samouprava strogo namjenske što je naravno u redu, treba raditi komunalnu infrastrukturu, ali u nekim sredinama te komunalne naknade su praktički gotovo jedini prihod, pogotovo manjih lokalnih samouprava od osnovnog prihoda naravno pa da se da mogućnost da se može jednim malim dijelom tih sredstava financirati sport u tim sredinama. Što se pak boravišne pristojbe tiče možda nema na prvu smisla ovako kad se čuje, ali nemojmo zaboraviti da je sport jedan od najboljih promotora i turizma i da je mnogi predsezona i posezona turistički živo između ostalog i zbog sporta. Ono što smatramo da je još potrebno je to da bi trebalo posebno razraditi financiranje loptačkih i drugih sportova koji imaju ligaški način natjecanja, tu prvenstveno mislimo jer su putovanja svaki drugi tjedan, neki sportovi to nemaju, ovi imaju i dati sportskoj inspekciji veće ovlasti jer ipak je nemojmo se zavaravat problem potpune kontrole procesa, kvalitetnije praćenje i kontrola namjenskih trošenja sredstava, ali ne samo toga već i samog upravljanja nekim klubovima. Iako se vidi da se razmišlja o tome i moramo biti iskreni primijete se neki pomaci, ali dojam je da još uvijek nedovoljno suradnje resornog Ministarstva sporta i turizma s Ministarstvom obrazovanja. Morate se nadopunjavati redovno, intenzivno komunicirati zajednički promišljati, posebno kad se radi o uzrastima školske djece, tjelesnog odgoja u školama te vannastavnim sportskim aktivnostima. Današnji način života mladih, čuli smo i danas, mnogo je drukčiji od našeg u njihovim godinama kada smo imali mnogi više fizičkih aktivnosti i izvan onih obaveznih, kad smo se kretali, trčali i kad na roditelji nisu vozili na treninge nego smo najčešće išli pješke. Još jedan moment na kojeg su nam ukazali sa samog terena, to sam rekao prije u replici ministrici, to je financiranje programa putem natječaja resornog ministarstva. Početkom godine se raspisuju natječaji, rezultati se objavljuju negdje tijekom ljeta, srpanj, kolovoz, rujan to bi trebalo mnogi prije da se već početkom godine zna na koja se sredstva može računati kako bi se moglo kvalitetno planirati proračunsku godinu. Sa odgovorom sam samo djelomično zadovoljan jer i dalje se ne zna koje iznose i kada će točno same zajednice sportova ili ostali dionici znati. I na samom kraju, u RH se do sada za sport izdvajalo nedovoljno sredstava, uvijek ih je nedovoljno, ali bilo je stvarno u odnosu na prosjek ostalih razvijenih zemalja poprilično niže. Primjećuje se da se to želi poboljšati to je za pozdraviti, ali pred nama je još dugi put do toga. Na tom putu vjerujte da ćete za kvalitetne prijedloge kao i za ostale zakone koji su kvalitetni imati podršku kluba ID-a. I u ovom zakonu ima mnogo toga za pozdravit, a nadam se da ćete uzet u obzir i prijedloge koje smo danas predložili kako bi do drugog čitanja imali prijedlog zakona koji će dobiti podršku našeg kluba. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani nazočni iz ministarstva, drage kolegice i kolege, Dakle, ovaj Prijedlog Zakona o sportu je prvi cjeloviti prijedlog zakona od donošenja važećeg Zakona o sportu 2006. od kad smo imali devet njegovih izmjena i dopuna, posljednja 2020. Dugo smo čekali na ovaj novi Prijedlog Zakona o sportu, promjene su započete još u Vladi RH Zorana Milanovića i zapravo se sad iznjedrilo ovaj prijedlog koji imamo pred sobom. Prijedlog zakona je generalno dobar, dobio je široku potporu sportske zajednice, svih nacionalnih sportskih saveza, drugih ključnih dionika sustava sporta, mada to ću reći i tijekom ove rasprave nije baš sve uvaženo, jučer smo i na odboru imali izvješće Nacionalnog vijeća za sport gdje je također donešeno niz konkretnih prijedloga, ali nisu svi uvaženi, međutim velim generalno je zakon kao takav pogotovo sad za prvo čitanje nam dobar i prihvatljiv. Koje su nove pozitivne stvari? Znači najvažnije bi bilo nacionalna sportska stipendija, dakle ujednačavanje stipendije za sportaše prve, druge i treće kategorije na nacionalnoj razini i njihovo plaćanje iz državnog iz državnog proračuna. Zatim plaćanje obaveznih doprinosa iz državnog proračuna za sportaše prve kategorije. Jučer sam ja još na odboru rekla da u ime SDP-a predlažemo da bi se financiralo za sportaše prve kategorije 100% obveznih doprinosa, za drugu kategoriju 75% i predlažemo za treću kategoriju 50%. Zatim su definirane trajne novčane naknade za trenere nakon navršenih 55 godina života odnosno za sportaše od 45 godina života, pa onda kategorizacija sportova. Dakle, jasno propisivanje kriterija pokazatelja uspješnosti što je osnova za financiranje rada pojedinih nacionalnih sportskih saveza, ali i tu imamo nadopunu. Jasna definicija sportaša profesionalca, amatera, uređen je radno pravni status sportaša, dakle bolja zaštita sportaša u slučaju neisplaćivanja ugovorne plaće od strane kluba. Zatim stručni poslovi u sportu, trenerski poslovi koji su jasnije i preciznije definirani. Uvodi se sustav licenciranja trenera, stručnog nadzora rada trenera, uređuje se način obavljanja trenerskih poslova, jasno su definirana krovna sportska udruženja, dakle njih 5 i njihove zadaće. Nacionalni informacijski sustav u sportu gdje se uvode 3 registra i 13 evidencija. Glede financiranja sporta znači Članci 67. do 74. dakle ima više manjih novina koja uglavnom preciznije uređuju postojeći sustav financiranja. Glede financiranja lokalnog sporta iz državnog proračuna, da bit će možda više financiranja i trenera i opreme za lokalne sredine, ali to nije dovoljno. U odnosu na na postojeći zakon su zapravo glede financiranja najmanji iskoraci, nisu predviđeni novi izvori financiranja sporta. Složit ćemo se da je u sportu važno za razvoj sporta i djelovanje tri ključne stvari, kadrovi, infrastruktura i financiranje. Dakle, glede prve dvije stavke dobar dio stvari je riješen u ovom zakonu iako bi mogli o tome naširoko raspravljati, pitanje što se već bilo i u replikama govorilo da velik broj škola nema odgovarajuće sportske dvorane, ali evo glede financiranja sporta već sam rekla da zakon ne donosi važne novosti niti iskorake, dakle nema novih izvora financiranja. Osnova su i dalje državni i lokalni proračuni za 90% klubova, dakle sport je osuđen na politiku i novce poreznih obveznika. Nema poreznih olakšica ili poticaj za trgovačka društva koja doniraju odnosno sponzoriraju sport. Dakle, promjene bi glede financiranja trebalo regulirati i kroz druge zakone, kroz promjene porezne politike. Svakako bismo rado i predlažemo da se sportu idealno jel da se ukine PDV odnosno da se barem stavi na samo 5% jer primjerice klub kupi kombi za vlastite potrebe i onda mora zapravo veliku stavku oko toga dati za PDV. Zatim kritika je što su otvorena i dalje vrata miješanju politike u sport, dakle državni dužnosnici mogu ulaziti u sportske klubove, nacionalne saveze, naravno ograničenja proizlaze iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ali još uvijek tu ima mjesta poboljšanju. I prenormiranje sporta, dakle potrebno donijeti 30-ak podzakonskih akata kako bi Zakon o sportu funkcionirao. O tim podzakonskim aktima zapravo uopće tu ne raspravljamo i sve ovisi o tome što će donijeti određeni čelnici tijela državne uprave. Ovdje je definirano dakle za sport u roku 6 mjeseci 12 pravilnika, za zdravlje 1 pravilnik vezano uz preglede sportaša, od sad propisanih 12 podzakonskih akata njih 5 nikad nije niti doneseno od 2006. do 2022. godine. Što se tiče kategorizacije sportova već sam rekla da je to dobro, međutim nije definirano na koji način će se vršiti raspodjela sredstava tj. koliko će dobiti kategorizirani, a koliko nekategorizirani sportovi. I još nisu definirana slijedeća područja u sportu bez kojih se ne možemo dalje kvalitetno razvijati pa tako u Članku 4. gdje se govori da treneri obučavaju osnovne tehnici trebalo bi dodati i taktici sporta, to sam još jučer rekla jel državnom tajniku jer zapravo taktika, bez taktike nema smisla posebice u kolektivnim sportovima pogotovo iznad 12 godine i to je previd i to bi trebalo uvesti. Članak 6. kategorizacija sporta uz navedeni kriterije da, ali svakako dodati novi kriterij dakle rezultati mladih nacionalnih reprezentacija ili natjecatelja na međunarodnim natjecanjima, seniorske mlađe seniorske i seniorske reprezentacije na međunarodnim natjecanjima i svakako uvesti kriterije i rezultate reprezentacije u mlađim uzrasnim uzrasnim kategorijama, reprezentacija na međunarodnim natjecanjima ili u različitim kategorijama u kilogramima za borilačke sportove jer inače ako se to ne uvede onda će više kriteriji odgovarati rekreativnom, a ne natjecateljskom sportu. Isto tako, jedan od kriterija bi trebao biti i broj educiranih trenera jer bez trenera nema niti razvoja sporta. Zatim u Članku 17. do 19. i dijelom Članak 85. govori o statusu trenera i klubova, dakle tu bi trebalo u pravilnicima propisati da su nacionalni savezi u roku od godinu dana obavezni pripremiti svoje propisnike o licenciranju i registriranju trenera na način da su svi klubovi obavezni sa svojim trenerima u svim kategorijama potpisati određeni ugovor da ukoliko trener odlazi iz kluba trebaju mu biti isplaćena sva sredstva do dana odlaska kao i da prije licenciranja novog trenera prema prethodnom treneru ne postoji dugovanja. Onda kod programa razine trenera 1 do 3 Članak 19. treba definirati da svaki od tih programa treba dobiti verifikaciju Nacionalnog saveza. U Članku 61. treba definirati da čelnik državne uprave kada su sportske građevine u pitanju ne bi trebao odobriti sportsku građevinu odnosno dvoranu koja nema minimalne unutarnje dimenzije od 44 x 24 metra odnosno u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja sve pravilnike za građenje sportskih objekata u RH treba revidirati i ne dozvoliti građenje dvorana u kojima se ne može niti kvalitetno trenirati, niti igrati dva nacionalna sporta. U čl. 74. st. 3-4. trebalo bi jasnije definirati što se treba odnosno mora financirati iz javnih potreba sporta, svakako bi trebalo uvrstiti obvezu financiranja završnice klupskih prvenstava u svim sportovima, dakle obzirom da država financira sve školske završnice i kompletna natjecanja trebalo bi financirati i svu djecu koja se bave sa sportom u klubovima jer bez djece koja treniraju sport u klubovima ne bi bilo niti kvalitetnih školskih prvenstava. Onda u čl. 83., dakle dodati da se pokrivaju troškovi i međunarodnih edukacija jer u nekim sportovima svjetske i europske federacije organiziraju edukacije za stjecanje licence za različite poslove u sportu. jedna od najvažnijih stvari je to da se nigdje u cijelom zakonu ne spominje organiziran rad sa djecom od vrtića, pa nadalje. Dakle trebalo bi osnovati predškolski sportski savez ili proširiti djelokrug rada pri školskom sportskom savezu koji će brinuti o potrebama za bavljenje sportom djece koji pohađaju vrtiće diljem Hrvatske, dakle od 3 do 7.g.. Svako dijete u RH bi trebalo imati pristup besplatnim sportskim aktivnostima još od dječjeg vrtića. 30% djece nam je pretilo, za sada roditelji sve financiraju iz svog džepa, svega svako 4. dijete je uključeno u rad sportskog kluba tako da su mnogoj djeci nažalost sportske aktivnosti nedostupne. Također je izostala suradnja sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, hitno bi trebalo povećati broj sati tjelesne i zdravstvene kulture u školama, minimalno 4 put tjedna, te od 1. do 4. razreda osnovne škole moraju raditi kineziolozi sa djecom, a ne sve prepustiti učiteljicama odnosno učiteljima razredne nastave. Također ono što sam govorila i u replici, govorila sam to i jučer i na odboru, dakle nisu na nivou Zakona o sportu uvedena, nije mogućnost vaučera, da se svakom djetetu u RH omogući da izabere barem jednu aktivnost u nekom od klubova, dakle moramo osigurati besplatno bavljenje sportom u vrtićima i školama uz stručne osobe odnosno kineziologe. Još ću nešto reći u pojedinačnoj raspravi…/Upadica: Hvala/…ali zasada ćemo podržati zakon. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka sad će govoriti poštovani zastupnik Damir Bakić, Poštovani predstavnici ministarstva, uvažene kolegice i kolege. Dosada u sustavu radno pravni status sportaša nije bio zadovoljavajuće uređen, nije bila propisana obaveza sportaša da i za natjecanja i za treninge imaju liječnički pregled, a vrsta i rok važenja tih pregleda nisu bili propisani adekvatno, nisu odgovarajuće bili uređeni standardi vezani za razinu stručnih kvalifikacija u sportu nužni za obavljanje stručnih poslova u sportu, nisu bili dovoljno jasno propisani kriteriji raspodjele financijskih sredstava za sport, a trenutno važeće odredbe o financiranju javnih potreba u sportu državne razine, kao i obveze Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Hrvatskog školskog sportskog saveza Hrvatskog akademskog sportskog saveza koje se financiraju iz državnog proračuna nedorečeni su i neujednačene. Ovim se zakonom pak definiraju sportske djelatnosti kako bi se jasno mogle povezati s pojedinim stručnim poslovima u sportu, uvodi se kategorizacija sportova tj. proces evaluacije sportova koji rezultira rangiranjem sportova i razvrstavanjem u kategorije temeljem kriterija kao što su zastupljenost sporta u svijetu i u Europu, masovnost u RH, status sporta, te ostvareni sportski rezultati na međunarodnoj razini, a sve kako bi se moglo financirati javno, javne potrebe u sportu sukladno jasno određenim kriterijima. Radno pravni status sportaša profesionalaca uređuje se na način da postoji mogućnost sklapanja ugovora o radu između sportskog kluba i profesionalnog sportaša ili ugovora o profesionalnom igranju uz otvaranje samostalne sportske djelatnosti, a radno pravni odnos sportaša profesionalca uvažavat će posebnosti sporta kroz načela i propise krovnih sportskih udruženja, te međunarodnih i nacionalnih sportskih saveza za svaki pojedini sport, uvodi se obveza da sportaš i za treniranje i za sudjelovanje u natjecanju mora imati važeći liječnički pregled i to se odnosi i na sportaše u klubovima, ali i u školskom i akademskom sportu. Sve ove odredbe pozdravljamo i podržavamo, a evo sada konkretnih komentara, primjedbi i prijedloga koji se odnose na pojedine odredbe ovog predloženog zakonskog teksta. Kategorizacija sportova u čl. 5. je svakako pohvalna jer daje temelj za jasnije buduće financiranje. Sad je na Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom paraolimpijskom odboru i Hrvatskom sportskom savezu gluhih velika odgovornost da raspišu objektivne i pravedne kriterije. Kriteriji iz čl. 6. su dobri, no treba ih popratiti mjerljivim parametrima, što će biti izazovno za krovne organizacije. Pozitivno je to što će napokon svi savezi trebati prionuti poslu da se sve točno izmjeri i unese u Nacionalni informacijski sustav u sportu. St. 8. čl.19. koji govori o radu sa mladima i djecom naravno pozdravljamo, međutim nejasno je što znači da je trener dužan, citiram, primjenjivati djelotvorne odgojne postupke i pedagoške metode. Slično nejasno je šta znači surađivati s odgojno obrazovnim ustanovama. Šteta je što u čl. 57. medicinska pomoć na sportskom natjecanju nije jasnije definirana nego je to ostavljeno da se uredi pravilnikom. Usput nejasno je zašto se u st. 3. tog članka kaže da Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima propisuje državni tajnik, logičnije bi bilo da to čini Hrvatski skijaški savez i udruga skijaških trenera, te da ga državni tajnik samo potvrđuje, u praksi će nadamo se tako i biti. Članak 50. stavak 5. kaže se da Vlada Republike Hrvatske može pojedine sportske građevine proglasiti sportskim građevinama od nacionalnog interesa. Što je to? Što to znači? Kako neka sportska građevina dobiva taj status i koji su kriteriji? Ili kad je tako koje su koristi i kakva prava proistječu iz tog statusa, koje su obaveze države onda koje su obaveze eventualno lokalne samouprave na čijem teritoriju je ta sportska građevina. Ništa od toga nije propisano. Bez toga ovaj pojam nema ni formu, ni sadržaj. Članak 62. stavak 3. iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka prethodna suglasnost, a misli se prethodna suglasnost za prenamjenu ili uklanjanje sportske građevine se može dati samo ako iz mreže sportskih građevina iz članka 61. ovog zakona proizlazi da više ne postoji potreba za određenom građevinom. Ovo je iznimno opasna odredba i mislim da ovaj stavak, tj. iznimka koju taj stavak predviđa da se to može mirno ukloniti iz članka, a da se smisao i uloga tog članka ne promijene. Članak 69. stavak 8. uvjet za financiranje programa javnih potreba u sportu je da pravne osobe koje provode programe i projekte koji se financiraju ispune obvezu unosa podataka u nacionalni informacijski sustav u sportu koji ujedno služi i kao sustav koordinacije izdvajanja iz različitih javnih izvora. Ovo svakako podržavam. Članak 77. Pozitivno je da vrhunski sportaš prve kategorije ima pravo na uplatu obaveznih doprinosa iz sredstava državnog proračuna. stavku 3. međutim piše da to pravo prestaje nakon pravomoćnosti rješenja kojim mu je priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Ali ostaje nejasno međutim što se događa sa tim pravom u slučaju umirovljenja po drugim osnovama. Na primjer slučaju djelomičnog gubitka radne sposobnosti, pa u tom pogledu ovo bi trebalo svakako dopuniti, odnosno precizirati. Članak 79. govori o pravu na trajnu novčanu mjesečnu naknadu za sportaše sa osobitim uspjesima, u stavku 3. to se pravo daje i trenerima. I sad opet ću citirati trenerima zaslužnima za osobite uspjehe sportaša. Ovdje su dva pitanja. Prvo što znači biti trener zaslužan za osobite uspjehe nekog sportaša, do kojeg kruga se širi skup trenera koji su zaslužni za uspjeh pojedinog sportaša. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, zašto se to pravo trenera, dakle trenera na trajnu i novčanu mjesečnu naknadu predviđa već od 55 godine. Zašto tako rano? Zašto ne na primjer sa umirovljenjem. Mislimo da obje ove stvari zahtijevaju preciziranje ili bolje da kažem korekciju. Članak 110. u stavku 1. kaže: „Nadzor nad stručnim radom nacionalnih sportskih saveza provode krovna sportska udruženja.“ Ovo je vrlo diskutabilno jer na primjer Hrvatski olimpijski odbor što je naravno krovno sportsko udruženje on nema kvalitetan stručni trenerski kadar koji bi mogao provjeravati struku u nacionalnim savezima. Uostalom u Hrvatskom olimpijskom odboru rade mnogi ljudi koji već godinama nisu bili na terenu. I na kraju, a nipošto najmanje važno zakonom se predviđa da će medicinski pregledi sportaša biti regulirani pravilnikom kojeg donosi Ministarstvo zdravstva. Time ja bih želio naglasiti time ne prestaje ili zapravo ne bi smjela prestati naša briga u toj domeni, u tom aspektu.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

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. U ovom Saboru, u ovoj sabornici ima nekih zakona koji izazivaju raspravu, izazivaju emocije i izazivaju to da na kraju bez obzira kako naš premijer doživljava oporbu i oporba govori afirmativno o tim zakonima iz jednostavnog razloga što nekad dođe vrijeme da se nešto pospremi. Tako je došlo i vrijeme da se pospremi kroz Zakon o sportu problemi u sportu. Da li je to najidealnije moguće, nije. Da li može bolje? Može. Da li netko ima čarobni štapić, pa tim štapićem odjedanput sve one probleme koje imamo će pospremiti? Nema. Da li je ovim zakonom napravljen korak naprijed? Je. Kad razgovarate sa sportašima oni su zadovoljni sa rješenjima. Kad razgovarate sa različitim djelatnicima u sportu, dakle trenerima i svim ostalima je. Kad razgovarate sa savezima oni isto imaju nešto onako malo grintaju svi zajedno, da. Mi saborski zastupnici imamo i saborski zastupnici opće prakse koji se razumiju u sve, ima saborskih zastupnika koji se nekako misle da se u neke stvari razumiju, pa o tima govore više, o nekima manje. Ja moram priznati da o ovom Zakonu o sportu imam nekako osjećaj da se razumiju. Ja sam bila predsjednica jednog sportskog saveza, bila sam na čelu Hrvatskog jedriličarskog saveza i znam što to znači iz prve ruke, ne iz druge ruke, nego znam iz prve ruke što to znači. Znam što znači i financiranje u sportu, a znam to i sa aspekta mame čija su djeca od najranije dobi bile u sportu, o tome što znači biti u sportu. Moj sin je bio europski prvak i bio je treći na svijetu i olimpijski kandidat, prema tome prošla sam sve. I to u sportu u kojem nema bez bez aktiviranja roditelja, imate sportove u kojima je to moguće. Ja sam jako s velikom pažnjom gledala Članak 5. kojim se definira tema kategorizacija sporta jer sam uvijek imala osjećaj da ne budu tzv. sportovi, ali koji su vrlo vidljivi i vrlo jaki zakinuti na račun ovih velikih sportova i nekoliko navrata sam i sa ljudima koji jesu, koji su u sportu vrlo, vrlo duboko, znate kad ste u sportu onda imate i emociju, imate i želju, imate i želju da vaš sport i uvijek naravno kao i kad studirate pa je vaš fakultet koji studirate najteži i kad razgovarate s nekim onda uvijek gledate, tako vam je i u sportu svako misli da je i u njegovom sportu najteže, da ima najmanje novaca, da najteže dolazi do novaca. ono što je važno kroz ovaj zakon čitat je slijedeće. Prvo čitati načini financiranja oni su bolji nego što su bili dosada i čim napravite jedan pomak naprijed, jedan korak naprijed nešto ste napravili, ono je bolje i pravednije nego što je bilo dosada. Da li je idealno? Nije, pa mi imamo osnovni problem što premalo ulažemo u sport i kulturu. To je naš osnovni problem. Problem je u tome da bi se tu trebalo naći i još iznaći nekakve načine i sve ostalo i to nam je problem i to o tome trebamo jasno reći. Da je ovo najidealnije nije, ali je bolje nego što imamo danas. Ono s čim se zaista vrhunski sportaši su zadovoljni, zadovoljni su sa onim odredbama koje govore da iza 45 godina imaju pravo na mirovinu odnosno i vrhunski treneri koji su dosad bili u jednom dijelu zakinuti iznad 55. Ali ono što mi uvijek gledamo, mi vam gledamo vrhunski sport, gledamo te vrhunske rezultate. Volimo kad na olimpijadi se borimo i kad smo osvajači medalje, najviše naravno volimo kad osvojimo zlato jer onda svira himna, zastava, pogotovo sad će krenuti nogomet 20. studenog pa ćemo mjesec dana biti svi euforični još, ono što želim želim zaista reprezentaciji da bude što bolja, tu će biti pola sabornice u različitim kockastim dresovima, svi ćemo biti jako ponosni, ali dajmo se zapitati što iza svega toga stoji jer mi vidimo samo vrh piramide. Iza toga stoji nešto što treba ulagati u sport od najranije životne dobi. Ja to sam možda i s ove govornice izgovorila, a govorit ću ovaj put. Ja kad sam išla u nekoj drugoj državi, u nekom drugom sistemu i nekom drugom stoljeću u srednju školu u jednom malom gradu nama je najvažnija stvar kad sam bila tamo kad sam bila gimnazija 3, 4 razred znate šta nam je najvažnije sportsko događanje bilo, bilo je takmičenje srednjih škola naravno dečki su se tad takmičili u košarci jer je tad bilo takmičenje srednjih škola u košarci, dvorana je bila dupkom puna, naravno svih nas koji su navijali, navijate ne znam za svoju ekipu, za svoju školu i za sve ostalo, a jednako tako je i kroz to se razvija odnos prema sportu, kroz to se razvija odgoj djece, kroz to se uopće razvija jedna kultura bavljenja sportom i ulaganja u sport. Moj sin je išao u istu školu, srednju školu u koju je išao i Cico Kranjčar. Cico Kranjčar je bio maturant, a on je bio prvi razred i oni su imali takmičenje naravno srednje škole MIOC je srednja škola u koju ide dosta dečki onih su imali takmičenje u nogometu i onda je klub zabranio Cici Kranjčaru da se takmiči jer je svim tim dečkima koji su igrali nogomet dakle u srednjoj školi koji se dalje nisu bavili nogometom bilo najvažnije da njega predriblaju i da budu bolji od njega. Mislim bila je opasnost da će mu netko nešto napraviti. Ali ono što je najvažnije šta je uloga države, uloga države je ulaganje u tu bazu jer ako mi nećemo ulagati u bazu ovaj vrhunski će samo biti ko iznimka ako ne pravilo. Dakle, važno je ulaganje u bazu na, važno je ulaganje od najranije životne dobi, važno je ulaganje već od dječjih vrtića. Mi smo imali u Zagrebu sportski vrtić i još uvijek imamo te sportske aktivnosti gdje djeca od najranije životne dobi uz, sport uzimaju ko sastavni dio života. I ne treba, naravno da je tu ambicija da svatko iza toga čita da će netko iza toga ovaj postati ne znam Luka Modrić ili da će, jer svi gledaju nogomet i nije čudno da gledaju nogomet. Dakle, sva djeca ovog svijeta bez obzira da li odrastaju tamo gdje imaju određene uvjete ili odrastaju tamo gdje nemaju određene uvjete oni će od krpa, od papira napraviti nogometnu loptu, igrat će nogomet i svako će u jednom času vidjeti da u da u jednom trenutku može doći i postati vrhunski nogometaš. I to su vam taj dio ekipnih sportova, ali imate one neke sportove u kojima vi, ja govorim o jedrenju jer nekako si utvaram da o jedrenju nešto znam. Dakle, vi, djeca počinju jedriti s 8 do 9 godina, dok sva druga djeca i takmičenja su vikendom. U tom takmičenju koja su vikendom, dakle ti nema vikend, netko ti ili ide klub pa ide i roditelj, nisi doma, dok se neka druga djeca negdje drugdje ti si tamo, a vrhunski rezultati u jedrenju se postižu tek kad imaš 30 godina, od 30 nadalje. Nije čudno da naši olimpijci i da su, odnosno nositelji olimpijskih medalja su dečki '86. godište, odnosno '85. i dalje. Dakle, ima jedan Brazilac ja mislim …/Govornica se ne razumije./… koji je ne znam bio na 7-8 olimpijada u jedrenju u različitim klasama jer ti tu dugo možeš napraviti, dugo trebaš napraviti rezultat, ali ti dugo vremena treba do tog rezultata. Ali da bi ti, ti vidiš tu olimpijsku medalju, ali iza tih olimpijskih medalja stoji stotinu djece koji su prošli kroz nekakve škole, kroz nekakve edukacije, kroz nekakve priče, kroz nekakvo ulaganje i da se vratim naravno emocija vas uvijek ponese pa odete tamo gdje vam je emocija izuzetno jaka. Ovaj Zakon o sportu da može biti bolji može da ima stvari koje treba možda malo drugačije definirati, može, ali ovaj Zakon o sportu je željno čekan, čekan je od 2006. su svi bili malo nezadovoljni. Mijenjali smo ga kroz dio, ali ovaj Zakon o sportu i tu moramo biti pošteni i reći je ipak napravljeno bolje u odnosu nego što imamo sad i to treba pošteno reći. Treba ovu raspravu u prvom čitanju shvatiti i shvatiti našu raspravu da neke stvari se poboljšaju. Ja ću svoju pojedinačnu raspravu bazirati i govorit ću isključivo o infrastrukturi jer mislim da tu ima nekih stvari koje treba poboljšati, ne nego da mislim nego sam sigurna, ima sigurno i ovdje stvari pa ajmo onda između prvog i drugog čitanja poboljšat i omogućiti našim sportašima zaista jedan pristojan Zakon o sportu. Hvala lijepo. ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče HS-a, uvažene kolegice i kolege, gospodo predstavnici ministarstva. Evo dozvolite vama gospođo Zadro Omračen također da čestitam i zaželim dobrodošlicu. No dobro zauzeta je, mislim dobrodošlicu u ime mojeg kluba. Na Zakon o sportu kao što smo imali prilike čuti čekali smo 16 godina što znači da ako ni zbog čega drugog onda ga je potrebno donijeti novog kako bi bio osuvremenjen. Sport je svuda oko nas na našu sreću, bilo profesionalni, bilo amaterski ili pak rekreativni i sigurno se slažem sa ovim što je izrekla uvažena zastupnica prije mene da gospođa Mrak Taritaš da smo uvijek mi svi ponosni na sportske rezultate, posebno one koji dolaze sa međunarodne scene, a naši su, ali jednako tako i na one domaće. pogledajmo i s druge strane medalje i moramo znati da vrlo često ti sportski rezultati nisu onakvi ne odgovaraju uvjetima u kojima naši sportaši rade odnosno oni su daleko, daleko ispod uvjeta u kojima rade neki u EU, međutim to im nije prepreka da ostvaruju ovako dobre rezultate. Brojni su noviteti koje pozdravljamo, naročito su važni oni koji se odnose na plaćanje doprinosa odnosno mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vrhunskim sportašima. Također Vlada RH je preuzela odgovornost za razvoj sporta i na lokalnoj razini osiguravši direktno izdvajanje iz državnog proračuna za županijske sportske zajednice, za stručni kadar i opremu za sportaše do 18 godina što je vrlo pohvalno i zaslužuje da se istakne. Zakonom se na jasan način definira sustav sporta kako bi se unaprijedio taj sustav sportaša i kvaliteta obavljanja sportskih djelatnosti te potaknulo što više djece i mladih na bavljenje sportom. Nešto što je jako važno i važno je urediti propisuje se obrazovanje trenera kako bi bilo usklađeno sa stvarnim potrebama sporta i usmjereno na zaštitu sportaša, posebno djece i mladih, osim toga jasnije se definira i sustav financiranja sporta, a financiranje povezuje sa transparentnijim kriterijima. U novom zakonu predviđeno je i daljnje definiranje ulaganja u sportsku infrastrukturu putem donošenja mreže mreže sportskih građevina kao i razvoj lokalnog sporta što doprinosi dostupnosti sportskih aktivnosti za sve građane od rekreativaca do amatera pa i onih vrhunskih sportaša. Definiraju se i ulaganje u sportske manifestacije, regulira se radno pravni status sportaša te zdravstveni pregledi sportaša uređeni su bolje kako bi se omogućila primjerenija dinamika za različite sportove i potrebe. Ipak je ostalo nešto što je nedorečeno i nešto sam o tome rekla jučer i na Odboru za obitelj koji je matično radno tijelo, a to je regulacija radno pravnog statusa sportaša. Ugovorni odnosi između sportskog kluba i profesionalnog sportaša kojem je to osnovno zanimanje može biti uređen u dva smjera u pravilu kao ugovor o radu ili kao ugovor o profesionalnom igranju. Upravo problem ovog modela profesionalnog igranja koji je prema nekim informacijama kod nas zastupljen čak u 94% svrstava nas na samo začelje u EU. Dokaz za Dokaz za to su rijetko potpisivanje ugovora o radu, pa tako imamo u 2016. samo dva ugovora o radu u 1. nogometnoj ligi, u 2., a prošle nogometne sezone bilo ih je 33 u 1. i 14 u 2., dakle ukupno 47 ugovora o radu što je složit ćete se premalo. Sve ostalo su ugovori o profesionalnom igranju koji ne uređuje detaljno radno pravni status niti omogućava zaštitu sportaša. Ono što svakako želim pohvaliti je to što se pojedinim zakonskim rješenjima doprinosi unapređenju pitanja vezanih za ravnopravnost spolova, takva je odredba koja propisuje obvezu poštivanja načela ravnopravne spolne zastupljenosti pri imenovanju članova u Nacionalno vijeće za sport. Nadalje, važno je jasno precizirati, a u ovom slučaju to je učinjeno, odredbu koja zabranjuje obavljanje stručnih sportova u slušnih sportova, dakle svih onih koji i osuđeni za neko od kaznenih djela uključujući kaznena djela protiv života i tijela, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Predložena pozitivna zakonska rješenja bi trebala biti sigurno poticaj za bolje uključivanje i participaciju žena u sportu, uključujući i rukovodeće pozicije. Također vrlo je značajno uvođenje mehanizama prema načelu nulte stope tolerancije na nasilje u sportu uključujući spolno uznemiravanje čije su žrtve u pravilu sportašice. Zbog nastojanja zakonodavca da primjerom dobre prakse unaprijedi ravnopravnost spolova u sportu kao i niz iskoraka pozitivnih koje imamo priliku u ovom zakonskom prijedlogu Klub zastupnika SDSS-a će podržati ovaj prijedlog. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Prkačin, očito jer kolege Dretara nema, pa ste valda vi sami. **Prkačin, Ante (DP)** Pa ako ne dođe, hvala g. predsjedavajući. Govoriti će i sa zadovoljstvom ću govoriti. razumije/…govorit ću u ime Kluba Domovinskog pokreta jer smo mi u klubu 2-3 dana ozbiljno raspravljali o ovom zakonskom prijedlogu, a vi znadete da ja rijetko kad naglasim u ime kluba, ja sam onako više svoj igrač, međutim prvo smo o ovome ozbiljno raspravljali, a drugo i Domovinski pokret počeo se ponašat ko jedna zrela i ozbiljna stranka, pa hajde da onda ću i ja biti stranački stegnuti. Dakle prva stvar je, Gari šta se smiješ, prva stvar je naše veliko nezadovoljstvo načinom na koji se sport tretira u hrvatskoj državi. Ovaj zakon je korak naprijed, odnosno ovaj zakonski prijedlog je korak naprijed. Drugo, mi smo nezadovoljni bili i zbog čega je povezan sport sa turizmom, ali vidit zakonski prijedlog, angažiranu i ozbiljnu ministricu i žao mi je što je nema ovdje jer temeljni zakon njezin i tvoj Gari Zakon o ugostiteljsko turističkoj djelatnosti je zakon kao što sam ja rekao prije jedno godinu i pol dvije dana ovdje to je zakon koji je suprotan jednom drugom zakonu donešenom u ovom HS i to tako traje već 7-8.g., pa vjerujemo da će se ovom ozbiljnom i angažiranom ministricom da će se i taj problem riješiti. dakle zbog čega smo mi nezadovoljni statusom hrvatskog sporta jer očito većina ljudi ne znaju koliko ovaj sport, ovaj kolko je ovaj, kolko je sport značajan za zdravlje čovjeka, al ne onu vrstu defetističku, mi smo debeli, mi smo pretili, pa ćemo ovaj bavit se sportom i bit ćemo malo manje debeli. Mi to gledamo drukčije, mi to gledamo tako, mi kažemo bolje ćemo hodati, bolje ćemo misliti, vrijednije ćemo raditi ako se bavimo sportom. Dalje, sport je iznimno značajan za afirmaciju naše zemlje u svijetu. U vrijeme teške borbe za hrvatsku državu doprinos Dražena Petrovića, Stojka Vrankovića, kako se zove tenisač, Goran Ivanišević, nemjerljiva je. Jel vi znadete da je u jednom trenutku u svijetu poznatiji, puno poznatiji bio Davor Šuker negoli što je bila poznata hrvatska država? Dalje, vjerovali ili ne sport je vrlo vrijedan i za homogenizaciju hrvatskog društva jer ima nas, pa i ovdje nas ima koji ovu Hrvatsku trpimo, al je nešto naročito ne volimo, ne volimo njezinu zastavu, njezinu samostalnost i njezinu pjesmu, ali Boga mi njezinu reprezentaciju gotovo da i njima malo srce, srce zakuca, nema bolje, homogenizaciju će mase od sporta i sportskog uspjeha, koliko je, kolko sport podiže i povećava obrambenu sposobnost države i svakog pojedinca zna se iz Domovinskog rata. Ja sam iz Slavonskog Broda, pomalo sam se bavio boksom, al nije to bila nikakva karijera, blizak blizak mi je borilački sport, kompletan boks Klub Radnički je otišao u HV i to ne onako nabroj nego se i ginulo. Ivan Caban koji je bio jedan od talentiranijih je poginuo, poginuo je Ićo Aralić, poginuo je jedan vrhunski boksač iz Zagreba Krešo Marković i to ne u Zagrebu jer se u Zagrebu nije ratovalo, poginuo je na dalmatinskom ratištu odnosno dubrovačkom ratištu, poginuo je Mustač, mislim da se Mladen zvao, ne znam imali li kakve veze s onim Mustačem, ali dakle taj Mustač je u odori hrvatskog vojnika na Banovini poginuo odmah početkom dakle to je ta vrijednost sporta. Dalje, u stvari ne dalje nego sad idem na nešto drugo, sad idem na ono što mi se ne sviđa, ono što se vama svima sviđa. Kažete kako je vidan napredak sa dvije stotine milijuna skočilo na 400, a mi očekivali bar mili, bar milijardu, bar milijardu očekivali, ne zbog one milijarde nego očekivali milijardu jer da je, recimo da je pred ove olimpijske igre, znam živ primjer, ja sam bio čak i nekakav funkcionar u Boksačkom savezu Hrvatske, pa izbio žestoki sukob zbog mjesečne stipendije od 2, 3, 4 tisuće kuna između jednog od vjerojatno ponajvećih talenata hrvatskog boksa Filipa Hrgovića i njegovog bivšeg trenera Lea Pjetra itd., a znate oko čega je bitka bila, oko toga kako će se podijeliti neka tisuća eura, nekih desetak tisuća kuna. Da je Filipu Hrgoviću ponuđeno ili da je, ne Filipu Hrgoviću nego da je za olimpijsku medalju ponuđeno minimalno milijun kuna, tu je moja sugrađanka lijepo rekla, ponovila ono što sam ja govorio u slobodnom govoru nakon olimpijskih igara, da su Hrvati najmanje i najslabije nagradili svoje olimpijske šampione. Vjerujte mi da se mene pitalo olimpijska medalja bi vrijedila minimalno dvije stotine tisuća eura i tada bi Filip Hrgović jer profesionalac ima pravo danas i kao amater nastupiti na olimpijskim igrama, tada bi Filip Hrgović išao po tu olimpijsku medalju i najvjerojatnije bi je donio. Ja se neću usudit reć koja bi to, koji bi to dodatni stimulans bio Sandri Perković, ona je vrlo uspješno sportašica, ona uzima velike nagrade, ali recimo jedna ozbiljna financijska injekcija bi sigurno utjecala na raspoloženje i na elan za bavljenje sportom. Idemo na sport na najnižoj razini. Ja bih dakle prvo pozdravio ovaj način financiranja, pozdravio bi činjenicu da se nagrađuje i da se regulira status trenera uspješnog sportaša, ali ja bih propisao novčane nagrade za svaki sportski uspjeh, za uspjeh balkanijade više nema, imaju mediteranske igre, imaju europske igre, ima i ovo, ima ono, za sve to treba određena financijska naknada, određena financijska potpora, nagrada, zovite je kako god hoćete jer hrvatski sport i ovime ću i završiti. Mogao bih ja, u stvari još ću jedan detalj ispričati. Uhhuhuhu! Imam ja tu i hodžin zapis, ali ne volim ja. Zapisali su meni u stranci što bih ja trebao reći, međutim mene lopta ponese pa ja idem svojim putem. Spomenuo sam velikog talenta Filipa Hrgovića, drugi talent u borilačkom sportu je izvjesni Roberto Soldić iz srednje Bosne. Zmaj momak, ja od njega očekujem jako puno. Treći izniman talent je Marko Milanović. Raspisala se štampa hrvatska o njemu na veliko, ambiciozna majka hoće jednu četvrticu pretvarati u peticu. I to je zgodno za pričati, a da se nitko ne sjeti da je Marko Milanović, ja potječem iz borilačkog sporta, ja znam što je. Jesi i ti sportaš? Pavića sam pozdravio, sportski mi izgleda pa ovaj. Dakle, vjerujte mi ja i uživam dok ovo govorim pa zato malo i familijarnosti, malo slobode. Dakle, taj Marko Milanović je na jednom juniorskom turniru porazio Srbina, Rusa i Mađara. U boksu nekad kod nas je gornja granica i ljestvica bila pobijediti Ruse, a u hrvanju je to još i teže. To je momak koji je sa 17 godina tuširao seniorskog prvaka Hrvatske dvadeset i šestogodišnjaka. To je momak koji je talentom ravan nekadašnjem Mati Parlovu, Josi Čorku, ovom Filipu Hrgoviću itd. Je li njegov jedini problem što je sin predsjednika Hrvatske države? To je sin Zorana Milanovića. Zašto se netko od novinara, vidite koliko mi pismene novinare imamo? U njih 90% ne zna koji je talent tog momka. Oni znaju da je ambiciozna majka htjela četvrticu pretvarati u peticu. Kolegice i kolege hvala vam na pažnji. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolege Dretara nema, pa onda gubi pravo na govor. A onda će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Šarić, izvolite.

bih rekao kad pričamo o Zakonu o sportu prolaze nam razmišljanja i misli kroz glavu svih onih pojedinačnih, kolektivnih sportaša u Hrvatskoj državi od osamostaljenja do danas. Ovim zakonom iako je evo nakon nekog vremena pred nama ovdje u saborskoj proceduri ovim zakonom će se riješiti niz onih stvari koje nisu regulirane do sada zakonom koji je bio na snazi. Dakle, sport je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Zakonom se uređuje sustav sporta, sportske djelatnosti. Osobe u sustavu sporta, financiranje sporta, nadzor i ostala pitanja od značaja za sport. Donošenjem novog Zakona o sportu bit će realizirana 41 aktivnost nacionalnog programa nacionalnog programa športa 2019.-2026. što je iznimno bitno i važno da sve ono što je u programu, nacionalnom programu utvrđeno kroz ovaj zakon će biti implementirano. Jasno se definira procedura predlaganja, mišljenja, kriterija, kategorizacija, donošenje programa javnih potreba u sportu za svaki segment u zakonu su u zakonu definirani kriteriji što do sada nije bio slučaj. Koji su najvažniji noviteti u ovom zakonu? Dakle financiranje temeljem jasnih kriterija i nužnost donošenja kategorizacije sportova. Kategorizacija sportova koja donose krovna sportska udruženja na temelju kriterija masovnosti, zastupljenosti i uspješnosti te je jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti udio mladih sportaša u ukupnom broju sportaša. Dakle, jedan poseban naglasak koji evo danas u sabornici vrlo često spominjemo učešće mladih zbog kojih ovaj zakon i na kojem ovaj zakon u biti i počiva. Nadalje, kategorizacija sportova je rang lista sportova u Republici Hrvatskoj uspostavljena sukladno razvijenosti sportova utemeljeno na kriterijima masovnosti, postignutih rezultata, tradiciji i drugim kriterijima. Donose krovna sportska udruženja Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski para olimpijski odbor i ostali. Donose se svake 4 godine na temelju rezultata osmogodišnjeg razdoblja. Donosi se odvojeno za ekipne i za pojedinačne sportove. Ono što je također jedna od bitnih novina, a vrlo je bitno i naravno važno, dakle skrb o sportašima i trenerima utvrđuje se nacionalna stipendija za vrhunske sportaše prve, druge i treće kategorije, te se rješava mirovinsko i zdravstveno osiguranje za vrhunske sportaše. Ja bih rekao stvara se ona potrebna sigurnost kod profesionalnih sportaša, dakle ne onih i ne samo onih koji su zvučna imena i koji su ostvarili možda veće rezultate u svojim natjecanjima, već i oni koji su manje javnosti poznati, a koji će na ovaj način imati svoju jednu vrlo važnu životnu Naknade za trenere osvajače medalja na olimpijskim i paraolimpijskim igrama gluhih, zatim podrška države najugroženijim klubovima za financiranje trenera i opreme za sportaše do 18 godina kroz sufinanciranje županijskih sportskih saveza. Ja bih ovo apostrofirao kao možda jednu od najbitnijih sastavnica ovoga zakona. Naime, ta masovnost sporta koju očekujem u svim sportovima naravno počiva na teritoriju cijele Republike Hrvatske i upravo kroz ovaj sustav županijskih sportskih saveza mi ćemo postići i dobiti onu bitnu ravnotežu i ravnomjerni razvoj u sportu evo da se na neki način tako izrazim što je bitno da, dakle dijete u svakom dijelu potencijalno dijete koje ima sposobnosti u bilo kojem dijelu Hrvatske da ima ja bih rekao ravnopravan i jednak status sa bilo kojim drugim gradom od Zagreba pa do najmanje sredine u RH. Nadalje, regulira se radno pravno status sportaša kao novitet u zakonu, donosi da profesionalni sportaš može imati ugovor o radu ili samostalnu sportsku djelatnost te time pravo na radni odnos. Izuzeti su dakle rad na određeno vrijeme, prestanak ugovora o radu, otkazni rok i pravo na otpremninu, raspored radnog vremena itd. Taj radno pravni status koji je reguliran ovim zakonom ponovo daje dakle tu potrebnu sigurnost profesionalnim sportašima, dakle da ono što žele raditi, što rade i uspješno ostvaruju da imaju sigurnost kroz reguliranje radno-pravnog statusa. Temeljem mreže sportskih građevina sportsku infrastrukturu učiniti dostupniju svima, ciljana i povećana ulaganja u javno sportsku infrastrukturu utemeljena su na potrebama i podacima nacionalne strategije sa ciljem da dostupnost sporta za građane i sportaše, dakle da svima bude na neki način sport što dostupniji. Ova mreža sportskih građevina će ja bi rekao uspostaviti tu jednu ponovo ravnotežu u cijeloj Hrvatskoj kako bi jednako se imali kvalitetne uvjete od Iloka do Dubrovnika do velikih, malih sredina, malih gradova, velikih gradova kako bi na taj način oni potencijali sportski koji postoje koji bi imali priliku iskreno i uistinu razvijati taj svoj talent. Danas smo u nekoliko navrata čuli ova ulaganja o kojima je govorila i ministrica da je evo, dakle činjenica je 2016. godine ulaganja u sport su bila 215 milijuna kuna, 2022. 438 miliona kuna. Mi ćemo se sigurno složiti svi da ta ulaganja bi trebala biti i značajnija i veća, ali ako su ona udvostručena, dakle snažna je to poruka da nam je stalo da se sport razvija na, na pravi način. I inače kod financiranja treba istaknuti također činjenicu da zakonom su obvezne i županije i gradove i općine sufinancirati ili financirati sport, a ako govorimo o ukupnom financiranju sporta onda možemo reći uistinu da imamo ta, ja bi rekao ta 4 izvora, nacionalni, županijski i ovaj gradovi i općine. I evo možda završno, uz povoljne klimatske uvjete, razvijenu turističku infrastrukturu te razvoj sportskih sadržaja Hrvatska nudi niz sportsko turističkih proizvoda, naravno Hrvatska je turistička zemlja i sigurno da sport je izvrstan promotor RH i našeg turizma u cijelosti. Da smo sportska nacija dokazuju i toliko dobrih rezultata u raznim sportovima na tako mali broj stanovnika i što je najvažnije raznovrsnost sportova u kojima su Hrvati prvaci ili su u samom vrhu. Poznato nam je da su hrvatski sportaši svojim uspjesima Hrvatsku čine snažnom sportskom zemljom te su danas prepoznatljivi dio njezinog identiteta i nerijetko njezini najbolji ambasadori. Dakle, ako se sjetimo od 1990. godine, '91. pa pojave kockastih dresova ne samo nogometne reprezentacije, ali i svih uspjeha u vrijeme Domovinskog rata kada su hrvatski branitelji branili i oslobađali hrvatska područja. Isto tako značajnu, veliku ulogu u promociji mlade hrvatske države imali su sportaši, svi oni redom koji su na bilo kojim sportskim borilištima se natjecali i time pronosili ime RH. Evo smatram Evo smatram ovako i kao zastupnik i čovjek koji je 30-tak godina u lokalnoj samoupravi i u sportu uopće tim ljudima trebamo odati jedno posebno priznanje za uistinu sve ono što su napravili. Vrlo često je neka bitka na bojištu bila manje značajna i vrijedna u smislu da se u svijetu ili Europi čula u odnosu na pojedini, pojedine sportske uspjehe naših sportaša. Evo, zahvaljujem. Hvala lijepa, prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji učenike Srednje škole Ambroza Haračića iz Malog Lošinja.

U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. kolegice zastupnice i zastupnici,

(HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Prkačin, očito

Mi ćemo se sada vratiti na našu točku, a to je Prijedlog Zakona o sportu, da vas podsjetim, prvo čitanje i idemo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa danas iz ove perspektive ja ću se prisjetiti one 2006. g. Imam čast da imam to institucionalno pamćenje da se mogu sjetiti 2006. g. u kojoj je donesen ovaj Zakon na koji se svi danas pozivamo. I podsjetit ću se, ne samo rasprave koja je gotovo identična ovoj raspravi danas, ali podsjetit ću se da je otprilike negdje na ovoj strani sjedio najviši zastupnik u povijesti HS-a, Franjo Arapović, 2 m i 15. Da je negdje blizu njega sjedio Perica Bukić, da je onda s ove strane, otprilike ovdje gdje sjede kolegica Nađ sjedila Biserka Perman, a ovdje u 3. klupi na 4. mjestu Cro Cop, Mirko Filipović. Evo, to je ono što se sada na prvu mogu sjetiti. I sigurna sam da tih ljudi taj dan i taj mandat u HS-u nije bilo, da ne bismo imali zakon koji je izdržao 16 godina. I sigurna sam da oni nas danas prate, pozdravljam ih sve, ali ne pozdravljam samo njih, nego pozdravljam sve sportaše koji su osvojili bilo koju medalju na bilo kojem prvenstvu, koji su stajali na onom platou za 1., 2. ili 3. mjesto, bez obzira da li je pojedinačno ili ekipno, posebno pozdravljam sve one za koje je svirala hrvatska himna i vijorio se hrvatski stijeg i to kažem zato što danas u kompletnim raspravama koje smo imali za čuti čujem nešto u kontinuitetu. Sport je pitanje od nacionalnog interesa. Da, jer sport je pitanje na koji smo uvijek svi ponosni i za koji ćemo se uvijek svi zalagati da treba bolje i više. A ja ću se sada sa ove govornice vratiti u tih 16 godina u kojima sam imala čast biti načelnica lokalne samouprave i reći ću dok god ne riješimo pitanje financiranja u sportu, dok ne odredimo točne detalje na koji način i sa kojim sredstvima se sport može financirati, imat ćemo situaciju da možda opet za 5, 6 ili 16 godina pričamo o tome kako Zakon o sportu ne rješava pitanje financiranja sporta. I ne rješava ga, ali ga trebamo riješiti paralelno sa ovim Zakonom, trebamo ga riješiti sa drugim zakonima i drago mi je da su danas na pitanje i repliku kolege Klarića, a to je čuo, čuo, vjerujem, sa lijeve strane i to mi je isto drago, reagirala ministrica i rekla da je u pregovorima, da se kroz porezna olakšanja nešto rješava. Ali, gledajte, dok mi imamo jedinice lokalne samouprave koje jedva preživljavaju, koje jedna postoje o svojim proračunima, mi ne možemo očekivati da će mladi ljudi u svim sredinama imati jednake mogućnosti za bavljenje sportom, moramo im osigurati da jedan rukometni klub u xy općini sa 1000 stanovnika može imati iste ili slične uvjete za natjecanje kao što ih ima onaj u nekoj većoj sredini gdje je proračun jači jer proračun, primjerice, u toj općini iz koje ja dolazim, a ponosno ću reći, kao što to uvijek kaže, to je općina Križ, 50 km od Grada Zagreba, na čelu je imala svjetskog prvaka u stolnom tenisu u nekoliko mandata, jest u nekakvim veteranskim kategorijama, ali nema veze. Čovjeka koji je razumio sport. Danas imam mladog načelnika koji dolazi iz sporta i to je općina koja je proračunom jaka, ali u toj općini nećete vjerovati, nestala je zajednica športskih udruga. Pa kako je to moguće? U općini u kojoj se dobro izdvaja za sport. U općini u kojoj ima razumijevanja za sport, u općini koja ima jednosmjensku nastavu, u općini koja cijelo popodne ima dvoranu na raspolaganju učenicima, ali znate di je problem? Ne možemo osigurati sredstva da u toj dvorani imamo, ovaj, kak se zove, za, semafor za natjecanja za prvu ligu, e to je problem. I ta dvorana onda ne može doći u nekakvo financiranje za neke druge situacije. Dakle to su sitni problemi u kojima se nadmudrujemo da li će županija kao osnivač i vlasnik školske i sportske dvorane omogućiti korištenje, itd., i tako bliže. Dakle ono što ukazujem je problem i obrazovanja naših mladih perspektivnih sportaša, koliko imamo sportskih gimnazija u RH? Ova Ova u Zagrebu jedna jedina, nema dvoranu, nema bazen, nema atletsko igralište, nema ništa. Ali ima zid na kojem ponosno vise slike uspješnih hrvatskih sportaša, kolegice i kolege, promijenimo to. Imamo više replika. Prva je poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. A oprostite, oprostite, prva je poštovanog zastupnika Šimića. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovana kolegice, pa evo vidjeli smo da je u današnjem prijedlogu zakona jedna od bitnih stavki upravo revidiranje, jedno kvalitetnije i rješavanje nagrađivanja svih naših vrhunskih sportaša, olimpijskih pobjednika, svjetskih da će se izregulirati također i omogućiti financiranje mladih sportaša kroz nacionalne stipendije za 1, 2 i 3 kategoriju sportaša, međutim ono što je također vrlo pohvalno, a to je izjednačavanje svih prava, svih nagrada, svih priznanja naših paraolimpijaca i vrhunskih sportaša iz reda saveza gluhih zajedno sa pravima i svim novčanim nagradama svih drugih sportaša, vjerojatno se slažete i vi sa Poštovana zastupnica Posavec Krivec. da ukažemo da ne smijemo čekat slijedećih 16.g. odnosno bilo je tu izmjena, ali govorimo o konkretnom zakonu da moramo sve usredotočiti na to da sportu damo poziciju koja mu pripada, a da li ćete se vi kolega složiti da sportu pripada pozicija partnera, pozicija partnera sa državom jer sport je multiplikator svih vrijednosti. Ono što smo uložili u sport višestruko će se vratiti i kroz turizam i kroz kulturu i kroz svaki drugi segment, ali prije svega imat ćemo zdrave i mlade i zadovoljne ljude koji će ostati ovdje u Hrvatskoj. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana kolegice, ono što je zapravo ključ meni se čini pokušaja odnosno želje da se napravi korak naprijed je financiranje i to moramo u biti jasno reći, dakle nedopustivo je primjer koji ste vi rekli, imamo sve, imamo želju, imamo dvoranu, imamo svoju ideju i onda nama fali jedan semafor, dakle uvijek tu postoji taj jedan mali dio i tema je financiranje. Stoga Zakon o sportu je bazičan zakon koji je vezan uz to, ali sigurna sam da tu treba promijeniti i neke druge zakone gdje govorimo o financiranju određena, određena sredstva koja jesu, koja dolaze iz kladionica ne bi trebala ići direktno nego putem proračuna. Ja sam sigurna da se ni sportaši ne osjećaju ugodno ako nose na svojim dresovima i ako tu sad neku kladionicu ili hvale ili bilo šta drugo, dakle tu treba još napraviti dodatan dodatan napor, a mi dodatan napor tražimo jer imamo sad i Ministarstvo sporta. da imamo taj entuzijazam među ljudima, da imamo roditelje koji nose da bi uopće mladi došli do izvrsnosti u sportu, ali onda u nekom segmentu uistinu postavljamo pitanje kako bi to bilo da je sve oslonjeno samo na financiranje sa strane države. Svaka čast svakom pomaku, ali ako mi danas uzmemo u obzir da otprilike 200 milijuna dolazi iz državne blagajne za financiranje u sportu, a da sa druge strane gotovo 500 milijuna dolazi kroz razne članarine, roditelje i na neki drugi način onda postavljamo, za mlađe dobne skupine, onda postavljamo pitanje gdje je tu ravnoteža i sigurna sam da bi svaki sportaš više volio da na nekom svjetskom ili bilo kojem drugom natjecanju na njegovim prsima, na njegovim leđima ne budu sponzorske etikete već da bude promocija sporta iza kojeg oni stoje, sigurno postoje modeli, ali i zakoni koje bi trebalo promijeniti paralelno ponavljam sa ovim da ovaj Zakon o sportu može zaživiti u svim njegovim segmentima koji su obuhvaćeni. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Posavec Krivec, evo vi ste jako lijepo u svom izlaganju konstatirali da nam je sport zapravo nešto što je od nacionalnog interesa, što je posebno, što je čisto, pozitivno, time odgajamo generacije, međutim nažalost mi smo i taj dio uspjeli kontaminirati mitom i korupcijom. Evo konkretno ja dolazim iz županije, a ovo što ću sada iznijeti, upoznati su i predstavnici ministarstva, potvrdila je to i viša sportska inspekcija. Dakle županijski sportski inspektor i tajnik županijskog nogometnog saveza zapravo štite kriminal, zlouporabljuju svoju funkciju, naravno u pozadini svega je zarada i novac. Cijeli taj slučaj je dobio jedan epilog koji je onda proslijeđen u DORH, međutim DORH nije reagirao. Ima li smisla mijenjati zakon skroz dok nam institucije ne rade svoj posao u potpunosti? Hvala. **Reiner, Kolegice Vukovac vašom replikom zapravo vraćamo se na početak svega onoga što je osnova funkcioniranja sustava u RH, a to je ta premreženost korupcijom, premreženost korupcijom u svim segmentima našeg društva, nažalost i u sportu, posebice možda i u manjim sredinama gdje neko određuje na koji način i kako će se nekog birati u sportu, kako će on napredovati i gdje zapravo u lokalnim sredinama nekoliko pojedinaca raspolaže što lokalnim lokalnim proračunima, a onda i proračunima samih klubova. Naravno da je jasno tamo gdje nema jasnih kriterija i gdje nema sustava kroz koji je potpuno pregledno, da ne kažem transparentno kako se usmjeravaju sredstva, očekivati u društvu kakvo Hrvatska zapravo živi korupciju. Sustav je to protiv kojeg se moramo boriti, ali ne bi smjeli dozvoliti da raspravu o Zakonu o sportu pretvorimo u raspravu o korupciji u sportu jer u sportu ima puno puno pozitivnih stvari. također. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam akademiče, potpredsjedniče HS. Kolegice Ivana konkretno pitanje, u jednoj godini hrvatski reprezentativac u ronjenju na dah osvojio je sve što može čovjek osvojit, pa evo tu imam sad zapisano, dakle inače je najtrofejniji ronilac na svijetu, osvojio je 4 zlatne medalje na bazenskom prvenstvu, osvojio je 4 zlatne medalje na bazenskom dubinskom svjetskom prvenstvu, postavio je nekoliko svjetskih rekorda, međutim u konkurenciji nominiranih sportaša za hrvatskog sportaša godine on nije imao nikakvu šansu, npr. ako uzmemo nekoga koji je osvojio jednu srebrnu medalju na olimpijskom sportu, mislite li da je to nepravda

da bez obzira što je olimpijada pojam svih pojmova u sportu, bez obzira što živimo u ciklusima između zimskih i ljetnih olimpijada, bez obzira što je Hrvatski olimpijski odbor su to, koje su to grupacije i kategorije sportova i bez obzira što imamo 35 olimpijskih sportova ja bi se zalagala za izjednačavanje svjetske medalje sa onom medaljom olimpijskom. Zašto? Zato što nisu svi svi sportovi olimpijski sportovi. Velik dio upravo pojedinačnih sportova dešava se na svjetskoj razini i sa svjetskim rezultatima. A ovdje možemo govoriti i o onima koji drže rekorde u svijetu pa vratit ću se na našu Bibu Perman, 4 svjetska rekorda ima ali kuglanje

Kad se pogledaju podaci u 6 godina proteklih je 55 miliona kuna uloženo u 574 programa lokalne zajednice i više od 270.000 građana omogućeno je bavljenje sportom na toj lokalnoj razini. Kad se pogleda od 2016. kada je ulaganje u tu istu kategoriju iznosilo 215 miliona, a danas iznosi 438 miliona i još se poboljšava ovim zakonom. Nisu li to ipak iskoraci koji će možda pravim lokalnim čelnicima koji znaju upravljati sa onim alatima koje im daje ova država ipak donijeti nešto bolje? **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegice Grba Bujević, vrlo me veseli zadnja vaša rečenica. Onim lokalnim čelnicima koji znaju upravljati. Da li je to kriterij po kojem ćemo sutra definirati uspješne i manje uspješne jedinice lokalne samouprave? Da li je to kriterij po kojem ćemo odlučiti da neke jedinice lokalne samouprave nemaju uvjete za samostalno postojanje? Da li će to biti one uspješne i one manje uspješne? Da slažem se nemaju svi isti proračun, nemaju sve, ja sam govorila iz perspektive svoje općine koja je visoko budžetirana općina, koja ima proračun i do 40 miliona kuna, a to sam namjerno govorila iz pozicije tako dobre općine u Zagrebačkoj županiji jer u Hrvatskoj ima puno, puno slabijih općina i ne mogu ni zamisliti koju razinu kvalitete bavljenja sportom imaju djeca i mladi u tim drugim sredinama. Dakle, da svaki iskorak i svaka kuna ili sutra euro uložen u sport na bilo kojoj razini je iskorak, ali gdje su milijarde? Gdje su milijarde? Zašto govorimo o milijunima u sportu …/Upadica: Hvala./… kad ne znamo gdje su milijarde? Hvala lijepa. Poštovana kolegice evo citirat ću iz Ustava Članak 69. koji kaže da država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i sportu. Dakle, imamo Ustav, imamo Strategiju razvoja sporta RH, imamo strategiju na razini jedinica lokalne samouprave, imamo Nacionalni program sporta gdje svi kažu da svatko od nas treba imati pristup pravo na tjelesnu aktivnost odnosno na sport. Ovdje su i u ovom Zakonu o sportu na Članku 74., 75. definirano koliko toliko jel što država pomaže jedinicama lokalne samouprave što je zadatak jedinica lokalne samouprave međutim slažem se s onim što ste rekli da treba biti točno određeno i a ne da se sve sa državne razine prebacuje na razinu jedinica lokalne samouprave koje zaista nisu sve u istom položaju pa onda ispada ovo što smo jel više nas rekli da zapravo roditelji puno toga nose na svojim leđima, dakle taj financijski teret.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice Marić, da vraćamo se na to, u pravu smo, neki su čak rekli da postoje i neke pretpostavke da bi se neke zakone moglo staviti na preispitivanje ustavnosti jer ako je Ustav nešto odredio i zagarantirao građanima RH, a njima to nije ostvarivo onda se uopće postavlja pitanje pitanje sadržaja zakona koje donosimo ili pak s druge strane onoga što piše, što piše u Ustavu. Da, trebali bismo postići državu blagostanja u kojoj bi za sport bilo dovoljno novaca, ali i ovaj moj smiješak kaže da dugo, dugo do toga nećemo doći jer jednostavno to ne može nažalost uz uvjete u kojima živimo biti sada prvo pitanje na koje trebamo odgovoriti. Ali da li postoji prostora za određena decentralizirana sredstva, da li postoji prostora za određene obveze prema odgojnom sustavu, prema sportskim dvoranama? 2027. je možda prekretnica upravo kada očekujemo cjelodnevnu nastavu možda će se tada otvoriti dvorane da se …/Upadica: Hvala./… djeci više otvori pristup sportu. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana tajnice sjednica, poštovani državni tajniče, pomoćnice, suradnici i kolegice i kolege, zapravo ću se u ovoj svojoj raspravi nastaviti na ono što sam počela u replici govoriti, dakle da mi zapravo imamo niz dokumenata koji bi trebali jamčiti svima nama u RH jednako pravo i pristup na kvalitetnu tjelesnu aktivnost odnosno pristup sportu. Između ostaloga jasno su definirani i ciljevi Nacionalnog programa sporta za 2019. do 2026., pa imate Međunarodnu povelju o tjelesnom odgoju i tjelesnoj aktivnosti i sportu, pa Europsku povelju o sportu itd., dakle niz dokumenata s kojima bi se mi zapravo trebali u svemu u svemu ovome što promišljamo i radimo nekakve strategije u svakom slučaju voditi. Što je problem kod nas? Već smo nešto govorili, dakle s jedne strane evo i sad u ovom Članku 74. se definira što će država pomoći jedinicama lokalne samouprave, al to se u principu svodi i naravno hvale vrijedno je da je pomoć u smislu opreme i takvih nekakvih resursa, ali problem je što opet puno toga stoji na leđima roditelja, od plaćanja članarine, prijevoza djeteta itd., pa onda problem onoga što na jedinice lokalne samouprave imate na terenu, dakle što klubovi kažu, dakle plaćanje struje, plina, to, to je sve problem i veliki troškovi koje mnogi klubovi više ne mogu podnijeti, dakle klubove se tretira kao industriju. Poduzetnici bi ulagali u sport, međutim, guši ih plaćanje PDV-a, zato sam i govorila u ime kluba da bi trebalo smanjiti PDV u sportu. Sljedeće stvari, više od 60% populacije nam je neaktivno, prvi smo u EU po debljini, dakle tu se moramo zapitati. 35% djece nam je pretilo. Svako 4. dijete je svega uključeno u klub sportski, a cilj bi nam trebao biti barem svako drugo dijete. Nadalje, nastava tjelesnog odgoja u školi nije dovoljna niti adekvatna zamjena za izostanak tjelesne aktivnosti. Kurikulum tjelesnog odgoja u školi nije formiran na smanjenje tjelesne mase nego je više raspršen na različite tjelesne aktivnosti, o problemima brze prehrane da ne govorim. Već sam i u ime kluba govorila da bi svakako trebali kao država si zadati ciljeve da zaista od vrtićke dobi naviše brinemo o tome da se svakom djetetu u RH pruži besplatni pristup sportskim aktivnostima još od dječjeg vrtića, dakle i dalje je veliki dio na roditeljima koji sve to financiraju i naravno da su tu onda nejednakosti i ne može svako dijete odnosno svaki roditelj na jednaki način financirati, a niti su jedinice lokalne samouprave u tome jednake. Djeca koja u Hrvatskoj žive u većim gradovima, ima naravno ima naravno pristup većim izboru sportova, različitih sportova, a zapravo bi mi morali osigurati besplatno bavljenje sportom i u vrtićima i u školama i to uz stručne stručne osobe, odnosno kineziologe, što sam već govorila i u ime kluba. Također, tu opet ponavljam da bi trebala se i država, ne samo prebacivati na jedinice lokalne i regionalne samouprave u obliku vaučera zapravo na neki način organizirati i što veći pristup mogućnosti da se što više djece bavi tjelesnom aktivnošću. Drugi dio rasprave bih htjela reći na problem kojega ste vjerojatno manje-više svi svjesni, a to je da u Hrvatskoj godišnje od slučajnog utapanja umre 90 osoba, svatko se može utopiti, ali se nitko ne bi smio utopiti. Hrvatska pliva je program koji već je ministrica spomenula, da je za 2022. dodijeljeno više od 2,8 milijuna kuna za 31 program, međutim, problem je, osobno mislim, da od 2010. poduka više nije obavezna zbog državnog pedagoškog standarda, a plivanje, ne samo da je najbolje za razvoj djece, nego eto, i prevenira ove nepotrebne situacije kad se ljudi utapaju. Alarmantni podaci u srcu Dalmacije dakle svako drugo dijete koje živi uz more ne zna plivati, a od onih koji su pozvani na obuku, odazove se svega 40%. I na kraju, koliko stignem bi evo, ovdje zapravo pohvalila svoju županiju koja je za ovu godinu predvidjela 540 tisuća kuna za obuku neplivača, država tu financira sa 71 200 kuna, dakle veliki je tu doprinos naše županije, stoga smo i europska regija sporta za ovu 2022. g. gdje se 97% djece odazove na program plivanja, ali nam je problem mali odaziv romske djece. Znači romska djeca, boje se vode, roditelji im ne dopuštaju i zapravo ta djeca brzo odustaju, ali inače sam program je hvale vrijedan i treba ga poticati. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Šimića. Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovana kolegice. Svi znamo koji su pozitivni učinci bavljenja sportom, međutim, srećom rijetko, svjedočimo i neželjenim tzv. zdravstvenim incidentima na sportskim terenima, a vidimo da ovaj Zakon, da se dotiče upravo i zdravstvenih pregleda, uspostave jedne kvalitetnije zdravstvene skrbi za bavljenje sportom, donosimo obavezne zdravstvene preglede na svim razinama bavljenja sportom, od sportskih klubova do akademskog i školskog sporta. Međutim, također, prvi puta se regulira razina, opseg i vrsta pregleda koja će biti sukladno osobitostima odnosno posebnostima svake vrste sporta. Smatramo, vjerojatno i vi i ja kao zdravstveni djelatnici da će to uvelike doprinijeti zdravijem i sigurnijem bavljenju sportom. Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Dakle potpuno se slažem da to treba jasno definirati. Naravno, definirano je podzakonskim aktima koje mi ovdje nećemo raspravljati, u roku od 6 mjeseci bi trebalo donijeti ova Pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša. Ja se toplo nadam da će tu struka zaista dati sam svoj puni doprinos i da se točno definira koji sportovi moraju koliko često, naravno da svi znamo da nisu svi sportovi i sportaši jednako opterećeni, ali ono što bih svakako podcrtala i kao roditelj djeteta koje se aktivno bavi sportom, da zaista ti zdravstveni pregledi moraju imati smisla. Znači nije poanta u tome da desetero djece dođe od 5 do 6 popodne, evo sad ste vi na pregledu, kako ste, dobro sam, ne naprave se konkretni pregledi pa onda roditelji djece koji su em svjesni toga treba biti malo detaljniji pregled, em mogu financijski to poduprijeti, onda odvedem dijete specijalisti za medicine sporta pa bude pregled kak spada, a to bi zapravo trebalo definirati da svako dijete kako spada, odnosno svaki sportaš zapravo pregled onako u cijelosti kakav treba biti. Poštovana kolegice Marić, obzirom ste liječnica, ja bih voljela čuti vaše promišljanje o sportskim kladionicama. Dakle, mene je zaboljelo u Covid pandemiji, kada smo imali situaciju gdje su nam bile zatvorene u jednom periodu tržnice, pa naši građani nisu nisu mogli doći do svježeg voća, povrća i slično, ali su kladionice bile otvorene u to vrijeme. Je li grubo reći da smo zapravo time kao sustav, kao država, indirektno podržavali ovisnost koja nažalost evo razara mnoge obitelji u Hrvatskoj? **Marić, Andreja (SDP)** Da, slažem se s vama. Dakle podržavamo mi svakojake ovisnosti, dakle ne samo ovisnosti o igrama na sreću, kladionicama, tu su i ovisnosti o energetskim pićima pa odmah koristim priliku da eto, vladajuće pitam kad će staviti u zakonsku proceduru naš zakon kojim se sprječava prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina, dakle apsolutno je neprihvatljivo da se takve stvari, je li, dopuštaju i ja sam isto stvarno pripremajući se za ovaj zakon niz dokumenata pročitala, a između ostaloga koje su sve mogućnosti financiranja pa jedno od tih zaista je na iz prihoda kladionica odnosno igara na sreću i zaista mi moramo naći kao država ipak malo kvalitetnije modele financiranja, a ne onda ovisiti o kladionicama i onda iz poticati, dakle i ovo što ste rekli poticati

pitanje vezano za vašu struku. Na stranu ovi preventivni redovni pregledi, mislite li da je ovim zakonom možda mogla bit na neki način definirana i zdravstvena skrb slijedom sportskih ozljeda sportaša i sportašica u onom dijelu, ne mislim sad na ove profesionalne koji imaju timovi svoje liječnike itd. nego na one malo nižim razinama jer kada govorimo recimo o jednoj rukometašici, o jednom košarkašu, o jednoj trkačici na prepone itd., ako ozlijedi nogu, pa slomije nogu i treba sad čekati ili čak i ako je ne slomi jel treba čekat treba pretragu koje se već znamo mjesecima čekaju u našem sustavu zdravstva da bi se zaliječila, izgubila je praktički cijelu svoju sportsku sezoni, izgubila je cijelu godinu bavljenja tim sportom. Može li se možda ovim zakonom urgirati na to da imaju nekakav primat da imaju brže obrađivanje svojih ozljeda kako ne bi izgubili Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Da, evo kako sam komentirala da konkretno ovi zdravstveni pregledi sportaša, htjela sam reći vozača, znači sportaša će se definirati ovim podzakonskim aktima koje mi nećemo vidjeti pa se nadam da će se onda tamo i definirati ovakve stvari, znači ne samo preventivni pregledi nego i hodogram kako zapravo pomoći da se onda sportašu, ne mora to biti vrhunski sportaš može biti dijete ili bilo ko, da se omogući što brži i što kvalitetniji pregled. to će biti definirano pravilnikom. Hoće li se taj pravilnik donijeti? Nadam se da hoće jer sam već bila rekla da od onih 12 pozakonskih akata pet ih se uopće nije donijelo prethodnih godina. Nešto je u ovom zakonu definirano, ali ne onako u detalje da recimo kad primate stipendiju ili tak dalje pa se ozlijedite pa imate pravo na bolovanje pa se to prolongira itd., ali na tragu ovog što vi pitate mislim da bi to trebalo zaista pravilnikom detaljnije urediti.

na neki način onda i kroz porezne olakšice i oslobodi. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Potpuno se slažem. Ovo što ste vi rekli bila sam spomenula i u ime kluba, dakle mi trebamo našu paradigmu financiranja sporta ipak malo unaprijediti i promijeniti. U svakom slučaju i omogućiti da se poduzetnici uključe u to i omogućiti klubovima da se ne tretiraju kako sam rekla kao nekakva industrija pa da plaćaju energente kojih zapravo na rub prosjački štap dovedu, poduzetnici bi svakako se uključili i ulagali, ali naravno porezne olakšice im nisu omogućene zapravo ih guši ovo plaćanje PDV-a. I zato smo evo i vi i mi smo predlagali da se PDV na sport idealno bi bilo da se ukine ili barem da se smanji na 5% kao što je recimo za kino ulaznice, tako da sigurno ima tu prostora za djelovanje. Poreznu promijeniti pa na taj način onda izdašnije …/Upadica Reiner: Hvala./… pomoći financiranje, rekli smo financiranje nije do kraja riješeno ovim zakonom. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice Marić kao vrsna endokrinologinja vi jako dobro znate koliko je važna ravnoteža u samom organizmu i koliko sport doprinosi tom zdravom razvoju djece i usklađenju svih žlijezda koje doprinose zdravom razvoju. Dajte mi recite iz perspektive tih mladih sportaša i zapravo postizanje njihovih uspjeha u ranijim godinama u tim godinama u ikojima se oni razvijaju, informiraju i postizanju velikih uspjeha koje moraju na neki način možda onda i prekinuti sportom da bi se nastavili baviti odnosno obrazovati, da bi se zaposlili, da bi imali nekakav paralelan život koji im može omogućiti normalnu obitelj i sve drugo. Ima li smisla da se upravo ove nagrade za izvrsnost uvode u trenutku kada si osvojio i postigao taj najviši uspjeh na olimpijadi, a nekada kada dođeš do 45. godine, bili to bila nova podrška? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Potpuno se slažem s ovim što ste rekli, ovdje je definirano do 45. godine za sportaše, 55. godina za trenere, ali tu ima još nekih momenata koji evo na terenu možemo zapravo iz medija nešto saznati da se zapravo nagrađuju ovi vrhunski sportaši, a onda oni koji jesu vrhunski, ali osvoje ne znam 4., 5. mjesto zapravo nisu na adekvatan način vrednovani. Tako da se slažem da bi to trebalo u samoj sportskoj u trenutku bavljenja sportom rače valorizirati sve ove uspjehe, a ne zapravo čekati dok prođe određeno vrijeme. Tu u zakonu je ne znam sad točno na pamet koji članak da se omogućuje dodatno školovanje i tu je određeni suport svakako, međutim slažem se s ovim što ste rekli da bi trebalo malo izdašnije misliti na to da se sportaše vrednuje i nagrađuje na primjereniji način već u toku bavljenja sportom. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Poštovana kolegice Marić, naveli ste u svojoj raspravi u ime kluba da se u načelu slažete s izmjenama zakona, da možete pozdraviti smjer u kojem se ide, ali da bi voljeli da taj dokument bude još operativniji i da se može postaviti jasni hodogram. Koja je vaša slobodna procjena koliko će nam sad vremena od ove važne odluke hrvatski sport da konačno dođemo do svih pravilnika i svega onoga što nam je potrebno da izdefiniramo kako ćemo pomoći hrvatskom sportu i sportašima. Poštovana zastupnica Marić. sad za nadati se da će od ovoga svega što je tu određeno da se donese u roku 6 mjeseci da će svi pravilnici biti doneseni. U svakom slučaju imamo još šanse za drugo čitanje. Nadam se da će državni tajnik sa svojom ekipom i ministrica uvažiti veći dio prijedloga što smo im iznijeli i danas na raspravi i jučer na odboru i da će još malo unaprijediti ovaj postojeći zakon. Velim dali smo zeleno svjetlo, puno se dionika uključilo u to. Ali i primjedbe evo konkretno Nacionalnog vijeća za sport također nisu sve uvažene, tako da prostora za popravak ima. A sad evo živi bili pa vidjeli, čekali smo 16 godina na novi zakon sa svim ovim noveliranjima, pa valjda će onda se ovo sve primijeniti u nekakvom razumnom roku da ne bude samo prazno slovo na papiru. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolegice ovako, sad da vam navedem jedan primjer iz stvarnog sportskog, lokalnog života. Znači kad imate jedan klub i imate, takmičite se u jednoj ligi znači Županijski nogometni savez donaša prepozicije. Imamo, ne znam 4 liga. U toj ligi mora se svaka liga zadovoljiti svoju infrastrukturu i kriterije natjecanja. Isto tako, s obzirom da nemamo dovoljan broj djece morali smo se pospajati u nekakve centre da zadovoljimo kriterije broja djece jer je bilo minimalno 15 djece po jednog kategoriji da može biti u sustavu natjecanja vaš seniorski tim. E sad, kad mi dolazimo do tog dijela liječnički pregledi jednim dijelom naravno da financiraju roditelji sa svojim članarinama i snalazimo se kako se znamo. Ali da li je baš potrebno,

Postoji nekakvo pravilo, pa onda valjda ćemo se držati toga. Izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala potpredsjedniče Sabora, ali evo nisam uopće došla još do pitanja kojeg je kolegica htjela postaviti pa je bilo zapravo jako ključno tih desetak sekundi koje je premašila što je kolegica zapravo htjela pitati. Dakle, ovdje je u zakonu rečeno da će pregledi, zdravstveni pregledi biti do 24 mjeseca. E sad, ovo što smo sve govorili, znači mi sad ovdje ne raspravljamo, ne predlažemo, ne dižemo ruke odnosno predlažemo samo je pitanje koliko će to Ministarstvo sporta, odnosno zdravstva uvažiti. Dakle, da se točno moraju donesti kriteriji koji sport mora, znači koliko mjeseci za koji sport. Naravno da nije isto uz sav moj respekt recimo prema šahu nije isto nego i nogomet, pogotovo ovo što ste na tragu onog što ste prvo govorili, dakle često nema dovoljno djece za isti uzrast, pa onda u 15 igra zovu 17, sve ja to znam. Ali je tu poanta da se stimulira djecu da se što više bave sportom. Hvala. Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovani zastupnik Damir Bakić. Nema ga, gubi pravo na govor. Pa će onda sljedeći govoriti poštovani zastupnik Mišel Jakšić, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, uvažene kolegice, kolege zastupnici dobar dan još jednom. Nekoliko puta smo provukli u našim današnjim raspravama da bez obzira što smo oporba apsolutno podržavamo ovaj smjer u kojem se nastoji ići ovim izmjenama Zakona o sportu, jer u konačnici i povijest relativno mlade Hrvatske države i demokracije nam jasno pokazuje da jedino gdje smo se u stanju svi zajedno okupiti i nadići sve političke i druge razlike koje stoje između nas je u velikim krizama. Pokazuje rat i neke druge krize i u navijanju za naše sportašice i sportaše i u slavljenju njihovih uspjeha. Tako da je sigurno da je dobro potencirati i one teme i razvoj onih tema gdje je sigurno da nam treba puno manje rasprava, puno manje sukoba, puno manje svađa da bismo došli do prijeko potrebnog nacionalnog političkog konsenzusa. Ono što je tu zasigurno važno za naglasiti je da isto tako sport definitivno jedan od najboljih promotora Republike Hrvatske i da svi jako dobro znamo koliko je Hrvatska na svom brendingu dobila sa poznatim sportašima, sa uspjesima naših sportaša, sa uspjesima naših reprezentacija počevši od '92. i Olimpijade u Barceloni kroz Dražena Petrovića i košarkaše i da sad ne nabrajamo sve one uspjehe koje su naše sportašice i sportaši ostvarivali. Zašto je ovo dobar put? Zato jer kad se zagrebe po tome što to čini hrvatski sport, kako se dolazi do vrhunskih rezultata uvijek kad pričate sa ljudima koji jesu u sportu se postavi na kraju pitanje zašto ne dobivamo veću podršku, zašto nemamo jasnije definirane neke okvire i zašto nas se konačno ne stavi u u jedan uređeni sustav gdje će se znati koja su nam prava i kako možemo planirati neke daljnje periode u svom razvoju. Tu sad mogu podosta toga i povući paralelku s obzirom da sam i gradonačelnik Koprivnice i da imamo dva vrhunska sportska kolektiva uz brojne druge sportaše u individualnim sportovima u Koprivnici, nogometni prvoligaš Slaven Belupo, najtrofejniji ženski rukometni klub u povijesti Hrvatske Podravku vegetu. Nekada je doista teško planirati sezonu kad zapravo ne znaš kako ćeš živjeti od mjeseca do mjeseca. I zato nam je potreban sustav jer tu sad pričamo o vrhunskim sportašima koji su uglavnom i profesionalci. Isto tako puno puta kroz zajednicu sportova vidimo da nemamo jasan okvir, iako je Koprivnica tu lider i prvi u Hrvatskoj smo pokrenuli malu sportsku školu. Kako poticati mlade ljude da već od vrtića krenu u sport, kako posložiti jasniji sustav funkcioniranja omladinskih škola i puno puta to preraste u nekakvu kemiju i poslagivanje sustava od strane grada gdje puno puta pretačemo iz šupljega u prazno, jer naravno da je to jedan velik financijski kolač ili se traže sponzori kojih je dobro kad ih ima. Kad ih nema onda svi zajedno imamo naravno problem. Zato pozdravljamo sve ove promjene uz još jednu napomenu da je definitivno da se nadamo da pravilnici koji će biti potrebni da taj cijeli sustav zaživi će biti doneseni u nekim planiranim rokovima i da jednostavno nećemo imati još jedan još jedan zakon kojeg smo eto svi zajedno donijeli. Ali onda kad je trebalo ići na drugi korak smo svi zajedno i stali. Isto tako, ono što bih ostavio za kraj svoje rasprave definitivno je da za jačanje sportskih kapaciteta, za jačanje samoga hrvatskoga sporta potrebno je i vidjeti na koji način možemo mijenjati i naše porezne politike jer tu isto imamo jako puno prostora jer je sigurno da se moguće ostvariti porezne olakšice kroz ulaganja u sport da bi jako puno hrvatskih snažnih gospodarskih subjekata još više ulagalo u sport, da bi neki možda to počeli raditi po prvi puta kao što bi bilo možda i dobro razmisliti o nekim narednim rasprava o sportu kako da se na neki način i kroz one porezne prihode koje imaju jedinice lokalne i regionalne samouprave da prostora na jasan način kako financirati ili ti sufinancirati sport. I jedna od prvih stvari koja bi se tu mogla napraviti je komunalna naknada jer je to isto nešto što bi čak i dalo dodatni financijski vjetar u leđa našim sportašicama i sportašima i našim školama sporta, ali bi na jednostavniji i pitkiji način omogućilo jedinicama lokalne i regionalne samouprave da pomažu tim istim sportašima. Eto, toliko od mene hvala vam lijepo. Poštovana zastupnica Marić ima repliku. na razini županije može odnosno želi napraviti. Evo ja sam se nešto dotaknula Međimurske županije, mi za programe javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2022. izdvajamo 4 milijuna 960 tisuća kuna. Kakva je situacija kod vas i kakva je situacija s ovim programom Hrvatska pliva? Evo, kod nas je dosta dobar odaziv osim što sam rekla za romsku djecu koju očito treba malo ipak okuražiti. Kakva je situacija u vašoj županiji po tom pitanju? Hvala. **Reiner, Željko Pa same podatke za Koprivničko-križevačku županiju koliko ona izdvaja za svoju sportsku zajednicu stvarno nemam jer nije mi toliko tema, ali ono što mogu reći za grad Koprivnicu da je proračun zajednice sportova grada Koprivnice milion eura. Dakle, možda bolje da vam to sad nisam rekao kad je to duplo više nego Međimurska županija, ali mislim da imamo jedan stvarno dobar model što je vidljivo iz rezultata koje ostvaruju naši koprivnički sportaši poglavito kada uzmemo u obzir koliko je veličina jedne Koprivnice u komparaciji sa Zagrebom, Splitom, Rijekom i Osijekom i kao što sam rekao u svojoj raspravi imamo malu sportsku školu na koju smo izuzetno ponosni i koja se pokazala kao pun pogodak. A što se same škole plivanja tiče isto je jako, jako velik interes ali tu bi se sad usudio reći da je jako puno tome prije doprinijela mala sportska škola koja traje dulje nego što Koprivnica ima zatvorene bazene jer se i kroz to organizirali su odlasci na škole plivanja i jednostavno je stvorena svijest koliko je to važno i bitno za one najmanje. I bebe ribe. Šimičević. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo vi ste u vašem obraćanju kazali da je sport u Hrvatskoj promotor Hrvatske na svim razinama je li od vaterpola, gimnastike, borilačkih sportova, a da o nogometu i ne govorimo. I doista je odvažnost i hrabrost ministrice što je krenula u izradu novog zakona jer njemu se zasigurno raduju svi sportaši. Oni žele da žive u jednom uređenom sustavu koji će im dati kvalitetne temelje da bi mogli biti bezbrižni i pokazati sve ono što imaju na športskom polju. Ne čini li se vama da mi odmah kritički idemo prema svemu što se pokušava donijeti ovdje i da bi vi trebali možda afirmativno govoriti o onim dobrim stvarima,

jer ako je tema ovaj zakon nisam baš danas vidio nešto previše onih klasičnih političkih kritika kojih ih zna biti jer jednostavno ono što dolazi s ove strane sabornice, bar koliko sam ja čuo, možda nisam sve čuo ide u smjeru toga da su ove izmjene dobre, da svi zajedno moramo vidjeti kad će bit donijeti pravilnici, uz sugestije kao kao što sam i ja imao u svojoj raspravi da trebamo vidjeti što je sa poreznim zakonima jer puno zemalja u okruženju ima porezne olakšice za ulaganja u sport, što je sa financiranjem od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave gdje isto realno postoji prostor da se neke stvari preslože i naprave drugačije i da se olakša samim time sportu ali i gradovima kako da sufinanciraju sport i sigurno je da ima još nekih dobrih tema koje su danas date kao neki prostor za buduću raspravu i za buduće poboljšavanje nekih drugih zakona ne samo Zakona o sportu. **Nemet, Katarina (IDS)** Eto kolega Jakšić sve ste taksativno nabrojali šta smo mi sa ove strane sabornice predlagali. i dalje konstruktivna pa eto ovo je Ministarstvo turizma i sporta, pa zašto ne razmišljati o nekakvom dijelu boravišne pristojbe koja bi se mogla usmjeriti u klubove tako da sredine koje imaju razvijene turizme mogu na taj način također sufinancirati. Hvala.

uvijek naravno svi prvo dođu u svoju općinu, grad, županiju, a kad se radi o nekoj većoj priči dođu i pred državu. Tako da što više toga posložimo, što više posložimo okvir da privatni sektor ima neke koristi za sebe da može financirati razvoj sporta tada će nam biti i lakše u budućem razvoju sporta ali dat ćemo i jednu dodatnu sigurnost hrvatskim sportašicama i sportašima kojih hvala Bogu kad gledamo koliko smo relativno mala zemlja u europskim okvirima imamo iznad svakog očekivanog prosjeka. I nije to sad neko špansko selo, primjera dobrih kako se to radi i u Sloveniji i u Austriji, nažalost i u Mađarskoj koja je napravila ogroman iskorak sa ulaganjima u sportsku infrastrukturu i u svoje škole rukometa i nogometa i samo trebamo vidjeti što možemo prilagoditi hrvatskom modelu politike i gospodarstva. Hvala vam lijepo. Sada će govorit poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, kad govorimo o Zakonu o sportu i o temi sporta što sve trebamo imati, trebamo imati infrastrukturu odnosno osnovnu lokacije na kojima će se dešavati sport, obavljati sport. Moramo imamo nekog ko se bavi s tim sportom, moramo imati trenere odnosno ljude koji će pomoći onima koji se bave sportom i na kraju moramo imati sve zajedno financiranje, ispred financiranja bojim se da tog neće biti. Što je uloga države? Uloga države je osigurati uvjete za financiranje, osigurati uvjete da bi to sve zajedno moglo funkcionirati i negdje tu država treba stati. Kad je riječ o infrastrukturi uloga države je dakle vjerujte mi najjeftinije je napravit dvoranu, najjeftinije je napraviti bazen o kojem je govorio g. Bulj, puno više i skuplje je to održavat. Pitam vas ja u doba ove energetske krize i sve što se događa kolki će biti iznosi za, za grijanje za jednu dvoranu, a najgore je napravit i da to stoji prazno, a s druge strane imate djecu koja bi to mogla koristit i tu je uloga države i tu je značaj države. Rekla sam da ću se u pojedinačnoj raspravi dotaknuti infrastrukture i dotaknut ću se. Jedna stvar je, naravno ja u svakom zakonu uvijek idem gledati gdje je to vezano sa prostornim planiranjem i prenamjenom kroz prostorne planove. Ovaj zakon omogućuje i prenamjenu pojedinih lokacija koje su namijenjene za objekte za infrastrukturu s pojedinim uvjetima. Uvjeti koji je dat kroz odredbu čl. 62. da se može prenamijenit u trenutku kad se za slijedeću lokaciju ishodila građevinska dozvola i osiguralo financiranje. Vjerujte mi mojim iskustvom kojeg ja imam, a imam u toj domeni, uvijek bi trebalo biti izgrađeno i izdana uporabna dozvola, to bi trebao bit uvjet, dakle da se to stvarno i desi na drugoj lokaciji novi objekt i za to izdana uporabna dozvola je uvjet da ste vi sigurni da će se to u stvarnosti i dogodit. I ne mogu i ne želim se ne dotaknuti teme Dinamovog stadiona ili stadiona u Maksimiru. Mi smo imali jedan stadion koji je projektiran od projektanta Turine koji je bio stadion o kojem smo mi učili na fakultetu, koji je bio jedan od najljepših stadiona u Europi, koji je bio prikaz stadiona kako treba bit i uspješno smo to uništili, potrošili bojim se blizu milijarde kuna i nije se napravio novi stadion. 1892.g. je Milan Lenuci na Poglavarsku Grada Zagreba rekao i prijetio da će dati ostavku na svoju lokaciju jer je rasprava bila da li pruga kroz centar Grada Zagreba treba ić iznad zemlje ili ispod zemlje. 2022.g. pruga je točno tamo gdje je bila i 1892.g. u razini zemlje. Bojim se da je to i sudbina stadiona. Ja mislim da stadion treba, mislim da država treba stvoriti uvjete, pomoći riješiti imovinsko pravne odnose, definirati lokaciju, pomoći oko te lokacije, ali ne financirat, ne odlučivat gdje taj stadion treba biti i država nego se to treba odlučivati na nekoj drugoj razini, financiranje prepustiti na drugu, na drugu varijantu i drugu razinu inače će tamo negdje za 50-tak ili 100.g. ponovo netko govoriti o stadionu. Znate kad se sjetimo stadiona? Sjetimo se kad je svjetsko prvenstvo u nogometu i onda obećamo ono šta ne možemo obećat. Glasnogovornik vlade se sjetio stadiona u trenutku kad je premijer dao neprimjerenu izjavu, pa onda je tu izjavu neprimjerenu koju je dao trebao zatvorit, pa eto spasonosno je stadion jel nam je svjetsko prvenstvo na vratima, reprezentacija dobro igra, Dinamo je u ligi prvaka i bilo bi dobro da je i više naših klubova na različitoj jel bi to bilo dobro za sport i onda se mi sjetimo stadiona. Stadion, dakle ja tu opće nemam dileme da li stadion treba ili ne, stadion treba da, ali država makni svoje pipke od svega toga zajedno, makni svoj proračun, imaš sasvim dovoljno stvari koje iz tog proračuna trebaš isfinancirati, trebaš isfinancirati ono što sam, samo da se vežem uz sport, sve one dvorane koje neće moći funkcionirati ako neće biti dovoljno novaca za grijanje i sve ostalo, svu onu djecu koja se neće moći baviti sportom jel neće imati otkud,

Slažete li se vi kolegice da je pravi trener zapravo osovina razvoja sporta, da je pravi trener onaj koji ima viziju i onaj koji razvija, da je pravi trener onaj koji motivira i koji drži svoju ekipu na okupu i smatrate li vi kolegice Mrak-Taritaš da su treneri u ovom zakonu zapravo ostavljeni na marginama istog tog zakona jer nemaju možda položaj koji bi trebali imati u sportskom društvu? Postavljam pitanje jer ako čitamo u medijima izjave najtrofejnijih hrvatskih trenira, onih koji su vodili reprezentacije i tjerali nam suze na oči, suze radosnice, onda vidimo da je njihov status gotovo status prekarnog rada u sportu, da su njihovi ugovori ugovori na određeno vrijeme, vrijeme trajanja sezona, možemo li mi zapravo tim trenerima pružiti nešto više? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica dobar trener je osnov svega, dobrog trenera nije jednostavno nać i ono što mi uvijek prepoznajemo prepoznajemo kad je neko dakle vrhunske sportaše i onda tu prepoznajemo trenere, ali što su treneri potrebni, oni su potrebni dakle od najranije životne dobi kad se djeca bave sportom jer dobar trener će dijete ostaviti u sportu, nekog ko ne odradi svoj posao kako treba će ga potjerati jer sva djeca se idu baviti sportom sa idejom da vide da je vrhunski sport, ali ono što naša uloga treba bit da nam se što više djece bavi sportom zbog sporta, vi isti čas ne morate biti niti trener, prepoznate dijete koje je talentirano. Ja kad sam svog sina vodila na nogomet, imao je 8-9.g., ja sam tad vidjela, bio je jedan dječak koji je otprilike tolko bio star, bilo je evidentno da je on talentiran, ne treba vam bit, bit stručnjak…/Upadica: Hvala/… ali dobar trener je važno. **Reiner, Željko Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice imate djecu koji su bili vrhunski sportaši ili još jesu, dakle ali u vrhunskom sportu. I sad mene zanima, o tome sam nešto raspravljao dok je ministrica bila tu, iako ću je odmah se pripremite kolega, dakle baš ću je kritizirati. Imamo mi ovdje ministara koji su cijeli dan bili sa nama iz vladajućih, ja im skidam kapu. No, onda je bila sat vremena, sat i pol i pokupila se ča. Nevjerojatno! Baš sam u šoku totalnom. Dakle, ali o tom ću nešto kasnije. Kolegice Mrak, zdravstveni okvir pitao sam zašto je rečeno da će Pravilnik urediti onaj najkraći okvir obveznih pregleda. Znamo da je maksimum 24 mjeseca. U 24 mjeseca umrem 11 puta, 11 puta uskrsnem. Je li ne? A klincima znamo koliko je opasno bavljenje sportom srce, cijela priča. Zašto taj okvir nije postavljen u neke realne zakonom, ne pravilnicima, zakonom

koja je vodila djecu od sportskog vrtića pa na dalje ne sa idejom da jednog dana budu vrhunski sportaši, nego sa idejom jer je od starta bila ideja kao što moraš znati barem jedan jezik, ako ne i dva, kao što ideš u kazalište moraš se baviti sa sportom. Ne idejom da jednog dana tvoje ime bude na naslovnici, nego baviti se sa sportom. Imala sam dva slučaja, jedan slučaj koji je došao do vrhunskog sportaša, bio sportaš prve kategorije i sve ostalo velike rezultate i drugi koji to nije bio, ali su se bavili sportom i jedan i drugi. Ali ono što je važno voditi računa i o zdravlju. Jedne teme se nismo dotakli, a to je doping. O tome, o liječničkoj komisiji koju treba imati, o tome educirati naše sportaše da ne uzmu sredstva koja je recimo tema alergija sva sredstva za alergiju je problem dopinga. Dakle, tu ima niz stvari koje su izuzetno bitne i važne. Poštovani zastupnik Lerotić. i ove paušalne izjave kada govorimo o zagrebačkom ili nacionalnom stadionu samo pokazatelj odraza države prema hrvatskom sportu. Na kraju krajeva ja mislim da se on treba graditi ili u javnom ili u javno-privatnom partnerstvu kao što je napravljen stadion u Rijeci ili kao što je napravljen stadion u Puli. s obzirom da su bile neke pohvale vezane za ovaj zakon, ja bih ga usporedio sa poduzetništvom. Neke firme u Hrvatskoj poput Rimca ili Infobipa nisu rezultat sustavnog, kvalitetnog obrazovnog sustava u Hrvatskoj nego su rezultat kvalitetnih individualaca, a ista takva situacija je na žalost i u sportu i bojim se da ovaj zakon neće sustavno promijeniti ništa kako bi se situacija u sportu poboljšala. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, kolega Lerotić ovaj zakon daje samo neki okvir ili neku konstrukciju. To vam je ko kad radite kuću, pa napravite konstrukciju. Da li će kuća biti dobra sve ovisi o fasadi, sve ovisi od toga koliko ste spremni uložiti, sve ovisi o opremi koja će biti tako je vezan i uz ovaj zakon. Ovaj zakon daje okvir i daje konstrukciju, ali koliko će on biti uspješan ovisi o niz stvari. Kad je riječ o ovom zakonu ovisi o niz pravilnika, ali vezan je i uz neke druge zakone koje ćemo trebati promijeniti ako ćemo zaista htjeti napraviti iskorake. Neke države su kad je riječ o sportu i kad je riječ uvijek je tu i kultura vrlo blizu su napravili određene iskorake vezane uz financiranje. Za neki sport vam treba sustav. U nekom sportu će uvijek biti utjecaj roditelja, utjecaj uopće obitelji koja će pomoći da nastanu nekakvi vrhunski sportaši. Ali to ne smije biti sustav, to je iznimka a ne pravilo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Glamuzina. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Mrak-Taritaš danas je ministrica u odgovoru na repliku kolegi Bulju izgovorila da su jedino nacionalna reprezentacija od nacionalnog interesa. Ja vjerujem da je to bio nekakav lapsus. Ne vjerujem da zaista tako misli, ali kako bismo, mislim da je bitno poslati jasnu poruku odavde, pa pitam vas je li se slažete sa takvom konstatacijom ili mislite da je ipak od velikog nacionalnog interesa ulagati i u svako sportsko udruženje, u svakog sportaša i sportašicu na svakoj lokalnoj razini ne bi li im se omogućila prilika da kroz bavljenje sportom dođu i do razine nacionalnih reprezentacija. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolegice Glamuzina. Ja mislim da je bazičan nacionalni interes ulagati u djecu, u onu djecu za koje znamo da neće postati vrhunski sportaši, ali bavit će se sportom. Znate šta, kad se bavite sportom to je jedna od stvari koja je izuzetno važna u odgoju da djeca imaju određenu obavezu, da djeca odluke koje će biti u sportu moraju sami donijeti. Ne mogu doći i pitati na mobitelu pa onda vidjeti Google što ili mamu ili tatu, odluke donose sami. I za te odluke koje će u sportu donijeti sami odgovaraju. Neke odluke su dobre, pa će biti jako zadovoljni, neke odluke su loše pa neće biti zadovoljni. Naša nacionalna obaveza treba biti ulaganje u bazu. Vrhunski sport će doći što više ulažete u bazu to ćete imati više vrhunskih sportaša. Ali sjećate se, pa mi smo uvozili sportaše iz nekih drugih zemalja. Ako to ne napravimo to će nam biti rezultat. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Šašlin, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo s obzirom da dolazim iz jedinice lokalne samouprave, odnosno već dugi niz godina radim kao čelnik jedinice lokalne samouprave. Duboko sam u toj problematici sporta na lokalnoj razini, znači poglavito amaterskog sporta na lokalnoj razini koji na neki način po meni predstavlja temelj temelj razvoja sporta u cijeloj Republici Hrvatskoj. Jer svjedočili smo da je velik broj upravo vrhunskih hrvatskih sportaša proistekao upravo iz malih lokalnih sredina, da ne spominjem od Luke Modrića pa nadalje, evo možemo se pohvaliti mi tamo u lokalnoj našoj sredini imali smo jednog hrvatskog reprezentativca u nogometu, trenutno imamo Hrvatske, višestruku prvakinju u veslanju, tako da, ima, ima doista svijetlih primjera. Ono prvo o čemu želim govoriti, odnosno prvi problem koji po meni se tu uviđa jeste problem demografije odnosno smanjenja broja mladih ljudi i djece, kako u školama, tako općenito u tim sredinama seoskim, tako da pojedini klubovi, poglavito grupnih sportova, znači jednostavno nemaju dovoljno članova za svoj rad, kvalitetan rad i često puta moraju čak staviti ključ u bravu zbog toga, a roditelji su onda prisiljeni svoju djecu voziti negdje u veće sredine da bi nastavili sa treniranjem, sa radom sa svojom djecom, poglavito ako se vidi da se radi o nadarenim i sposobnoj djeci. to je kažem, problem koji nije možda predmet ovog Zakona, ali svakako i demografija je odnosno ovaj Zakon ima veze i sa demografijom jer ako budemo stvorili kvalitetne uvjete na toj najnižoj razini, vjerojatno će i veći broj mladih ljudi ostajati u tim našim lokalnim sredinama. Drugi problem koji je po meni kudikamo složeniji, kudikamo veći jeste problem financiranja upravo tog sporta, amaterskog sporta na najnižim razinama. Znamo da se ti sportski klubovi uglavnom financiraju znači iz članarina, iz donacija, itd., međutim, najveći prihodi odnosno najveći izvor sredstava sigurno su prihodi od jedinica lokalne samouprave i uprave i nažalost ovaj, često puta rad i kvalitet i tih klubova ovisi o praktički razumijevanju, o volji lokalnih čelnika odnosno izvornih tijela, itd., vijeća općinskih, itd., jer ovisno o tome koliko imaju afiniteta ili nemaju za određeni sport, da li im je preći, ne znam nekakav folklor ili nekakav kulturno-umjetničkog društvo ili nogometni klub. To nije dobro i mislim da je to upravo ovdje sada ovim novim Zakonom po prvi puta definirano dobro na način da se kroz ovaj program javnih potreba u sportu precizno definiraju znači obveze odnosno ono što sredstva koja moraju, koja bi trebala jedinice lokalne samouprave izdvajati za te klubove jer ne možemo bježati ni od odgovornosti jedinica lokalne samouprave. Naravno da i mi moramo biti uključeni u to i doprinositi tome. Ovim Zakonom prvi put se također, uvodi i mogućnost sufinanciranja potreba u športu od strane županijskih saveza. Mislim da je to također, jedna dobra novina i da će se na taj način kroz potporu županija omogućiti upravo rad onih klubova koji su kažem, negdje, da kažemo na marginama, itd., a u kojima se vidi da ima doista potencijala, da ima kvalitetnih i trenera i kvalitetnih potencijalnih članova. Zaista, kažem, na lokalnoj samoupravi ne samo da je plaćanje, plaćanje tih rad tih klubova nego i infrastruktura sportska. Infrastruktura sportska, možemo reći šta god hoćemo, ali ona također, ovisi najviše o tome koliko tijela lokalne samouprave su spremna odnosno voljna ulagati u tu infrastrukturu. Ovdje se također, u ovome Zakonu također, precizira da kroz odnosno izgradnju te mreže sportske infrastrukture po prvi puta neće se ni dozvoliti primjer da neka jedinica lokalne samouprave prenamijeni određeno sportski teren ili igralište. Nažalost imali smo prilike i svjedočimo tome da su pojedine općine preorala nogometna igrališta, pretvorile u oranice, itd. Tako da po prvi puta ovdje se i to na neki način precizira, jednostavno mislim da će se i kroz .../Upadica: Hvala./... povećanje ovih sredstava doprinijeti upravo .../Govornik se ne razumije./... Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Dobro je da ste u svojoj raspravi isključivo se držali jedinice lokalne samouprave kao i čelnik jedne takve i moramo napomeniti upravo izmjene koje će nastupiti ovim Zakonom, a moramo napomenuti da upravo jedinice lokalne samouprave su do sada i bili de facto i nositelji sportskih aktivnosti na određenim područjima, a znamo koliko ih je to i financijski opterećivalo jer znamo, određena mala općina ili mali grad nema toliko veliki proračun za sve klubove i potrebe koje mogu sportaši na tom području imati, ali moram i naglasiti zadnjih 5 godina koliko se, poduplali su se milijuni sa 215 na 236 vezano što je ova Vlada uložila u sport. I definitivno ono što možda ste propustili napomenuti, ali evo da vam dam i tu minutu, a to je uvođenje upravo ove jedinstvene stipendije, naknade za mirovinsko i zdravstveno za prvi kategoriju sportaša i samo stipendiranje

Doista teško je u 5 minuta reći svu tu problematiku i obraditi što se tiče lokalnih nekakvih ovaj problema, ali je činjenica da upravo kroz ove stipendije jedan dobar dio tih nadarenih sportaša mladih će biti prepoznat i na neki način sufinanciran od strane države odnosno regionalne samouprave kroz stipendije i praktički oni će na neki način moći svoju sportsku karijeru, ali istovremeno, sa sportskom karijerom paralelno i nekakvu svoju poslovnu odnosno životnu karijeru drugu graditi. Jer nažalost svjedočimo da ne uspiju svi sportaši da postanu vrhunski, je li, kasnije oni moraju se, ovdje je definirano da do 24 godine oni mogu primati tu stipendiju, mislim da je to sasvim dovoljno da se na neki način definiraju da li će se baviti sportom ili nekom drugom djelatnošću. **Reiner, Željko Hvala. Poštovani kolega Šašlin, kao načelnik općine svjesni ste da čelnici gradova i općina koji financiraju lokalne klubove i društva moraju dobro poznavati i stanje i potrebe sportaša koji treniraju u tim klubovima. Za to se osnivaju zajednice sportova i sportski savezi koji okupljaju predstavnike klubova. predlažu i provode program javnih potreba u sportu, znači postoji izgrađena struktura koja bi trebala funkcionirati na korist sportaša i rekreativaca. Problem nastaju ukoliko međusobni odnos ne funkcionira dobro i kvalitetno onda se sredstva ne raspoređuju u skladu s potrebama, ne raspoređuju se pravovremeno i onda to ide na korist sportaša. Mislim da mi iz ove naše institucije moramo poručiti svim sudionicima procesa raspodjele sredstava da u fokus moraju staviti sportaše to su samo ljudi koji žele trenirati i koji se žele baviti sportom i ostvarivati dobre rezultate, a zajednica u konačnici postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Hvala. Hvala kolegice. Pa doista kao što sam već i rekao u svom izlaganju mi zaista imamo krasnih primjera u RH gdje su na lokalnoj razini ljudi prepoznali potrebu sporta, razvoja sporta omogućavanja mladim ljudima da se bave sportom i da na taj način napreduju u životu. Nažalost, uvijek ima i loših primjera, uvijek ima i toga nažalost da se čak i politika kroz sport odnosno kroz to umiješa i gleda, e nećemo sada podržavati taj i taj klub jer u tom klubu nije naša politička opcija. Nažalost i toga ima, međutim u velikoj većini slučajeva, barem ovdje gdje ja kolegama s kojima radim s kojima se susrećem ti su odnosi dosta dobri i jednostavno razumijevanja ima za sport, poglavito tamo gdje su i ljudi čelnici lokalne samouprave mlađi ljudi, ljudi koji razumiju to. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Poštovani kolega. Evo zakon se nije mijenjao od 2006. i mislim da je svima jasno da se mora promijeniti, ali da se učini još bolji i kvalitetniji. bolje prozvan da radi na Zakonu o sportu nego bivši sportaši g. Tomislav Družak ili g. Pavić koga se još sjećamo kad je postizao izvrsne rezultate svojim obranama u vaterpolu. Ono što sam ja vas htio pitati kažete dolazite iz male sredine da su problemi u financiranju, a recite mi za ovaj školski sport da li je uputno da se angažiraju profesori kineziologije i da se oni plate, a da se osnivaju sportske grane gdje bi oni mogli kao stručne osobe usmjeravati mlade ljude koji se žele baviti sportom? Hvala lijepo. Hvala kolega na ovome pitanju, baš ste me podsjetili za jedan doista prekrasan primjer mogu navesti. Mi smo imali jednog mladog dečka koji se kod nas bavio veslanjem tamo u Veslačkom sportskom klubu Baranja i to ga je na neki način i potaknulo da ode na kineziologiju, završio je kineziologiju i danas radi kao profesor u OŠ u Dražu i ujedno je i trenere odnosno vodi taj sportski klub veslački. Upravo zahvaljujući njemu odnosno njegovim još i kolegama itd. imamo danas i kažem državnu prvakinju, višestruku državnu prvakinju juniorku Doru Balić i doista taj klub možemo se pohvalit sa njim kao jednim primjerom dobrog rada. Kad to govorim želim reći koliko je to bitno na jednoj maloj lokalnoj zajednici. Svaki mladi čovjek je doista bitan, ključan za razvoj te zajednice i njeno djelovanje ukupno. **Reiner, Željko Hvala g. potpredsjedniče. Uvaženi kolega, kad kažem kolega onda vam govorim to kao čelniku lokalne jedinice jer govorim iz vlastitog iskustva. Dolazim iz kažu ljudi najsportskijeg grada na svijetu i mnogi su sportaši unatoč tome što je Grad Split izdvajao ogromna sredstva za svoje sportaše, Gradu Splitu uvijek je nedostajalo sredstava za namiriti sve potrebe. Čl. 74. i 75. prvi put uvodi obvezu da se iz državnog proračuna spuštaju sredstva na županijsku razinu, vi kao čelnik male lokalne zajednice koja ima državne prvakinje koje su uistinu veliki uzor toj djeci je li u tome vidi izlaz iz manjka sredstava koja lokalna jedinica ima i kako će taj posao taj novac biti raspoređen ukoliko u vašoj jedinici nema sportskog saveza? Pada sve na odluku lokalne samouprave. Htio bi čuti vaše mišljenje o tome. razlika između kad govorimo o sportu, o vrhunskim sportašima, kad dođu ljudi već do određene razine i onih početnika, veliki problem je upravo u tome što kod početnika vrlo teško je naći sponzore, vrlo teško će vas netko sponzorirat onim počecima samima. Kad vi jednom dođete na razini Grada Splita postignete određene rezultate itd. onda se tu nađu i sponzori itd. svi vas podupiru. Međutim, upravo uloga jedinica lokalne samouprave je ta da ovu bazu, temelj ovaj na neki način prepozna, financira i na kraju krajeva pa zato i postojimo, zato i postojimo. I mi ta sredstva od nekud dobijamo i po meni, po meni to je moje osobno mišljenje da je to jedna od najvažnijih uloga jedinica lokalne samouprave da to potiču. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Šašlin vi ste u svojoj raspravi osvrnuli se na probleme financiranja malih sportskih lokalnih klubova i znam iz svog iskustva kako je uvijek bila velika dilema da li više sredstava odvojiti dodijeliti onom sportskom klubu koji se bavi nekim popularnijim sportom koji broji više desetaka, možda i stotina članova ili pak onom manjem klubu koji donosi u vašu općinu, grad neke medalje sa državnih ili možda čak europskih natjecanja. Recite mi koliko će upravo ovaj zakon pomoći i olakšati vam te dileme kome dodijeliti i na koji način više sredstava? Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala kolegice. Pa prije svega mislim da lokalni čelnici moraju biti barem pokušati biti što objektivniji, što realnije sagledati stvarne probleme u svojoj sredini jer oni nigdje nisu isti. Negdje ćete imati nekakav klub koji je našao načine financiranja. Mi imamo primjera gdje nogometne klubove na lokalnoj razini određene firme financiraju i oni doista nemaju problema sa tim ali ako vidite da negdje doista ima potencijala, ima uvjeta za razvoj tog športa kao primjer kod nas imamo prekrasno jezero idealno tamo je i gospođa Mirana Rajle trenirala godinama i mnogi veslači naši poznati hrvatski, pa logično je da mi razvijamo taj sport tamo gdje imamo uvjete, gdje imamo mlade ljude koji se žele s tim baviti i onda ako imamo i mlade stručne ljude koji to mogu provoditi onda je tu uspjeh na neki način zagarantiran. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani uteći. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolega Šašlin spomenuli ste u ovoj temi sporta i demografski problem i je to je ne samo demografski nego čak i emigrantski problem ako uzmemo u obzir činjenicu da je u posljednjih 10 godina 55.000 djece napustilo Hrvatsku. Sad da ne ulazimo u razloge što je ova država ponudila ili nije ponudila njihovim roditeljima, zašto su sreću otišli tražiti negdje drugdje, ali zamislimo koliko je možda vrhunskih sportaša moglo izrasti od te djece koja su, koja da smo im pružili nekakvu drugu perspektivu. I sad moje pitanje vama je što se kroz ovaj zakon donosi novo da bismo onoj djeci koja su ostala omogućili da im sport odnosno tjelesna organizirana aktivnost pod stručnim vodstvom bude dostupna već od vrtićke dobi što sada nije slučaj kako bismo ih osnažili i kako bismo ih od malih nogu učili zdravim navikama, prevenirali neke zdravstvene probleme, ali možda i od njih gradili vrhunske sportaše jednog dana. Stipan (HDZ)** Hvala kolegice na pitanju. Ja ću vam prvo odgovoriti na prvu onu vašu konstataciju da su ljudi odlazili, činjenica je da su odlazili ali je isto tako činjenica da je taj demografski trend odnosno taj trend prestao da su dobar dio ljudi se sada polako i vraća nazad, svjedočimo tome da je prestalo to masovno odlaženje i da dobra dio čak se i vraća nazad jer su vidjeli da nije zlato sve što sija tamo vani da je ovdje nekada život i ljepši i bolji i kvalitetniji. Naravno da i kroz ovaj segment sporta mi ćemo pokušati kao i u ostalim naporima hrvatske vlade da se na neki način život u Hrvatskoj mladim, poglavito mladim ljudima učini atraktivnijim, lakšim, boljim, da na neki način prepoznaju da da ovdje imaju perspektivu. Ovaj mislim da

proslavljaju Hrvatsku trebali bi imati ili osobu ili neku uže specijaliziranu ustanovu koja će razumjet njihove potrebe i koja će se evo zalagati za njih. I realno sport uz bilo turizam, bilo obrazovanje zapravo i postaje manje prioritetan, a ono minimalno što su sportaši imali bio je središnji državni ured za za šport koji je ugašen prije 2 godine, pa evo s obzirom da dolazite iz vladajuće većine vjerujem da mi možete odgovori dakle iz kojeg razloga je rad jedne takve ustanove obustavljen općenito to je bila ustanova koju su sportaši vidjeli kao jednu kvalitetnu i koja im je zapravo pružala sve ovo što su možda bili manjci u, kroz rad ministarstva. Evo, Stipan (HDZ)** Hvala kolegice na pitanju, pa evo ja ću vama na neki način protupitanje odgovoriti ovaj zašto vi mislite da su postojeća neka rješenja uvijek najbolja, a da svako slijedeće rješenje ne može biti i bolje. Zašto vi mislite da recimo naši mladi sportaši isto kad odlaze u strane klubove ovaj da je to ne znam koliko loše? Jednostavno to su procesi koje mi ne možemo, ne mi nego ne možemo kontrolirati tu globalizaciju na razini i Europe i svijeta, jednostavno dio smo svega toga i moramo to sve skupa dijeliti. Prema tome ovaj ne vidim ja tu nikakav nekakav razlog za zabrinutost, ovaj mladi ljudi će i dalje odlaziti i vraćati se itd., tako da ne vjerujem da će tu biti nekih značajnih problema.

ja nisam uopće spomenula da ja nešto mislim, nego sam rekla što su mi sportaši koji su mi se obratili rekli. Dakle, zašto se ugasio središnji državni ured za šport, to je bilo moje pitanje, samo to. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je ovaj naravno replika pa dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Bulj. Hvala lijepo. Evo i ja bi sada …/Govornik se ne razumije./… istaknuo da ovim zakonom radimo diskriminaciju. Radimo diskriminaciju jer samo gdje će nacionalna reprezentacija igrati, gdje će ulagati kao strateški objekti infrastrukturalni sportski je više nego katastrofalno. Možemo ja sam sinjski bazen najstariji bazen dimenzija olimpijskih je u na području bivše Jugoslavije u Sinju ne vidim niti jedan razlog zašto ministrica kaže jedino di reprezentacija igra. A i tu će biti reprezentativci možda bolji od kolege ovdje što je s nama. Bit će bolji …/Govornik se ne razumije./… bolji genetski vjerujte mi da će biti cila reprezentacija iz Dalmatinske zagore, ali triba im dati mogućnost da se bave sportom. Ja bi se nadovezao i na feldmaršala Antu Bačića Baču, samo bi vas kratko pitao da li je vama dobar potez što će županija dobijati novac, to je centralizacija, davat će se isključivo politički novac lokalnim samoupravama, to je najgore što ste sad napravili.

Željko (HDZ)** Dobro to, to baš nije povreda Poslovnika, pa ovaj dobivate opomene to što vas neko spomene Pa evo, g. Bulju bih samo odgovorio da kažete najstariji bazen u Hrvatskoj ovaj, očito vi ste dobili bazen prije 30-40.g., valjda vam, kolko …/Upadica Bulj: '53./…'53., Tito vam je izgradio, Vukovar je nažalost dobio bazen tek prije, prije 5-6, 5-6.g., znači svako dođe nekad na red, Vukovar je,

U replici sam danas ministrici postavila, postavila dosta specifično pitanje, a možda ga nisam najbolje objasnila obzirom na kratko predviđeno trajanje za iznošenje replike jer me odgovor ministrice recimo to tako zbunio, pa ću probat sad u ovoj pojedinačnoj raspravi pojasnit što me zanima i na što upozoravam. Dakle kronološki, 2019.g. je donesen Nacionalni program športa za period od 2019. do '26.. U njemu je u SWOT analizi kao jedna od slabosti u sustavu športa RH navedeno citiram nedostatna uključenost žena na svim razinama, pa je onda u tom nacionalnom programu kroz poseban cilj 6.1. ponovo izražena zabrinutost za izrazito mali udio žena u upravljanju, Međunarodni olimpijski odbor zahtjeva 30%, a mi smo jedva na 10. Za ostvarivanje cilja 6.1. jedna od mjera jest poticanje spolne ravnopravnosti u športu, a aktivnost kojom se ministarstvo obvezalo to postići je izrada akcijskih planova za uključivanje većeg broja žena u sport. Ove bi akcijske planove trebalo imati ministarstvo, Hrvatski olimpijski odbor, Nacionalni sportski savez i sportska udruženja u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Postavljeni rok za ove planove je bila 2020.g.. Dvije godine kasnije, u travnju ove godine državni je tajnik g. Družak u Luksemburgu na sastanku Vijeća za obrazovanje mlade, kulturu i sport izjavio kako u, citiram, Hrvatskoj još uvijek postoji prostor za unaprijediti položaj žena u sportu, te da će se ta pozitivna promjena učiniti i kroz izradu akcijskog plana uključivanja većeg broja žena u sport. Zatim smo ovog lipnja u saboru dobili na raspravu Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za '21.g. koje se osvrnulo i na provedbe mjere iz nacionalnog programa, te zaključilo još jednom kako je ovo bitna mjera jer je potrebno povećati broj žena koje sudjeluju u sportskim tijelima na različitim pozicijama jer je on u Hrvatskoj manji od 10%. I zaključili su i oni kako se ti akcijski planovi zaista moraju izraditi, dvije godine nakon što su već morali biti izrađeni. U konačnici, nedavno je u javno savjetovanje pušten Nacionalni plan za ravnopravnost spolova u sklopu kojeg se ministarstvo u mjeri 5.2. još jednom obvezalo izrazit, izraditi već nekoliko puta spomenuti akcijski plan, ovaj put su si i produžili rok, dali su si do kraja '24.g.. E sad dok mogu pohvaliti u ovom zakonu u čl. 101. jasno naglašenu obvezu ravnopravne rodne zastupljenosti u Nacionalom vijeću za sport svejedno moram pitati, što je sa nekoliko puta preuzetom obavezom o kreiranju akcijskog plana uključivanja većeg broja žena u sport, je li to samo smokvin list koji se po potrebi izvlači kad ministarstvo mora reći nešto konkretno o ravnopravnosti spolova, a u stvarnosti je potpuno ignoriran jer ovaj prijedlog zakona nigdje nije implementiran. Dakle, kao što sam rekla ovakav bi plan po programu samog ministarstva trebali među ostalima imati i Nacionalni sportski savez i te lokalna sportska udruženja, međutim u onim člancima ovog zakona koji reguliraju rad tih organizacija, definiraju njihove zadaće i objašnjavanju kriterije njihovog financiranja nužnost kreiranja takvih planova se nigdje ne spominje. Dakle zaista mislim da me ministrica u replici nije dobro razumjela jer mi je odgovorila kako ovaj zakon ne radi razliku između muške i ženske djece. Nisam pitala za djecu, a razliku između spolova radi društvo, diskriminacija u društvu postoje, zato se i rade mjere na raznim razinama kojima se ta diskriminacija pokušava iskorijeniti. Ovo o čemu govorim je mjera koju je ministarstvo kroz razne strateške dokumente obećalo više puta, međutim ta ista jedna jedina mjera za postizanje ravnopravnosti spolova u sportu usprkos tome što je navedena u svim strateškim dokumentima nije implementirana u ovaj zakon. To je ono na što apeliram, na ministricu, kao na ženu koja je na položaju odlučivanja u sportu da u tom smislu popravi ovaj prijedlog zakona do idućeg čitanja. Žao mi je što ministrica nije tu prisutna da ovo čuje, al se nadam da će joj njezin tim to prenijeti kako ne bismo morali pisat amandmane. Zahvaljujem.

o ulozi žena u sportu, jesmo to nekako mi svi zajedno zaboravili. Mi smo se kroz glavninu kad smo raspravljali o sportu, Zakon o sportu, govorim o njemu, govorili o financiranju, o svemu zajedno, ali postoje iznad nacionalne strategije, postoji Strategija međunarodnog olimpijskog odbora koji zapravo govori i apsolutno potiče ulogu i značaj žena u sportu na svim razinama, ne samo sportašice nego na upravljačkim razinama, na razinama sudjelovanja u tijelima odlučivanja i ja mislim da je izuzetno važno da o tome raspravljamo i u ovom visokom domu. Mislim da je važno i da kroz svoju repliku kad ste naglasili, u replici ste naglasili mi-ni-stri-ce, da uopće da pokažemo taj značaj i ta uloga, sportašica jeste ili niste, ali žene trebaju sudjelovati u svim, na svim upravljačkim razinama iz jednostavnog razloga što što je važnost sporta nešto što je važno za svog bez obzira na spol i opredjeljenje. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Hvala vam kolegice Mrak-Taritaš. Da, naravno da je to dio međunarodnih nekih konvencija i obaveza, ne bi, ne bismo mi to, nismo mi društvo koje bi to samo sebi nametnulo, nismo mi tome baš skloni, većina takvih mjera nam zapravo i dolazi recimo to tako nametnuta iz vana ali mjera je tu ministarstvo je mjere i potrebe postizanja ravnopravnosti spolova i u sportu svjesno inače je ne bi uključivalo u te sve strateške dokumente, a nedostatak implementiranja svega toga što se u strategijama i pustim nacionalnim programima govori u sam zakon je pokazatelj koliko zapravo ozbiljno tome pristupamo. Jedno je govoriti drugo je zaista nešto, nešto točno je ja sam se ministrici obratila direktno baš posebno kao ženi koja je na čelu organizacije, ženi koja je na poziciji odlučivanja, nadam se da će ovo doći do nje i da će ona ovaj mali pomak za žene koji može napraviti zaista i napraviti. **Reiner, Željko Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana kolegice Glamuzina govorili ste malo o tome što piše, što bi trebala, što je. I često mi imao dobra kvalitetna zakonska rješenja koja nekako ovaj u provedbi zapnu. Zapne već kod donošenja podzakonskih akata i kod ovog zakona vidimo da se mora donijeti cijeli niz, jedan cijeli paket podzakonskih akata u različitim rokovima i to na različitim razinama, a upravo o tome će ovisiti koliko će se kvalitetno ovo zakonsko rješenje implementirati i koliko će ono zaživjeti u praksi. Evo, pa vam molim samo čisto kratko i vaš osvrt na to, meni se čini da mi često zapnemo u tom dijelu i onda neka kvalitetna zakonska rješenja, preporuke zapnu na toj razini da se jednostavno ili akciji plan ili uredba ili pravilnik ili registar ne donese pa čak imamo i slučajeve kad neki zakon mijenjamo jer se registar koji se trebao donijeti nije donio. hvala. je šteta da se jako puno tema iz različitih zakona u konačnici koje, koje su bitne reguliraju pravilnicima koji se ne raspravljaju u saboru. Ovdje raspravimo zakon, naknadni podzakonski akti rješavaju, rješavaju stvari koje su zaista trebale biti raspravljene ovdje. Tijelo koje se zove Nacionalno vijeće za sport radi dodatne nekakve analize i programa i provodivosti mjera itd. i ono je u svom izvješću za prošlu godinu čak naglasilo da dobar dio mjera koje su predviđene u nacionalnom programu nisu provedene zato što se čeka upravo ovaj zakon da bi mogle biti provedive, pa ćemo vidjeti u njihovom sljedećem koliko je zakon utjecao na provedbu tih mjera, a koliko zapravo nije. **Reiner, Željko Hvala potpredsjedniče. Kolegice Glamuzina sjećate li se vi možda da je 2020. godine, krajem godine u Danskoj je bilo održano Europsko prvenstvo u rukometu, ali u ženskom rukometu. Tada su tamo nastupile naše kraljice šoka tako ih danas zovemo, ekipa koja je iznenada iznenadila cijelu Hrvatsku i došla do polufinala i u konačnici se doma vratila sa medaljom. Ali šta se tada dogodilo? Mi njihove nastupe nismo mogli pratiti u medijima jer s njima nitko nije računao. S njima se računalo tek kad su se vratile. A jel to možda bilo zato što je bilo riječ o Europskom ženskom rukometnom prvenstvu prvenstvu gdje se nije očekivalo da bi žene mogle postići neki veliki rezultat. Kada imamo europska prvenstva u ekipnim sportovima onda unaprijed imamo planove kako ćemo uzimati godišnji odmor da bi pratili na televizijskim ekranima naše ekipe, a kad naše žene nastupaju onda nemamo ni priliku pratiti ih na javnoj televiziji. Da li je to ravnopravnost u sportu? Hvala vam kolegice, a to evo baš sjajno pitanje. Ja sam osobno u osnovnoškolskim i srednjoškolskim godinama bila sportašica, rukometašica i mene, ja se naravno sjećam tog prvenstva i sjećam se nezadovoljstva time što se te utakmice nisu mogle pratiti. Ali recimo da kad bi npr. preuzetu obvezu izrađivanja ovih akcijskih planova ministarstvo zaista provelo u stvarnost da bi moglo biti dio tih akcijskih planova i obaveza praćenja ženskih sportskih timova pogotovo reprezentativnih na HRT-u koja je državna i za koju svi plaćamo i žene i muškarci pretplatu. To bi bilo sjajno. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk.

Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama se nalazi dugo očekivani Zakon o sportu, trenutni datira još iz 2006. godine, godinama je dopunjavan i mijenjan i upravo zbog učestalih promjena, naročito zbog potrebe potrebe za što kvalitetnijem uređenjem sustava u sportu naravno i izazovima koji su definirani kroz Nacionalni program športa 2019.-2026. pristupilo se izradi ovog dugo očekivanog zakona. Novim zakonom se rješavaju problemi koji su naravno uočeni i kroz postojeći zakon. Donošenjem ovog zakona realizirat će se čak 41 mjera definirana kroz Nacionalni program športa. Financiranje, kategorizacija, skrb o sportašima i trenerima, usklađivanje i obrazovanje trenera s potrebama sporta, pristupačnija i učinkovitija sportska infrastruktura i naravno još puno toga. Kad je u pitanju kategorizacija nju će provoditi krovna sportska udruženja, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski savez gluhih za sportove iz svoje nadležnosti uz kriterije koje se tiču istih. Tu su naravno masovnost sporta u RH, zastupljenost u svijetu i Europi, udio djece i mladih u pojedinom sportu. Kad su u pitanju prava sportaša i trenera ono što svi pozdravljaju je plaćanje doprinosa vrhunskim sportašima prve kategorije uz naravno postavljen imovinski cenzus. Novim zakonom će biti regulirano dodjeljivanje nacionalne stipendije vrhunskim sportašima prve, druge i treće kategorije. Trenerima nakon 55 godine života osvajačima olimpijskih, paraolimpijskih medalja gluhih to pravo dosada do imali samo sportaši. Kad su u pitanju kadrovi i licenciranje to je novim zakonom taksativno navedeno i opisano. Definiraju se i stručne osobe i treneri. Treneri se dijele na 5 razina od kojih su četvrta i peta visokoškolska razina. Uvodi se sustav licenciranja s ciljem poticanja na stručno usavršavanje i stvarne potrebe u sportu. Što se financiranja tiče novitet je čl. 74. koji osigurava financiranje iz državnog proračuna za županijske sportske zajednice koje će imati isključivu namjenu poboljšanja materijalnih uvjet programa za djecu i mlade. Lokalne zajednice su dužne i obvezuju se na donošenje pravilnika i kriterija za iste. Ono što je danas ovdje u sabornici, ali i u e-savjetovanju izazvalo dosta komentara su zdravstveni pregledi sportaša i sigurnost na natjecanju. Važećim zakonom obvezni zdravstveni pregledi za sve sportove su bili svakih 6 mjeseci, a novim zakonom je definiran najduži rok od 24 mjeseca samo s ciljem, čuli smo u uvodnom izlaganju od ministrice, jer će se pravilnikom urediti ti rokovi ovisno o sportu. Slažem se da sve kategorije u sportu ne trebaju iste periode za liječničke preglede, ali ono što većinu nas danas ovdje kao roditelje, možda i sportaše čini nam se jako bitno je čim prije i jasnije postaviti ta pravila tko će provoditi liječničke preglede i koji je naravno maksimalan rok za koju sportsku djelatnost, a ja sam sigurna da će tu struka dati svoj veliki doprinos jel oni su upravo ti koji će i koji bi to trebali odrediti. pravilnikom je predviđen samo minimum liječničke skrbi, a naravno da će, da će svaka, svaki sportska djelatnost imati period period za zdravstvene preglede koji su naravno primjereni jel kao što su danas mnogi rekli nije jednako baviti se šahom ili naravno rukometom i nogometom. Nažalost svjedoci smo vrlo čestih tragičnih situacija kad su u pitanju sportaši i naravno da niko od nas ne želi to gledati i bilo bi naravno primjereno što prije to regulirati i riješiti. Ono što su novine, a to je da se uvodi oblik obrta kao bavljenja sportske djelatnosti s ciljem poticanja samozapošljavanja. Novim zakonom se rješava dugogodišnji problem, a tiče se obavljanja sportskih djelatnosti povezanih sa sportom od strane fizičkih osoba. Obrtnička komora je vidjeli smo dala i pozdravila mogućnost bavljenja sportskim poduzetništvom i samozapošljavanjem u e-savjetovanju. Mogli smo u savjetovanju, ali i u izvješću ministrice čuti da su u izradu ovog zakona, da je u izradu ovog zakona bilo uključeno više dionika, pa ću evo ja samo neke spomenuti. Svjesni da je svako dijete, svako treće dijete pretilo, pa je što veće uključivanje djece u sport u interesu cijeloga društva, zajednice i svih nas, djeca su izložena sjedalačkom načinu života, stoga je na svima nama odgovornost poticati ih na uključivanje u sportske aktivnosti gdje se uključila pravobraniteljica za djecu, uključila se i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova koja je naravno za poštivanje načela spolne zastupljenosti pri imenovanju u članove, u Nacionalno vijeće za sport, naravno i u sva ona upravna tijela. Tu su i kriteriji za vrednovanje rada krovnih sportskih udruženja i saveza, trebala bi biti zastupljenost naravno spolova. I ono što je po meni najbitnije, propisivanje zabrane obavljanja stručnih poslova u sportu osobama koje su pravomoćno osuđene za neka od kaznenih djela… **Reiner, Željko (HDZ)** Molim vas, molim vas, ajmo se zaustaviti, jako ste premašili vrijeme i nije u redu. ova stavka tj. članak koji je usvojen na primjedbu Hrvatske obrtničke komore i upravo uvođenje tog obrta i vezano za poticanje samog poduzetništva jer znamo da u zadnjih nekoliko godina se dosta razvilo upravo i škola i skijanja, treniranja, različiti oblici kondicijskih treninga, oni su dosada imali opću ili raditi preko udruge ili eventualno otvoriti tvrtku što znamo da je skupo i dosta komplicirano za ovakav jednostavni oblik pružanja usluge, tako da moramo pohvaliti ministarstvo da je prepoznalo taj trenutak da će se moći otvoriti obrt ne samo da bi se olakšalo upravo tim sportskim djelatnostima njihove aktivnosti nego znamo da i dosta toga

komora pozdravila donošenje ovoga Zakona o sportu jel se s njim rješava dugogodišnji problem, a tiče se obavljanja sportske djelatnosti i svih onih djelatnosti povezanih sa sportom i fizičkim osobama što naravno otvara mogućnost samozapošljavanja mladih i naravno sportskog poduzetništva. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice, dobar dio odredbi zakona odnosi se na financiranje javnih potreba u sportu i značajna novina je da se uvodi mogućnost direktnog sufinanciranja županijskih i sportskih zajednica za pomoć klubovima i to za stručni rad i opremu za djecu i mlade do 18.g.. Ovo su svakako značajne izmjene, tu se misli na ona sredstva koja se uprihode od igara na sreću i dobro je da ona budu namjenski utrošena za djecu i mlade i svakako očekujem da će to i produžiti ostanak djece i naročito mladih u sportu jer djeca kad krenu u osnovnu školu često idu u sport, mijenjaju klubove, interese i kad dođu do nekih 12-14.g. naročito polaskom u srednju školu taj interes pomalo jenjava i mislim da je sad bitno usmjeriti tu djecu koja su u tom nekom prelaznom razdoblju da što duže ostanu u sportu, da ostanu u klubovima i da aktivno provode svoje vrijeme i da ih tu upravo te, s tim sredstvima za, namjenskim sredstvima treba poduprijeti. hvala lijepo, evo vi ste u biti dosta toga kroz samu repliku rekli, pomoć središnje države u lokalnu zajednicu i uključivanje je vrlo bitno da bismo zadržali što što više mladih u sportu jel već sam napomenula da nam je svako treće dijete pretilo i naravno da je to problem svih nas iz zajednice. Tu se lokalne, jedinice lokalne zajednice uključuju samo u donošenje pravilnika i naravno

jedna od njih je svakako veća prava sportaša i trenera, naglasili ste da se to odnosi vezano i za plaćanje doprinosa, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ali isto tako i osiguranje nacionalne stipendije za vrhunske sportaše 1., 2. i 3. kategorije. Zašto je to bitno? I sami dolazite iz Brodsko-posavske županije i svjesni ste da sportaši istih kategorija dobivaju različite iznose stipendija ovisno od mogućnosti određene jedinice lokalne samouprave što je dovodilo do toga da onda ti mladi sportaši odlaze u veće gradove, veće sredine kako bi imali i više stipendije. Ovime će se dakle taj dio smanjiti na neki način će upravo i u Brodsko-posavskoj županiji, ali i u drugim slavonskim županijama omogućiti da ti mladi sportaši mogu ostati u svojim sredinama i boriti se za svoje sredine, a ne ići, recimo, u Zagreb. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo. Da. Uvaženi kolega, ovime Prijedlogom zakona će se smanjiti odlazak sportaša iz naših, posebice siromašnijih lokalnih sredina, novim Zakonom se uvodi i plaćanje doprinosa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vrhunskim sportašima 1. kategorije, naravno uz poštivanje imovinskog cenzusa. Zatim, uvodi se nacionalna stipendija za vrhunske sportaše 1., 2. i 3. kategorije, naravno da ne isključuje i lokalne jedinice u svojoj mogućnosti da i dalje nastave financirati i sufinancirati i potpomagati potpomagati vrhunski sport i vrhunske sportaše, a ja evo, ja kako dolazim iz Brodsko-posavske županije, mi se imamo doista čime pohvaliti. Imamo ih nekoliko pa evo, da ne bih nekog zaboravila, neću ih imenovati sada za ovom govornicom. **Reiner, Željko Hvala lijepa poštovana kolegice. Naveli ste da je ustvari ovaj Zakon u više aspekata uvodi novine koje će zaista doprinijeti napretku razvoju sporta, posebno uključivanju djece i mladih u što ranijoj dobi u sportske aktivnosti. Mislim da je to značajno jer upravo tada se razvija interes i ljubav prema sportu i svakako na toj masovnosti treba sve više raditi. Ono što bih ja napomenula da mi se čini bez obzira na ovo sve i na ove sve napore, da će još uvijek u onim manjim sredinama ostati problem gdje je manje djece zainteresirano, pogotovo za neke sportove i onda taj pojedinačni interes nekog djeteta jednostavno, nema plodno tlo, nema se gdje razvijati i tu ostaje sve onda na roditelju, da li ima mogućnosti voziti ga u neku veću sredinu, itd., mislim da moramo naći načina kako i tim malim sredinama, pogotovo onima koji su

Rekli ste i prepoznali ste u biti probleme malih sredina gdje je to zaista problematičnije i gdje nema dovoljan broj djece i gdje su u biti roditelji osuđeni voziti djecu ne znam, na 50-ak km ili 20-ak km u neko gradsko sjedište koje je, naravno, veće i razvijenije da bi djeca bila uključena u neke od sportskih aktivnosti.

ali evo, tu su neki lokalni čelnici koji dosta dobro balansiraju i koji uvijek u svom proračunu nađu sredstva i za financiranje tih manjih sportskih aktivnosti. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolegice Maksimčuk, maloprije smo dosta toga čuli od naših kolegica zastupnica oporbenih koji se zalažu da žene i što više se potiče na aktivnost u sportu, za što bolji položaj žena u sportu, i to kako kažu, ne samo zato što je to obveza nametnuta izvana. Sigurna sam da i vi kao i ja, kao i sve mi zastupnice u Klubu HDZ-a, a i naša ministrica želimo da se žene što bolje pozicioniraju u športu i da ženski sportovi prilikom kategorizacije budu što bolji i dobiju što bolji bolji položaj, a time i bolje i kvalitetnije financiranje. što više nas žena evo i danas, sudjelovanjem u ovoj raspravi može potaknuti žene na uključivanje, ne samo bavljenje sportom nego i ona neka, upravljačke funkcije, a to je dobro regulirano i ja mislim ovim Prijedlogom zakona gdje se i pravobraniteljica uključila i pohvalila donošenje ovog Zakona. Vidim da tu postoji načelo spolne zastupljenosti pri imenovanju članova u sva upravna tijela. Naravno, kriteriji za vrednovanje rada sportskih udruženja i saveza, bit će naravno, vrednovanje i kroz zastupljenosti jednog i drugog spola i ono što je po meni najbitnije u ovom Zakonu, a nismo ga se dovoljno dotaknuli je zabrana sudjelovanja i obavljanja poslova u sportu onim osobama koje su pravomoćno osuđene za neke od djela protiv načela iskorištavanja djeteta odnosno zlostavljanja djece. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će govoriti poštovana zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite.

Hvala lijepa potpredsjedniče HS-a, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o sportu, evo, dugo smo ga čekali, dočekali smo ga i znamo da ta parcijalna rješenja koja su se radila kroz izmjene i dopune, obično su rješavala jedan problem, a stvarala dodatna dva ili tri i kao što sam rekla već danas, mislim da je Zakon dobro adresirao probleme koje imamo. Kakvo će biti rješenje tih problema ponajviše ovisi o tome hoće li se svi podzakonski akti donijeti sukladno propisanim rokovima i hoće li se onda sve to skupa primijeniti na način kako je to zakonodavac zamislio. Dosta ambiciozno, moram priznati. Na više razina ste djelovali i moglo bi se sad, koliko meni će stati ovdje u ovih 5 minuta, ovaj, moglo bi se o ovom Zakonu dosta raspravljati, drago mi je da je i kod kolega popriličan interes, ali evo, ja ću krenuti od čl. 1 st. 3 gdje kaže da sport mora biti svima dostupan i tu već znamo da to nije tako. Evo, dosta kolega je govorilo o tome da imamo nedostatak kad je u pitanju infrastruktura, velika većina naših škola još uvijek nema sportske dvorane. Evo ja srećom dolazim iz Osječko-baranjske županije u našoj županiji sve škole imaju sportske dvorane, nešto je tu malo i do tih lokalnih, regionalnih čelnika koji također moraju biti aktivniji u privlačenju i financiranju i korištenju sredstava iz fondova EU. No možda nismo toliko govorili o jednom drugom nedostatku koji je isto izuzetno važan, a to su kadrovi, znači stručni kadrovi u sportu, treneri, profesori tjelesnog odgoja. Mi imamo tri Kineziološka fakulteta, evo od prije dvije godine i u Osijeku ga imamo, ali još uvijek ne samo u ruralnim sredinama nego isto tako čak i u Zagrebu nemamo dovoljno stručnih kadrova, nemamo dovoljno trenera poglavito za sportove koji su možda nije to nogomet, nije to rukomet, ali recimo umjetničko klizanje i neki drugi sportovi koji nisu toliko zastupljeni, a gdje smo, gdje nemamo dovoljno kvalitetnih kadrova. I to je nešto gdje moramo uistinu poraditi kako bi ovdje je u ovom prijedlogu zakona dosta toga rečeno vezano i za licenciranje i sve, ali možda bi trebali biti aktivniji zajedno i sa HOO kao krovnom organizacijom u našem sportu kako bi se educiranje, licenciranje trenera poboljšalo, osiguralo možda i neko financiranje jer evo tu dolazim i do tog trećeg vrlo bitnog segmenta, a to je financiranje u sportu. Ovdje se nešto spušta i na lokalnu razinu, na regionalnu razinu to je dobro jer je namijenjeno isključivo za djecu do 18 godina što je izuzetno važno da nam se djeca vrate na sportske terene. Tek svako četvrto dijete koje je u osnovnoj ili srednjoj školi je član nekog sportskog kluba što definitivno nije dovoljno i na tome moramo svi zajedno poraditi pa da barem svako drugo dijete bude član nekog sportskog kluba. I ja evo apeliram i da se nastavi raditi na tome da uredimo sport i sve vezano za sport na način kako će to biti najbolje, a svi znamo da Zakon o sportu nije jedini zakon, tu je i Zakon o udrugama koji je izuzetno važan, sportske udruge su najbrojnije udruge, a tu su nam one pomiješane i sa kulturno umjetničkim društvima, političkim strankama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i kad neki sporovi završe na upravnim sudovima onda upravni sudovi uglavnom se vode Zakonom o udrugama, a ne zakonom o sportu tako da i kod funkcioniranja saveza i krovnih i sportskih organizacija na različitim nivoima imamo poprilično problema u raznim savezima baš zbog toga što Zakon o udrugama sportske udruge ne prepoznaje u njihovoj specifičnosti i u onim nekakvim elementima koji njih razlikuju od svih ovih drugih udruga koje sam ja nabrojala. Pa evo čisto i apeliram na nadležno ministarstvo da to nekako međusektorski pokuša ipak riješiti na način da se u Zakon o udrugama jedan dio odvoji o posveti sportskim udrugama koje su definitivno najbrojnije i koje zaslužuju da im se posveti jedan dio poseban kako u savezima ne bi imali ove probleme koje imamo sada. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Kolegice Vučemilović obratila sam vam se s replikom jer vi dobro razumijete ovu ekonomsku stranu, ekonomsku problematiku, a svoju repliku bi sažela u poruku, super bi bilo da imamo svako dijete kao član nekog spotskog kluba, ali bi isto tako bilo super da imamo manje političara u sportskim klubovima. Naime, sport se financira putem javnih programa u području sporta koje donosi čelnik tijela, recimo ministrica sporta za državnu razinu, sportski savezi krovno udruženje mogu davati svoje prijedloge. Iskustvo pokazuje da bolje prolaze oni savezi i druga krovna udruženja koja imaju svoje članove blizu koja raspodjeljuje sredstva ili propisuje kriterije i to je jedan institucionalizirani sukob interesa kojeg nismo uspjeli riješiti na ispravan način do današnjih dana, a govori u prilog tome da je nadalje jedan od problema koji nije riješen ovim zakonom politizacija sporta. Hvala. suverenisti)** Hvala kolegice Orešković. Kako kaže naš narod, tko je bliže vatri taj se bolje grije jel, ali mislim da možda čak i veći problem je na toj nekakvoj lokalnoj razini. Mi imamo preko 500 jedinica lokalne samouprave i meni se čini da ovo zakonsko rješenje će tu malo uvesti reda. Evo ono što smo mi imali do sada pa gdje je to često išlo po afinitetima čelnika jedinice lokalne samouprave, po babi, po stričevima, kumovima itd. i ono eto moj mali baš igra nogomet pa ćemo nogometnom klubu ili moj voli tenis ipak se tu ovim prijedlogom zakona uvodi reda i evo ja to uistinu podržavam i mislim da je to dobro. Trebalo bi biti puno transparentnije i trebalo bi ipak biti mjerljivije i onda na taj način bi anulirali i ovo o čemu ste vi govorili, znači to nekakvo politikantstvo i politiku u sportu kako ste vi to naveli. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, nemate više replika. Gospodin Borić pojedinačna rasprava.

današnja rasprava pokazuje da smo uspjeli naći neko suglasje čak i na ovom nivou politike, kakogod da je promatramo s obzirom da na mnogim drugim pitanjima toga ipak nema ili se puno teže događa. Tako da ovo što ste nam dali kao prijedlog zakona da raspravimo možemo ocijeniti vrlo pozitivnim jer zaista je sport osim ajmo reći djelatnosti ili nešto što volimo izaziva emociju i teško da bi mogli naći u društvu događaj koji izaziva više emocija od samog sporta ili nekog dnevnog događaja bilo da se radi o nekim utakmicama gdje se onda konfrontiraju ili sukobljavaju mišljenja onih koji su za ili protiv nekog kluba, navijaju za ili protiv nekog kluba, a onda kada se pojavi nacionalna vrsta u svim sportovima mislim da tu postoji jedno suglasje svih tih koji se onda i na tim drugim sportovima, ajmo reći i unutar tih drugih sportova konfrontiraju iz nekih svojih razloga. Mislim da je to dobro i da je dobro da i politika koliko je to moguće u ovom zakonu pronašla razloge zašto ga treba podržati od svih strana. Da li govorimo o mladima i dostupnosti sporta u tim kategorijama, starijima ili najstarijim našim sportašima koji se bave rekreativno sportom, onima koji se bave amaterski ili profesionalno mislim da je konačno došlo do toga da sport doživljavamo zaista kao jednu važnu djelatnost koje ima svoje utemeljenje i u ustavu i koja treba još uvijek itekakvu pomoć države. Mi koji dolazimo iz manjih sredina znamo što nam znači svaki sportski objekt, neke čak i ne trebamo graditi postoje nam kao resurs, a ne znamo ih koristiti kao što je more ili kao što je nekakvo jezero, rijeka ili šta ja znam imamo gotov poligon, ali onda zbog drugih nedostataka ili ljudi koji su izgubili ili mogućnost da se angažiraju više nema onaj dragovoljnosti koja je nekada postojala zato jer sve ide u neku komercijalizaciji i svi žele nešto i dobiti od toga s čime se bave da imamo situacije da imamo i poligone, ali nemamo onda ljudi ili djece koja se žele baviti sportom. I dobro je da ovaj zakon kao okvir koji će se proširiti kroz dosta podzakonskih akata konačno riješi one osnove koje nam trebaju u sportu, a to je od toga koji su zadaci svih krovnih organizacija kako uopće taj sport doživljavamo od svih sastavnica samog sporta, pa do toga što nas možda političare najviše interesira to je sportska infrastruktura, građenje itd. jer svi na neki način iza sebe kad smo pogotovo na lokalnoj razini želimo ostaviti određene tragove u smislu infrastrukture i to se događalo u ovih proteklih 30-ak godina. Sigurno mogu reći da smo kao država napredovali u izgradnji sportske infrastrukture pogotovo u dvoranama, dvoranskim sportovima tj. tim objektima i da to u Hrvatskoj jest na jednoj primjerenoj razini, još uvijek to iziskuje i određena sredstva državnog proračuna, ali imamo prostore s kojima možemo organizirati najbolje, najveće manifestacije svjetskog karaktera, europskog i mislim da smo to u ovih zadnjih 20-ak godina itekako i pokazali. Pokušala se malo danas razviti rasprava o nekom stadionu kojeg treba izgraditi i to razumijemo, samo ja osobno ne razumijem jednu dvojbu koja se ovdje stavila zašto država želi nešto graditi ako to gradite treba vas kako je neko napisao, sve pohapsiti zato jer ćete otvoriti mogućnost da se izgradi nešto, a s druge strane imamo mogućnost za drugu tvrdnju zašto država ne gradi tj. zašto država ne pomaže sportu u dovoljnoj mjeri. Znači to jedno s drugim baš i ne ide. I ja pozdravljam ovu mogućnost da je država otvorila prostor mogućnost. Hoće se to desiti, neće sigurno da ne ovisi samo o vladi ili ovoj vladi ili nekoj drugoj vladi nego jednostavno o mogućnost koju do sada nismo imali na ovakav način sročeno i napisano. Uvijek su to bile nekakve odluke same vlade kada govorimo ne znam o izgradnji sportskih dvorana kada smo ih gradili itd. i to sada ne treba prepustiti u prostor politikantstvu. Zaista ako želimo, a valjda vidimo da svi nešto hoćemo postoje mogućnosti i treba tu naći najbolje rješenje. Svi koji su protiv neka to jasno i glasno izgovore jer u nekom trenutku kad taj negdje dođe na takav recimo jedan stadion onda je vrlo nezadovoljan, a gdje smo mi to ili tako dalje, znači kad nam prorade navijačke strasti onda nam sve treba, kad nam

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. U svojoj raspravi spomenuli ste da se zaista pogotovo na lokalnim razinama nastoji što više napraviti u infrastrukturi u sportskoj infrastrukturi, ali da su svakako bitni i ljudi i ljudi jer možemo imati infrastrukturu ako u njoj nitko ne boravi onda je to promašena investicija. Tko da je bitno da imamo i mlade zainteresirane za bavljenje sportom, ali isto tako i kadrove koji će se baviti sa njima odnosno trenirati ih, a to su treneri. I ja zato mislim da je vrlo važno što je ovim zakonom riješeno pitanje osiguravanja radno pravnog statusa trenerima što je do sad bio priličan problem. I mislim da svim ovim stvarima koje su u zakonu napravljene kao pomak na bolje će se sigurno doći do toga da ćemo imati i više trenera trenera i ljudi koji će se baviti odgojem mladih u sportu …/Upadica Radin: Hvala./… ali isto tako mislim da je značajna ova mogućnost sufinanciranja u komunalnu odnosno sportsku infrastrukturu. **Radin, Furio Hvala lijepo. Slažem se s vama, mislim da je ovaj zakon otvorio to pitanje kako treba i kažem često smo imali i resurs i korisnike moguće korisnike itd., ali fali ono što je nekada bilo dragovoljno pojavljivali su se ljudi koji su iz svog nekog afiniteta prema određenom sportu silno trudili da tu djecu nešto nauče da s njima idu na natjecanja i da to na neki način funkcionira i tu je bilo zadovoljstva. Međutim, kako je vrijeme odmicalo sve manje je bilo takvih ljudi, ima njih i danas, ali jednostavno se konačno treba riješiti i to pitanje trenera da bi onda korisnici uz dobru sportsku infrastrukturu mogli isporučiti rezultate posebno kažem u malim sredinama, ruralnim, pasivnim kako mi to kažemo jer tamo je to vrlo teško. I zaista prolaze nekada i mjeseci i godine da djeca jednostavno nemaju pristup sportu, a onda tu puno ovisi i o lokalnim čelnicima koji jednostavno imaju ili nemaju afinitet prema toj djelatnosti tj. prema sportu. Neki koji imaju više, više ulažu i više ugrade, neki koji nemaju jednostavno propuste bave se sasvim drugima

stvar prioriteta ono čime se moramo voditi. Ako mi nemamo Hrvatski olimpijski centar, pa nam vrhunski sportaši odlaze na pripreme van, ako nemamo školske dvorane onda mislim da su to definitivno prioriteti o kojima treba voditi računa. Nemojte zaboraviti da sva istraživanja pokazuju kako je 65% našeg odraslog stanovništva ima problem sa pretilošću, 35% djece u dobi od 8 godina ima problem sa pretilošću. Znači to su nama problemi gdje se mi trebamo fokusirati i na neki način pomoći u rješavanju jer to za sobom nosi i opterećenje za zdravstveni sustav, a sport je upravo ono gdje se može preventivno djelovati kako bi se te brojke smanjile. Hvala. Ja vjerujem da će ova mreža pokazati sportskih građevina s čime Hrvatska zaista raspolaže i da to imamo na jednom mjestu da prestanemo govoriti da li imamo dovoljno ili nedovoljno i gdje bi još nečega trebalo biti. Ja mislim da ovih 30 godina na lokalnoj razini zaista uloženo puno napora da gotovo svaka i najmanja općina ima određenu sportsku infrastrukturu i objekte. Bilo je neriješeno pitanje financiranja to je uvijek problem. Nije ni ovdje savršeno riješeno ali nadam se da ćemo kroz ovaj model ipak doći do određenih pravednih rješenja koji će omogućiti nesmetano i normalno funkcioniranje tj. tog sporta na lokalnoj razini. I zato je ovaj po meni zakon dobro prihvaćen od svih političara, a vjerujem da će i na lokalnoj razini, a vjerujem i na županijskog razini to biti isto tako i da ćemo uz ove novce koje su 100% veći od onoga što smo krenuli 2016. zasigurno u budućnosti vjerojatno i biti puno veći nego što je

Nema ga, gubi pravo. Gospodina, gospodin Nikša Vukas.

uz dužno poštovanje ministrici vi ste osoba koja mora iznijeti najveći teret po meni operativno ovog Zakona za spor. I da li država želi sport ili ne želi ja sam za to da čak sport ima svoje ministarstvo, da se to ne utopi u turizmu jer smatram makar smo turistička zemlja da ne može jedna osoba vodit kvalitetno i turizam i i sport. Ja vas ministrice više nekako vežem za turizam nego za sport, to je moje osobno nemam ništa protiv toga, ali mi se moramo to odrediti da li mi želimo u Hrvatskoj sport ili ga ne želimo. Jel ovaj zakon, jel se poboljšava? Je i to treba reći da su se tu neki okviri stvarno napravili i nije problem nešto pohvaliti kad ide prema boljemu, ali šta će spasiti naš sport jedino ga može spasiti financiranje. Ako nemamo financiranje u sportu mi nemamo sporta. Kad bi sad gledali koji su najbitniji problemi koji muče klubove, koji muče saveze to je novac. To je jedino što u sportu momentalno nedostaje. Infrastruktura nedostaje desetljećima, neću reći godinama nego desetljećima i pitanje je kad će država doći u mogućnost da tu sportsku infrastrukturu i onu koju imamo na neki način prilagodi uvjetima 21. stoljeća, a ne da se gradi nešto novo jer kad bi se dubinski zadubili i vidjeli gdje stvarno naša djeca treniraju i na kojim mjestima ja prvi moga sina bi povukao sa tog sporta na koji ide isključivo sad kažem na Zagrebački velesajam, to tamo niti ima uvjeta ali ne mogu malome sad reći da ne ide na sport. I to su problemi koji nekako ostaju pod tepihom. Ono što bih želio apostrofirati, treneri, pa mi trenere moramo platiti. Sramota me je reći koliko u jednom športskom savezu trener koji radi sa mladim generacijama, koji, koji te mlade generacije nosi na svojim leđima da bi oni došli u priliku sutra da budu kvalitetni sportaši, pa sram me reći koliku plaću taj trener ima. Pa male su to plaće, pa ja se tim trenerima divim, ovim putem svima zahvaljujem, pa to je entuzijazam, to je volonterizam. To je samo neka naknada, to nije plaća. I ako to ne osvijestimo da mi moramo ljude kvalitetno platiti, pa što nam se dogodilo u turizmu, pa da sad konobari i kuhari i ta ekipa koja, koja nam nedostaje više se ne pita koliko treba novaca da im se plati. Ajmo to napraviti i u sportu, ajmo platiti naše legende, naše sportaše da ne idu po Saudijskoj Arabiji, po Kataru, po nemogućim uvjetima bez ikakvih prava, ajmo ih vratiti u našu zemlju i platiti ih da, da treniraju naše klince i da stvaraju nove generacije. Pa nema, kad pogledate ako mi ne napravimo, ako se ne uključi Ministarstvo financija, ma ako se na koncu konca uz dužno poštovanje ministrici premijer ne uključi i ako se ne kaže da se treba napraviti klima i mogućnost poduzetnicima da ulažu u sport kroz porez na dobit da se oslobode tih nekakvih jel to 20%, jel to 10, jel to 30% od poreza na dobit da poduzetnici mogu ulagati u sport, ma nema sporta. Pa ljudi vi morate biti svjesni razgovarate sa ljudima koji vode klubove koji pod navodne znake, neki ljudi mislu da nemaju problema, pa oni su na rubu egzistencije, pa ne mogu funkcionirati. Pa pogledajte naše, naše kolektivne sportove, svaka čast našim vaterpolistima koji su sad napravili iskorak, pa mi ako ovako nastavimo sa sportom na iduće Olimpijske igre moći ćemo uzeti Cessnu, neće, neće nam trebati veći avioni. Pa pogledajte šta je sa kolektivnim sportovima, pogledajte šta nam je sa atletikom, pogledajte što nam je sa gimnastikom. Pustimo nogomet, nogomet je biznis. Ili treba stadion? Pa treba stadion. Jel treba obnovit Banovinu? Pa treba ju obnovit. Ne treba to vezivat jedno za drugo. Treba stadion i treba obnovit. To je posao izvršne vlasti. Ali treba sportu, treba novac. I prije svega fokusirajmo se na trenere. Platimo te ljude, omogućimo im uvjete, napravimo od njih da budu gospoda, a ne da budu neki koji iz dana u dan idu na posao samo zato što im je drago te mlade generacije trenirat, a ne zato što će zaslužit neku adekvatnu plaću. I što kaže kolega Miletić oće li mojim klubovima u županiji s ovim Zakonom o sportu biti bolje, neće. Sigurno neće biti bolje. Jel je zakon bolji, je li kvalitetniji, je li se ide unaprijed, jel se stavio neki okvir vezano i za trenere, vezano i za te stipendije, pa trebalo je 10 godina da koliko da se naknada za izvrsnost napravi usklađenje za istu medalju je bila razlika u toj, u toj naknadi po par tisuća kuna. Zadnji zakon 2006., pa to je sam dokaz je li mi nešto želimo nešto napraviti u sportu ili ne želimo. Nije ova stvar nikakvog populizma ni lova nekih političkih poena, pa ajmo napravit da stvarno uložimo u sport i da se klubovi mogu financirati. **Radin, Hvala lijepa. Kolega Vukas, i slažem se i ne slažem se s većinom što ste rekli, ali ovaj dio oko financiranja mislim da je jasno već u nekim podacima i raspravama koje su danas bile. Znači 2016. govorimo o nekih 200 milijuna pomoći izravne pomoći hrvatskim sportašima, bez da govorimo o infrastrukturi. Infrastruktura je u jednom trenutku stala u 20212.-2015. nije bilo ničega, konačno se konačno nešto gradi, koriste se sredstva pomoći iz europskih fondova, ona nisu velika 7,5 milijuna kuna pa barem nešto ako govorimo o nekim objektima, koristi se pomoć ministarstva, javljaju se lokalne samouprave. Ali ne možemo to sve staviti u ono i reći svi smo mi jedan, nije tu baš … ovdje je ipak neko povećanje od 100% u odnosu na što smo imali, a ovaj zakon omogućava da to bude i više od ovoga što imamo trenutačno jasno uvodi pravila tko bi se trebao financirati s tim sredstvima kojima pomože država pa preko županije, županijskih saveza do lokalne razine. I zato je dobro da ovo podržimo svi i da govorimo onako kako je. Ako je negdje bilo nekih grešaka ajmo reć pa tu smo malo pogriješili nismo dovoljno akceptirali sport, dapače bilo je sasvim nešto drugo. Ja se s vama u ničemu ne slažem, vi ste se sa mnom u nečemu, ma nije to sad stvar jel se mi slažemo ili se ne slažemo, ja nisam rekao da taj zakon, da taj prijedlog nije napravio veliki iskorak, ali novaca nema. uvijek se priča mi smo dali toliko i toliko milijuna, kad bi vi išli to sve razdijeliti kad bi sad rekli konkretno za jedan rukometni, košarkaški, vaterpolski klub koliko je on dobio novaca pa bi se zaprepastili koje su to male cifre. A uđite samo u te klubove oni moraju imati od malih uzrasta jednu, drugu, treću, četvrtu kategoriju pa ta putovanja pa to je praktički nemoguće. Ja se divim tim ljudima koji žele biti ti predsjednici klubova koji žele biti direktori koji želi to nositi, pa to je prosjački posao. A da ne kažem da ujutro ti dijete ide na izlet u školi licenciranim autobusom, a kad ide na sport u kombiju koji možda nema niti minimalne tehničke uvjete da može bit na cesti. I šta ćemo mi kao roditelji reć, nemoj trenirat zato što nemamo uvjeta da djeca budu u školi tretirana na sportu kao i u školi.

Poštovana ministrice, drago mi je da ste se vratili u sabornici jel moram reći da se ponavljamo da je sport vrlo bitan, međutim ja ću reć neke stvari s kojima se ne mogu nikada složiti. Govorite od 10 realizaciji prema županijama, to je čista centralizacija i politizacija sporta i ovisnost lokalnih samouprava spram županija. To neću nikad prihvatiti. Bolje prema programima i projektima ili prema lokalnim samoupravama i njihovim iskazanim interesima dijeliti ta sredstva prema razvijenosti i potrebama u sportu. Ovako je to čisto, ono što je do sad županija radila da lokalne samouprave bude ovisne o županijskim čelnicima, a to je nešto najgore što se događa što se događa u Hrvatskoj. Ovisnost lokalnih samouprava od projekta do projekta i nemojte to radit u sportu. Ja mogu reći bezbroj primjera, a poglavito iz vaše rasprave i odgovora na moju repliku di ste rekli a će država proglasiti značajne objekte tj. od nacionalnog interesa sportske gdje će reprezentacija igrati. Ja sam spomenuo i evo ja mogu reći za svoj Sinj koji ima 25.000 stanovnika gdje je vezan za Cetinski kraj. Mi imamo hipodrom recimo konjički sport najlipši u Hrvatskoj, vrlo se teško s time baviti i tu grad ulaže, grad samo 40 klubova ima sportska zajednica, udruga 40, evo znade tu državni tajnik ragbi jedan najbolji u državi, četri nogometna kluba, košarkaški klub, sportski tereni. Ne samo da ulažemo u 10% proračuna, mi kao lokalna samouprava jel o nama ovise o nekim sportovima gimnastika, rukomet, rukometašice, ženski sportovi odbojka koji u Sinju ovise i lokalne samouprave, zapamtite, a Cetinska krajina je veća po broju stanovnika od Ličko-senjske županije. Spomenuo sam maloprije bazen koji je napravljen koji je napravljen '53.g. prvi u Jugoslaviji olimpijskih dimenzija kopan ručno, ručno su ga ljudi iskopali. Grad Sinj je sad postao vlasnik, kupili smo taj bazen, međutim mi ga moramo prilagodit da bude cijelu godinu. Tako ćemo imat vidjet ćete ovdje je reprezentativac bivši u vaterpolu da ćemo imati puno iz toga kraja reprezentativaca to genetika govori. Imamo košarkaški klubovi, međutim to je ogroman iznos lokalne samouprave plus održavanje sportskih terena. Ne održaje to meni županija, mi smo posebnu tvrtku otvorili za održavanje sportskih terena koju također mi financiramo taj rad, mi grad, tj. građani. To su ogromni iznosi. I sad dat taj novac županiji da ovisi gradonačelnik o volji župana, o jednoj tvorevini faraonskoj, žao mi je šta otišao fer maršal BAćo g. Ante Bačić znači moremo bit mirni kad smo u sabornici jel je on to pitanje postavio kroz repliku kolegi. Znači mi ovdje moramo govoriti o sportu i decentralizaciji pravoj, a ne možete vi ministrice reći samo je u Zagrebu od nacionalnog interesa stadion. Zašto nije bazen u Sinju od nacionalnog interesa, zašto stotine tisuća ljudi tih ne bi imali bazen natkriven ako ga je Grad Sinj kupio i postao vlasnik, izdvojio? Zašto to nije od nacionalnog interesa, zašto tu ne more igrat reprezentacija? Zašto mi ne bi natkrili taj bazen? Zašto ta djeca ne bi imala tu mogućnost s toga područja i biti u reprezentaciji, ali da imaju mogućnosti zbog zdravlja djeca i ljudi sav taj narod ima mogućnost cijelu godinu i grad je spreman tu sudjelovati. Ulažemo u sportske terene, evo vi ste spomenuli 400.000 da smo mi po programu, ali mi smo zatražili kroz program smo dobili 400.000 od Ministarstva turizma, međutim Nogometni savez koliko je dao? Pogledajte koliko je nogometni savez dao, puno manje, Hajduk iznad svega je doli, znači iza Hajduka u Dalmaciji nema nikoga pa i u Hrvatskoj. Hajduk iznad svih, a drugi je sportski klub Nogometni klub Junak. Pogledajte način kako se taj županijski HNS ponaša, mi moramo sami sve financirat, imamo najviše djece u školama uredili smo trenerski sustav, ne plaća se na crno kao što se radilo, moga bi pričat o tome danima o ragbiju i razvoju ragbija na tome području, rukometašica, ženskih klubova, Košarkaškog kluba Alkar, ali ne možete reći samo ovdje u Zagrebu je nacionalni interes, kao što je bio interes nacionalni za one dvorane za svjetsko prvenstvo u rukometu, pa znate što smo dobili, nećemo još do devetog kolina vraćat te dugove, dugove, koja je uništila. Zašto to dijete ne bi u Zagori, u Lici, u Gorskom kotaru osjetilo u Slavoniji taj parket, taj bazen. Zašto? Samo Zagreb nacionalni interes. Zašto u Sinju ne može se igrati na bazenu reprezentacija. Evo ja pitam državnog tajnika i ministricu

zato jer sam sve svoje replike dao kolegama iz oporbe, a zaboravio sam jednu repliku za svog kolegu Bulja i ovom prilikom zamolit stvarno ministricu koja se ovdje pojavila nakon što je kritizirali da je otišla nakon sat i pol rasprave pa su joj kolege rekli da bi bilo da se vrati radi javnosti, pa se vratila, da kad je već Miro Bulj najbolji gradonačelnik u povijesti Sinja i cijele krajine dolje napravio bazen da se omogući, da ste natkrili, da stvarno vrhunske …/Upadica: Hvala lijepa vrijeme./… reprezentativce iz Sinja.

uvijek dobro došli. Od iduće godine od proljeća imat će najljepši stadion u RH i oni će imati gdje igrati. Što se toga tiče mi Slavonci smo vam evo riješili problem, ali ono što je poražavajuće, spominjali ste bazen u Sinju, poražavajuće je jedan podatak koji je iznijela pravobraniteljica za djecu, a to je da 80% djece dolje u Splitsko-dalmatinskoj županiji u ovoj ranoj dobi, to su ovi razredi od 1 do 4 osnovne škole ne zna plivati. Evo to je recimo problem s kojim se mi susrećemo. Znači vratiti djecu na sportske terene, obučiti ih i to je ključ svega i to je bit i ovog zakona ja se nadam. Hvala. **Radin, Pa to cijelo vrijeme i govorim da imamo obavezu da se djeca, da budu, zakonska je bila obaveza ne znam jel još do 8 razreda nauči da se omogući da mogu plivat. A eto mogu na tome bazenu gdje ovise o tome bazenu u krugu je 100.000 djece. Znači grad Sinj, provjerite sinjski bazen molim vas kad je otvoren, snimljena je serija o tome Čovik i po, serija, najstariji bazen olimpijskih dimenzija, ljudi su ga svojim rukama radili, kopali ga. I sad grad je Sinj bio …/Govornik se ne razumije./… mi smo ga kupili, mi smo vlasnici, pripremamo projektnu dokumentaciju. Ja samo kažem da je od nacionalnoga interesa. Ja mislim kao gradonačelnik grada Sinja i građani doli ovoga dijela da je to od nacionalnoga interesa za Hrvatsku.

da ulaganje u sport poglavito sve sportove vrlo bitno, međutim najveća je ovdje promašaj dati županiji je veća centralizacija neg šta je sad. To je najveća sramota i kontrola politička …/Upadica: Hvala./… svih sportova sportskih klubova općina i gradova. **Radin,

Čujte molim vas morat ću dijelit opomene, a i vama ću morat dijelit opomenu. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana ministrica sa suradnicima, drage kolegice zastupnice i zastupnici, evo drago mi je iznimno da je ovaj Zakon o sportu, Prijedlog Zakona o sportu izazvao dobre reakcije, burne možda reakcije, ali to je sport. Sport izaziva emocije, a takvi smo mi Hrvati. Predstavljen je Prijedlog Zakona o sportu s nizom noviteta za unapređenje sustava sporta, a neki od najznačajnijih noviteta su kategorizacija sportova postaje temelj za financiranje, uvodimo mrežu sportskih građevina, sufinanciranje županijskih sportskih zajednica putem kojih će se financirati sport na lokalnoj razini. Dakle, putem županijskih sportskih saveza jasno određenih kriterija sufinancirat će se sport u općinama i gradovima. Iznimno je po meni bitno reći da upravo iz lokalnih sredina, lokalne sredine su baze za razvoj sportaša i svi oni sportaši svoje početke imaju upravo u lokalnim klubovima bilo to iz bilo kojeg sporta i bilo to u bilo kojem dijelu RH. Isto je bitno reći da uvodimo i bolju skrb o sportašima i trenerima tu smo i pod ovim prijedlogom zakona uključili smo i trenere i njihova prava. Vlada RH nastavlja ulaganja u lokalnu sportsku infrastrukturu u koju smo od 2018. godine baš u infrastrukturu uložili više od 80 milijuna kuna za 170 projekata, a Vlada RH će biti i partner u sufinanciranju građevina od nacionalnog interesa. Kako ćemo odabirati koje su to građevine od nacionalnog interesa? Upravo će se taj odabir vršiti sukladno jasno propisanim kriterijama kao što ćemo uvesti i modalitet sufinanciranja. Pričao sam već ranije kada je ministrica predstavljala zakon javio sam se sa replikom jer sam upravo htio naglasiti da ovo često odlazi možda u krivom smjeru, ali svatko ima svoj kut gledanja, dakle nacionalni stadion o kojem se sad najviše vodi polemika, svaki je nacionalni stadion onaj na kojem igra hrvatska konkretno u ovom slučaju nogometna reprezentacija. Imali smo primjer rukometnih arena, izgradile su se arene po cijeloj Hrvatskoj, ali je bitno naglasiti kako da one budu samoodržive, da one ne funkcioniraju samo od natjecanja do natjecanja. I bitno je za naglasiti, jako bitno da od 2016.g. za mandata vlade premijera Andreja Plenkovića izdvajanja za sport su porasla za više od 100%, to je jako bitno naglasiti, dakle za više od 100% su izdvajanja za sport dosada povećana. Vjerujem da će se izglasavanjem ovog zakon sigurno izdvajanja za sport još povećati jer to je jasna matematika. Svjesnost o predlaganju nacrta ovog zakona prvobitno proizlazi iz činjeničnog stanja kako se ovaj zakon nekoliko puta mijenjao i dopunjavao, Važeći zakon je iz 2006.g. i nažalost on posjeduje određene nedostatke koji su uočeni u praksi odnosno u provedbi zakona. Ocijenimo li trenutačno stanje zakona u kojem ravnopravni status sportaša nije uređen na zadovoljavajući način, stručni kadrovi nisu jasno definirani, a obvezni zdravstveni pregledi bili su svakih 6 mjeseci što bi se sada uredilo prema grupama sportova. U postojećem zakonu postoji nejasnoća oko kriterija preraspodjele financijskih sredstava za sport, prava na sportsku stipendiju, te posljedice osuda za kazneno djelo i zapreke. No pređimo mi na pozitivne strane upravo ovog prijedloga zakona, a to je važnost financiranja bitno odrediti prema jasnim kriterijima. Važna je skrb o sportašima i trenerima, važno je uskladiti obrazovanja trenera za pojedine kategorije. Ovim prijedlogom zakona naglašavamo i važnost nagrađivanja naših najuspješnijih sportaša, uvodimo sportske stipendije, kategoriziramo sport, te prvi puta jasno definiramo financijski nadzor i izvještavanje nadležnog ministarstva. Uredit ćemo cjelokupni sustav sporta jer smo svjesni da je sport od važnog i posebnog interesa za RH. Same statistike govore o tome koliko uspješnih sportaša imamo u određenim kategorijama. Istaknut ćemo jasne kriterije za financiranje sportske infrastrukture kako bi sport i sportski sadržaj bio dostupniji svima. Ovim zakonom učinit ćemo veliki iskorak u području sporta i dalje podržavati uspješne rezultate, a u pozadini jasno definirati odredbe koje mogu biti na pravodoban i pravovaljan način korištene.

Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjednik. Kolega Okroša, evo mislim da je sport jedna od osnovnih djelatnosti u RH, evo uz to mogu reći da mi imamo 3 milijuna sportskih stručnjaka, sigurno da imamo u svim sportovima. E sad, vi ste kao čelnik JLS, mislim da što se tiče ove infrastrukture i da je vrlo važno kao što je rekla kolegica Vučemilović da se sad manji klubovi mogu javiti na definirani program javnih potreba u sportu, a ne natječaj. Znači kad se je županijska zajednica ili sportska zajednica ili sportski savez raspisao natječaj onda smo se tu jedino mogli na neki način javiti, sad će biti ovoga županija kao što veli kolega Bulj, ali mislim da je tu vrlo važno da se mi sad, da mora napraviti zajednica program, ona mora napraviti svoj program na koji ćemo se mi moći javljati,

i to mi je drago vidjeti da ovoga ste se primili aktivnosti i tu možemo govoriti o ravnopravnosti između spolova. Smatram da se svatko treba odlučiti sam na bavljenje nečime, a vi ste to iskazali. Što se tiče općina, gradova i županija ovo što je rekao i kolega Bulj, ako mi, on smatra da ako mi idemo preko županijskih športskih saveza usmjeravati nekakav novac da je to opet nekakvo centraliziranje, a o tome bi se dalo raspravljati onda o županijama i o svemu, ali činjenica je da dosada ste imali upravo te natječaje, a sada kroz te javne pozive bit će sigurno lakše se javiti svim klubovima i udrugama, ali ono što je bitno reć, bit će više sredstava jer kad imate više novaca imate što i podijeliti, pa će biti više zadovoljnih iz svih sportova, ne samo loptaških, nogometa, nogometa i najpopularnijih sportova jer to je tako. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Evo kolega ja bi samo rekao da je krivo definicija to strateških nacionalnih interesa da je tamo gdje će igrat reprezentacije, reprezentacije mogu igrati svagdje, to je meni odgovorila, znači mogu igrat u Sinju, mogu igrat u manjeme mjestu, u Slavoniji, ne znam, gdje god, to je prvo. Drugo, što se tiče županija to je čista centralizacija, vjerujte mi da će biti kao i dosada po političkome ključu. Ja znam iz osobnog iskustva da se gleda isključivo stranačka iskaznica čelnika u općinama da bi se bojkotirali drugi i taj će program ne proći se isključivo, ja govorim o Splitsko-dalmatinskoj županiji, sigurno to govorim, to znam, da će bit isključivo kao i dosad, davat će se čelnicima tamo gdje su na vlasti oni što su iz županija to je isključivo i samo u slučaju HDZ, tu nema pravde, to se zna i to je nepošteno, nepravedno prema biračima, prema ljudima, nepravda prema građanima jel u Sinju ima ljudi koji su u HDZ-u bez obzira što HDZ nije na vlasti, al će to bit čista centralizacija i to će bit nepošteno košto radi Hrvatski nogometni savez i sad nepošteno, isključivo stranačka institucija, ja vam to govorim i te ću vam dokaze iznijeti kad god oćete i di god oćete,

znači kad Zakon o udrugama je govorio i onda ste se javili na natječaj i onda ste dobivali …/Govornik se ne razumije/…po nekakvom ključu stranačkom ili, ili ne znam, baš zbog toga ovaj zakon to sad donaša da neće biti, znači bit će po programu, znači bit će javne potrebe, morat će se napisati javne potrebe i onda će se dobivati novci po programu. Ovo je o Zakonu o udrugama kad ste se javili na natječaj, a ne vjerujem da se baš dobivalo po tom ključu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala, hvala, hvala, opomena, bila je replika. Gospodin Bulj

Hrvatski nogometni savez kad dolazi u Splitsko-dalmatinsku županiju zna se po ključu di će otić, po ključu bez obzira šta klubovi neki nemaju ni mlađe selekcije, igraju visoke lige. Dužnici su vodovodima, ovima, onima. Njima se dolazi, daje im se za igralište, ulaže se u nje a za ove koji su uredni izbjegava ih se samo i isključivo zbog toga što nemaju stranačku iskaznicu i to j je jedini program po kojemu oni daju novac. …/Upadica Radin: Hvala. Vrijeme./… Svi To je bio odgovor na repliku, također opomena treća i nemate više pravo govoriti o ovoj točci. Hvala.

Ne može Hrvatska nogometna reprezentacija igrati bilo gdje, nego ona može igrati samo na onim objektima službene utakmice koje je UEFA, FIFA ili pod čijim je natjecanjem, ingerencijom odredila kriterije. Vi imate sad Dinamo u Ligi prvaka. Pričamo da će Dinamo odnosno Zagreb dobiti novi stadion gdje će za to vrijeme igrati Dinamo ukoliko bude prvak, izbori Ligu prvaka. Priča se o stadionu u Kranjčevićevoj jer će on malom rekonstrukcijom dobiti 8 i pol tisuća natkrivenih mjesta a to je kriterij koji je UEFA propisala da se igra Liga prvaka. Ista vam je stvar i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ona igra diljem Hrvatske i službene utakmice baš od kad je predsjednik naš stranački kolega gospodin Marijan Kustić koji radi iznimno dobar posao. A isto tako moram reći da se te utakmice službene mogu igrati samo na određenim stadionima koji imaju određene kriterije koje je UEFA propisala koje nije na čelu HDZ-ovaca.

ali imamo mi i …/… Opomena, opomena. Molim vas lijepo opomena i nemate pravo danas govoriti više o niti jednoj točki. Gospodin, sad je gospodin Šarić. Izvolite.

Oprostite samo malo, budite ovdje. Nije bio gospodin Šarić, nego gospodin Mandarić. Njega nema. …/Upadica

Pozvat stražu, ali neću. Izvolite. rezultate naših sportaša tijekom devedesetih godina pogotovo u vrijeme stvaranja Hrvatske države. Otići ću malo od ove teme o kojoj smo ja mislim ovdje danas prilično svi dosta toga rekli. Dakle, krajem osamdesetih i početkom 90-tih godina u Hrvatskoj sport je poslužio kao ogledalo tadašnjeg društva i političkog stanja hrvatskog naroda. Sve ono što se događalo iza kulisa izašlo je na vidjelo putem sportskih borilišta, te je navijestilo mnoge velike promjene koje su uslijedile. Mlada i samostalna Republika Hrvatska afirmirala se na svjetskoj sceni, te je sportskim događajima i postignućima izgradila svoj nacionalni identitet. Posebno se mogu izdvojiti 4 sportska događaja koji su uvelike obilježili 1990. godinu kao prikaz događanja u tadašnjoj Jugoslaviji. Dakle, prva neodigrana utakmica Dinama i Crvene Zvezde 13. svibnja 1990. godine na Maksimiru u velikom se dijelu u javnosti smatra povijesnom pošto je na određeni način najavila buduća zbivanja na području bivše Jugoslavije. prijateljska utakmica Jugoslavije i Nizozemske na Maksimiru 3. lipnja 1990. godine održana je pod velikim političkim nabojem gdje su nogometne tribine postale poligon za izražavanje političkih stavova navijačkih skupina. Ja bih rekao i naroda hrvatskoga uopće u tom trenutku. Zatim treći događaj europsko atletsko prvenstvo 27. kolovoza

predsjednika i člana Međunarodnog olimpijskog odbora omogućili su Hrvatskoj ulazak u međunarodna sportska udruženja. Zatim utakmica, govorim o nogometnim utakmicama Hrvatske i SAD-a 17. listopada 1990. godine bila je prva utakmica nakon demokratskih izbora u tadašnjoj Republici Hrvatskoj. Sport je u državi postao najglasniji medij u društvu putem kojeg se slala poruka građanima Hrvatske, te Hrvatima u iseljeništvu, ali i u svijetu o promjenama u hrvatskom društvu. Na toj utakmici nastala je i svojevrsna koreografija reprezentativnih vrsta u Hrvatskoj, a to je ono simbolično držanje ruke na srcu za vrijeme intoniranja hrvatske himne. Hrvatska je pobijedila rezultatom 2:1 te su komentari nakon utakmice zračili nacionalnim ponosom i osjećajem. U pojedinim izjavama sportaši su smatrali kako su oni odigrali, a i jesu veliku ulogu u promociji, osamostaljenju slobodne Republike Hrvatske. Bili su svjesni okolnosti u kojima su ostvarivali svoje rezultate, stoga su ih stavljali u nacionalni kontekst. Lažan događaj za hrvatski sport, ali i cijelu državu bio je nastup na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine koja je bila dobra prilika da se afirmira mlada, samostalna Hrvatska. Dolaze i prve medalje koje je osvojio Goran Ivanišević samostalno, te s Goranom Prpićem u paru. Također velik uspjeh ostvarili su i naši košarkaši osvojivši srebro. Sljedeće Olimpijske igre u Atlanti četiri godine poslije uspješni su bili naši vaterpolisti rukometaši. Ipak jedan od najvažnijih uspjeha iz tog vremena smatra se brončana medalja iz Francuske na svjetskom prvenstvu u nogometu 1998. godine. Svi ti uspjesi ujedinili su naciju ekonomski, moralno i politički, mala nacija u tom trenutku ekonomski nerazvijena, iscrpljena od ratnih sukoba pokazala je da se s nacionalnim ponosom uspjesi mogu ostvariti. Kroz sportske uspjehe Hrvatska je povećala i svoj imidž kao nacija koja može pridonijeti EU i svijetu. Hrvatska se ističe ogromnim sportskim uspjesima što je dodatno istaknuto u odnosu na njezinu geografsku veličinu. Pohvalno je kako geografski mala zemlja može iznjedriti relevantan broj uspješnih sportaša te je potrebno u svim sektorima ugledati se upravo na sport. Za sve vrhunske sportske rezultate potrebna je kombinacija talenta, volje, truda te jaka mentalna disciplina koju hrvatski sportaši nesumnjivo imaju, a u prilog tome govori činjenica skoro i nema sporta u kojem naši sportaši nisu briljirali. I na kraju, ostalo mi je 18 sekundi, samo kratki komentar na ovu temu nacionalnih stadiona. Dakle, ono što osobno mislim kao čovjek koji je radio dugo godina u nogometu, smatram da Hrvatska treba imati više nacionalnih stadiona i u Zagrebu i u Splitu i u Rijeci i u Osijeku, odnosno u Osijeku će ga uskoro i imate te vjerujem da će hrvatska vlada kao što je potaknula realizaciju ovog projekta u Zagrebu učiniti to i u ostalim gradovima. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, gospodin, ne, ne, čekajte replika, gospodin Okroša. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani kolega Šarić. Godinama ste gradonačelnik i znate sve i svašta o lokalnom sportu i vjerujem da imate dobar pregled igre kako ste krenuli od samih početaka kako se sport razvijao, kako je država nastajala pa naravno da su uvjeti bili puno teži. Ali često je upravo naglašavam često, ne bi trebalo biti pravilo, ali često su upravo teži uvjeti i teže mogućnosti probijanja stvorili bolje i kvalitetnije sportaše. Evo ovdje je sa nama g. Pavić koji zna dobro što je vrhunski sport. Pa isto tako bi htio naglasiti i ovo što ste rekli o nacionalnom stadionu, pa naravno ali svaka investicija je dobrodošla. U Osijeku kao što je rekla kolegica Vučemilović se gradi jedan prekrasan stadion, ostat će u Hrvatskoj hvala Bogu. Vlada RH će ovim novim prijedlogom zakona sufinancirat izgradnju daj Bože pet stadiona, ali ajmo napraviti jedan, ajmo obnoviti iduće godine dva pa će nam UEFA pomoć, pomozi si sam i svi će ti pomoć. Josip (HDZ)** Pa evo samo kratki komentar na ovu upornost, ima predivan snimak Luke Modrića kao mladog dječaka koji čuva ovce na vrletima tamo u Dalmaciji i rezultat koji je čovjek postigao u svijetu. Ali evo ja ću kao Slavonac spomenuti još jednog koji je isto tako potekao iz vrlo slične situacije, to je Mirko Filipović koji je isto tako ostvario vrhunske rezultate, unatoč malim mogućnostima i ulaganjima uopće Hrvatske država u njihove talente koje su imali i jedan i drugi. Ali oni su posebni na ovako na jedan način i dokaz da uistinu ako si uporan u životu možeš napraviti i velike rezultate. **Radin, Furio

sve događaje koje ste spomenuli uvijek nas vraćaju u mladost, djetinjstvo ili koliko ko već ima godina i možemo se svi vjerojatno sjetiti gdje smo bili u tom trenutku kad se to događalo. još jedan, još jednu sličicu iz '90., a to je prekida finalne utakmice Jugoplastike i Partizana u košarkaškom prvenstvu, ali opet naravno malo lokalpatriotizma, što se tiče nacionalnog ponosa za nas je ipak najvažnije odbijanje Hajduka da igra u Talijanskoj ligi '41. i naravno utakmica u Bariu kao '44., dakle uvijek i sport koristi u promociji neke države ili u promociji prava nekog naroda u međunarodnoj zajednici. Takvih slučajeva imamo i danas. Sportaši iz Ukrajine se malo srdačnije dočekuju, nekako i navijamo ako nisu protiv naših za njih. Sportaši iz Rusije su isključeni sada iz većine natjecanja, prema tome sport apsolutno ima svoju političku dimenziju kako onu međunarodnu počevši od ping pong diplomacije Amerike i Kine, od bojkota Olimpijskih igara u Moskvi i Los Angelesu i da sad ne nabrajamo dalje što je sve tu bilo. Ja bi želio u ovih pet minuta istaknuti još nekoliko stvari, pa i čak to što sam jutros rekao, vi ste spomenuli sada SDP-ovog zastupnika iz sabora 2003.-2004. jel tako? Mirko Filipović je bio zastupnik izabran na listi SDP-a u sabor 2003.g. ali nije savršen u izbornoj kampanji, a taman tad je izgubio jednu ono, kad je trebao pobijediti izgubio je taj meč. Prvo, pitanje odnosa na lokalnoj razini dakle država bi trebala naravno pomoći u infrastrukturi određenim propisima i u financiranju nacionalnih reprezentacija i do neke mjere nacionalnih saveza, bilo direktno, bilo putem igara na sreću i ono što je već uobičajeno, a također što se tiče lokalne samouprave, smatram da tu stvari trebaju imati veću autonomiju. I ako neki načelnik dođe s programom da će sve uložiti u svoj nogometni, košarkaški ili kuglački klub ili stolni tenis nije bitno i građani ga izaberu ima legitimno pravo da na osnovu toga samo u to financira, da nema ni vrtića, ni ništa samo to na temelju čega je dobio izbore. Ako narod želi igara nek dobije igara ja tu nemam nikakav problem i naravno za četri godine će narod reć to je super idemo još ili će ga promijeniti. Ono što je naravno jasno kolika je važnost sporta pokazuje činjenica o kojoj nemam u potpunosti negativan stav, a to je da je većinu sportskih saveza ustvari su vode članovi HDZ-a što znači da je HDZ prepoznao važnost sportskih saveza u određenom stvaranju određene društvene infrastrukture koja može pomoći na neki način u određenim probicima te stranke. povjerenje koje su dobili opravdali, neki su potpuno promašili, ali Bože moj to je tako, tako je kako je. Ja bih želio ovdje predstavnike ministarstva turizma i spota, inače mislim da su nekoliko puta prije nego šta su se spojili ta ministarstva javno zagovarao ideju da turizam i sport budu u jednom ministarstvu, a to sam inače vidio kad nas je Goran Marić i Šime Đurđević odveli u Rusiju na parlamentarijadu 2009. oni su imali ministarstvo turizma i sporta, sad nije to baš nešto preporučljivo se time, to spominjati, ali to je dakle činjenica. Mislim da je to jedna dobra simbioza i puno sretnija nego Ministarstvo pravosuđa i uprave su to dvije stvari koje zahtijevaju reformu, a kako su spojene neće biti ostvarena ni jedna od te dvije stvari, a to je da su zakonu predvidi mogućnost i na to sam kao član otočnog vijeća i predložio da se hrvatski otoci na odgovarajući način propisa Statutom međunarodne sportske otočne organizacije, vjerovali ili ne i to postoji, da im se omogući sudjelovanje na otočnim igrama, to je inače jedna malo, mini olimpijada gdje sudjeluju samo otoci Farski otoci, dio Malte, jedan otok ispred Estonije itd., uglavnom ovi što imaju Union Jack-a na, na ovoga na zastavi dakle da se u mogućnosti udruživanja predvidi ili ne zabrani i ta mogućnost. I drugo, kao ono ljubitelj biciklizma da se omogući kad već ministarstvo sudjeluje u financiranju ili da se zapovijedi kao uvjet da jedna od etapa CRO Race bude na otocima. Evo, slijedeće godine. **Radin, Furio Dobro, gospođa Sabina Glasovac, replika. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolega Bauk, sad malo kad ste komentirali ova otvorena vrata, miješanju politike u sport stekla sam dojam da je to vama Jel vama to ok da sportske saveze, nacionalne reprezentacije, sportske klubove zauzimaju državni dužnosnici u ime stranaka i na temelju tog sporta i tih sportaša koriste određene političke beneficije, da o politici i tim političarima ovisi tko će biti izbornik reprezentacije, tko će igrati za reprezentaciju, zar time zapravo ne poništavamo ovu težnju ka izvrsnosti i dostupnosti vrhunskih ono što se kaže vrhova planina ovisno o tome koliko si dobar, a ne koliko si podložan i podoban? **Radin, Furio Pa meni je ok da budu političari, ali nije ok da budu iz HDZ-a ustvari. Dakle, ja političare i politiku ne doživljavam kao nečasno zanimanje. Problem su pojedinci. Doduše kako su se u našoj konkurentskoj stranci počeli govoriti o pojedincima ovoga bilo, ja bi im predložio da promjene ime u Hrvatska demokratska zajednica pojedinaca ili koliko puta su pojedinci pogriješili. Sjetio Sjetio sam se Ilija Čvorovića, može pojedinac da ukrade jednom, a ne može 100 puta. Tako i sa ovim nacionalnim savezima. Dakle, nemam ništa protiv da to budu osobe koje se bave politikom kad to već zakon nije izrijekom zabranio i imam samo protiv toga da koriste javna sredstva u promociju svoje političke stranke na način da nešto što bi trebalo biti depolitizirano i zajednički prikazuju kao njihov veliki uspjeh. **Radin, Inače mnoge velike trke su po otocima, to znate jel da? …/Upadica: Šta, šta?/… Mnoge velike trke su po otocima na Siciliji, na Sardiniji, na Korzici itd., ali ne po malim otocima to je istina. E tako da. Gospođa Glasovac, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ministrice sa suradnicima, poštovane kolege i kolege, ja neću isticati one pozitivne strane nego ću pokušati reći ono što smatram da može biti poboljšano do drugog čitanja. čitanja. Mislim da je rasprava konstruktivna i da se iz ovih rasprava može izvući dosta toga dobroga i popraviti zakon između prvog i drugog čitanja. Prvo, zaista je optimistično planirati da će se u roku od 6 mjeseci donijeti 30 podzakonskih akata ako znamo da u 16 godina od donošenja prošlog zakona gdje je bilo potrebno donijeti njih 12 nismo donijeli 5 skoro pola. A zašto je to bitno? Zato što, ovo je dobra ideja na papiru ali da bi toj ideji udahnuli život da bi ovaj zakon živio moramo donijeti tih 30 podzakonskih akata. Ako ga ne oživimo i ako mu ne damo taj duh on će ostati samo takav jedan lutak od papira. Drugo, što se tiče samog financiranja točno je da kroz ovaj zakon se uvodi više manjih novina koje uglavnom preciznije uređuju postojeći sustav financiranja. Financiranje je lokalnog sporta iz državnog proračuna, financiranje izgradnje sportskih građevina, ali stručnjaci s kojima smo razgovarali upozoravaju da je zapravo, da su u odnosu na postojeći zakon zapravo najmanji iskoraci ili najmanji iskoraci koji su očekivani su bili, su napravljeni upravo u ovom području iako je financiranje sporta ključni problem našeg sporta. Znači ovaj zakon ne donosi nikakve bitnije novosti niti iskorake, nema novih izvora financiranja i dalje će 90% sporta sporta se zapravo financirati javnim novcem, sad hoće li ti transferi biti drugačije transferirani, omjeri između državnih, regionalnih, lokalnih proračuna to ne umanjuje činjenicu da će se zapravo državi i lokalni proračuni služiti za financiranje 90% klubova. Žao mi je što ovdje u ovoj raspravi nismo doveli nekakve garancije da to ipak neće biti tako, da postoji određena vizija da se kroz određene zakone, kroz poreznu politiku, kroz Zakon o sportskoj, o udrugama u sportu, kroz neke odredbe Zakona o radu radu razmišlja o drugačijoj koncepciji. Primjerice da se razmišlja o tome da uvedemo neke porezne olakšice ili poticaj za trgovačka društva koja doniraju ili sponzoriraju sport, da razmišljamo o smanjenju PDV-a na određene sportske aktivnosti i opremu. Znači ja znam da to se ne uređuje ovim zakonom, ali bi bilo dobro da smo kao jednu cjelovitu sliku dobili da ipak će se i u tom dijelu mijenjati određene, određene stavke. Treće, ono na što se upozorava da je pozitivno da se oslobađa od doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje kategorizirane sportaše prve kategorije, ali jednako tako ako mjesečni prihodi ne prelaze 2000 eura, međutim prijedlog nekih sportskih stručnjaka i udruženja je taj da se na neki način u manjoj mjeri, u manjem postotku, dal će to bit 75-50 ili 50-25 krene ka poticanju i sportaša drugih i druge i treće, treće kategorije. Kod kriterija ako uzmemo u obzir da u sustavu sporta sudjeluju djeca i mlađi u udjelu od 80%, a da je 20% zapravo je seniorski onda se logičnim postavlja pitanje ne bi li jedan od kriterija pri kategorizaciji sporta uz navedene kriterije koje ste predložili trebali biti i rezultati mladih nacionalnih reprezentacija ili natjecatelja na međunarodnim natjecanjima i da se na drugi način balansira taj zapravo omjer rekreativnog i profesionalnog sporta, sad ću to krajnje pojednostavit. Isto tako iz ovog prijedloga zakona nije jasno na koji način će se vršiti raspodjela sredstava tj. koliko će omjer ići kategoriziranim, a koliko nekategoriziranim sportovima odnosno sportašima. I još jedna stvar, ali ne manje važna, znači ona nekakva radna i svaka druga financijska sigurnost kod trenera, to je jedino u Hrvatskoj riješeno nažalost u nogometu gdje vi ne možete de facto proći u ligu u licenciranja klubova ako niste ispunili sve svoje obveze prema prethodnom treneru. Bilo bi dobro da se ovim zakonom jamči da se prema trenerima obveze koje proizlaze iz radnih odnosa ili nekih drugih oblika ugovaranja poslova da ih se ne eksploatira, da ih se ne drži u sivoj zoni i da ih se na adekvatni način plati i zaštiti. **Radin, Furio

Ono što prvo upada u oči je to da je značajan dio oporbenih zastupnika naveo niz poboljšanja koje ovaj zakon navodno donosi. Nema ništa sporno u tome da se podrži ono što je dobro, ali zar ne mislite da je taj mali detalj nešto što se samo po sebi spontano dogodilo nešto što ujedno naglašava u kakvoj se paranoji ovih dana nalazi Andrej Plenković. Naime, dok on priča nebuloze o oporbi koja navodno djeluje po napucima nekih vanjskih stranih neprijatelja, oporba mahom podržava zakon kojeg njegova ministrica sporta brani, a istovremeno ministrica sporta nespretnim odgovorom na moju repliku dementira izjavu Plenkovićevog glasnogovornika da će vlada financirati gradnju Dinamovog stadiona, samo po sebi meni je to spektakl, pa što je onda istina, hoće li biti financiranja Dinamovog stadiona ili neće jer nije takvo obećanje stih iz pjesme Maje Šuput „Nema noćas ima nema, vadi kume keš“ ili kako već ta pjesma ide. Neću se dalje zadržavati na tom prozirnom spinu s kojim je Andrej Plenković pokušao skrenuti pozornost sa teške korupcijske afere u INA-i s kojom su strukturno povezani HDZ-ovi kadrovi, a očito i samom Andreju Plenkoviću se ta afera previše približava, pa je moguće da će mu jednog dana pokucati na prozor ili vrata, već ću oporbi koja je mahom podržala pozitivne promjene u ovom zakonu poručiti da se čuva danajaca i kad darove donose. to nešto što je u ovom zakonu napravljeno bolje ne znači da će biti bolji i sam sustav. U državi u kojoj je nažalost normalno i uobičajeno da se direktori komunalnih trgovačkih društava biraju na temelju stranačke iskaznice, pa kada su to članovi HDZ-a njihov krajnji domet je taj da sami sebi kupe vozilo ekskluzivno, skupocjeno od nekoliko stotina tisuća kuna, u državi u kojoj je normalno da se intendanti smjenjuju ili čuvaju na svom radnom mjestu ovisno o tome koliko su dobri prijatelji ministrice kulture, u državi u kojoj je sve ispolitizirano od gospodarstva do kulture pričati o tome da ćemo doći do boljeg sustava sporta tada kada sport depolitiziramo doista je malo avangardno, pogotovo doći u hrvatsku sabornicu i pričati o tome u 5 popodne pred 10-tak saborskih zastupnika ono čini se kao jalov i Sizifov posao, ali mislim da je to jedini ispravni put promjene, a to bi zapravo značilo da se kao društvo moramo odrediti da svi oni koji imaju izvršne funkcije u sportskim osobama i u sportskim tijelima, bile to udruge, klubovi, savezi ili bilo što drugo, ne mogu ujedno biti i političari. Jer kako to onda izgleda u praksi? Izgleda tako kao što je to rekla kolegica Vučemilović da onaj tko je bliže oltaru tom se molitve brže uslišaju. Iz prakse znam, iz prakse u kojoj sam proučavala sukob interesa, da općinski načelnici i gradonačelnici vrlo često su članovi svojih sportskih udruga. Trebam li nabrajati koliko je uglednih i moćnih HDZ-ovaca bilo u Hrvatskom nogometnom savezu ili drugim klubovima, sjetimo se Šukera i košarke još davnih dana, tu se ništa nije promijenilo. Svi ti klubovi donose i glasove jer sport kako smo tijekom rasprave mogli čuti donosi i je to dobro predizborno vrijeme. E pa sad onaj ko će zbog svoje političke veze zbog toga što će moći lobirati za svoj klub moći izvući veće financije, taj će moći tu infrastrukturu koju je unaprijedio iskoristiti za svoje političke ciljeve i rješenje je vrlo jednostavno, jednim amandmanom ako ga vladajući usvoje taj se problem može riješiti. U čemu je problem, pustite sportaše da budu sportaši, kad uđu u političku arenu neka budu političari, ali imati istovremeno obje kape, obje iskaznice institucionalizirani je sukob interesa koji nikada ništa dobro nije donio u praksi. Hvala.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo samo jednu rečenicu. Ja kad netko govori onda ili to podržavam ili ne podržavam. Imam stav o tome, a neću nikog reći da priča nebuloze, pogotovo ne ovdje u hrvatskom državnom Saboru. Pred nama je Zakon o sportu koji zapravo datira iz 2006. godine i smatram da je krajnje vrijeme da donesemo novi sveobuhvatni kvalitetni zakon. Prvo trebamo ga donijeti zbog sportaša koji su najbolji promotori Hrvatske države, pa ako hoćete od Domovinskog rata na ovamo oni su uvijek i svagdje prvi i zapravo Hrvatska država se i prepoznaje po vrhunskim sportašima. Na svu sreću imamo mi u Hrvatskoj i pametnih ljudi, pametnih učenika koji svojim znanjima i nastupima promoviraju Hrvatsku državu i neka to tako bude i dalje. Drugo zbog čega bi se trebao zakon dovesti je doista smatram da će ovaj zakon sveobuhvatni uvesti reda i pravičnosti, a to je izuzetno važno u ovom trenutku jer u Hrvatskoj državi se praktično pa ne vjerujem nikom izvan boga, a i u boga se često sumnja. Znači, jako je važno da se stvori kritična masa ljudi koja će vjerovati onome što se radi, a mislim da nema bolje prozvanih od od ljudi koji su bili u sportu, državni tajnici koji poznaju sport i koji će zasigurno napraviti sve ono što bi trebalo krasiti jedan zakon koji će podržati i oporbeni i vladajući ovdje u Saboru. Ključne razlike koje se mogu iščitati u ovom prijedlogu zakona u odnosu na zakon iz 2006. je kategorizacija sportova. To do sad nismo imali i zasigurno da će Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih napraviti sve da se napravi kvalitetna kategorizacija sportova, a onda da se iz toga izrađuju kriteriji bilo da se radi o masovnosti pojedinog sporta, zastupljenost u Europi, svijetu, postignuti rezultati i sve ono što bi trebalo biti primarno kod kategorizacije. Drugo, prava sportaša i trenera. Mi do sad nismo imali regulirano ovo pitanje i novim zakonom uvodi se plaćanje doprinosa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za vrhunske sportaša, a također uvodi se i Nacionalna stipendija za vrhunske sportaše prve i druge kategorije. Dalje, financiranje na lokalnoj razini i pomoć središnje države lokalnom športu. Vidjeli smo da je u zakonu 74 predviđeno da će dio sredstava sa državne razine razine financirati i poboljšati rad i stručni rad sa mladima do 18 godina. Isto tako uvodi se zdravstveni pregled sportaša i sigurnost natjecanja, natjecanja, a ono što je možda izuzetno važno je nadzor nad korištenjem dobivenih sredstava. Uz postojeći inspektorski nadzor ovaj nacrt prvi put jasno definira financijski nadzor, izvješće vezano uz programe javnih potreba u športu te obavezu stručnog nadzora krovnih sportskih udruženja i nacionalnih saveza o kojima su dužni izvještavati nadležno ministarstvo. Ovdje želim spomenuti primjere dobre prakse iz Zadra i Zadarske županije. Imamo gradski savez športova i Županijski savez športova gdje su napravljeni jasni kriteriji i gdje doista itko iz bilo kog športa nije uputio prigovor. Dakle, ako se radi kvalitetno, ako se naprave temeljne pripreme onda zasigurno nećemo sumnjati u ono što se radi. bi ovdje trebalo napomenuti, mislim da bi ovdje trebalo ojačati školski športski savez gdje imamo jako puno talentirane mladih ljudi koji vole šport, ali u ovom trenutku mi imamo samo dva sata u nastavi. Mislim da bi to trebalo povećati ili da se plate treneri koji će dolaziti u školu … …/Upadica Ako sam dobro iščitala vaš životopis vi ste svojevremeno bili ravnatelj srednje škole. Jel' tako? Imate li podatak o tome koliki broj naših škola nema sportsku dvoranu? Jel' vas to zanimalo prilikom pripreme za ovu raspravu?

moja škola, odnosno još 4 škole nemaju u sklopu zgrade športsku dvoranu. Ostale škole imaju, ali mi smo imali dvoranu pored škole i onda i danas se nastava tjelesne i zdravstvene kulture realizira u u tim prostorima. Tako da se što se tiče infrastrukture u Zadru i Zadarskoj županiji ona je dobra, ali da bi bila odlična onda bi trebala svaka škola imati svoju športsku dvoranu. Ja vjerujem da sa ovim sredstvima koje je ministarstvo iz ovoga što smo mogli pročitati radi se o pola milijarde kuna da će doći na red i

kolegica Orešković bilo to nepotrebno zato što je g. Šimičević bio ravnatelj jedne škole, nije bio ministar niti župan jer mnoge škole srednje škole, a i mnoge po gradovima škole su pod ingerencijom županija, niti je bio g. Šimičević župan, niti ministar pa smatram da se nije trebao niti brinut sve podatke koliko ima u Hrvatskoj tih dvorana, a izgradilo ih se evo ja mogu reći

ako možete molim vas./… spomenuli ste neke ključne razlike u ovom prijedlogu zakona naspram onog iz 2006., između ostalog spomenuli ste i zdravstvene preglede koji su do sad bili onako poprilično upitni. Često se događalo onako da čujemo i kroz razgovor recimo da je nekakav klub išao na pregled pa sad njih 15 dođe u neku ordinaciju pa su za pet minuta svi gotovi, dakle to se više onako pro forme ili ovlaš rješavalo, a spomenuli ste koliko mi zapravo kao narod vjerujemo u nešto što se radi. Ja neću pitat dal možemo vjerovat da će to sad biti bolje nego evo više kao nekakav osvrt da se nadamo svi skupa i s jedne i s druge strane da će se ojačat ovo pitanje kako bi se zapravo i povećala zaštita i sigurnost i zdravlje i natjecatelja i sportaša općenito. Zahvaljujem kolegice. Apsolutno se slažem s tim što ste konstatirali, da, mi smo do sad imali, al to opet zavisi o osobi. Znači imate vi liječnika koji će doista napraviti kvalitetan sistematski pregled, a imate i onih što ste rekli da će uzeti pet ljudi i da će ispečatirati njihove knjižice što zasigurno ne mogu podržati niti se to smije ponavljati. Ja doista vjerujem da će s ovim iskorakom, s ovim Zakonom o sportu doista biti reda u sustavu i da ćemo od temelja, znači od baze od onih najmanjih imati mogućnost da svi oni prođu kvalitetan i dobar sistematski liječnički pregled da nam se ne bi događalo da ljudi koji istrče na teren i da se pojave srčane tegobe ili ne znam još neke druge jer nažalost i kad se svi ti pregledi naprave opet se može to ne gaj Bože dogoditi. Ali mislim ovdje mislim …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… da ćemo uložiti sve da do toga ne dođe više. pojedinačna rasprava, izvolite. Pojedinačna rasprava izvolite. **Miletić, Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani suradnici ministrice, državni tajniče. Neka mi niko ne zamjeri meni se čini stvarno na prvu, iako je to katkada nezgodno jer pogriješiš na prvu da ministrica ima vrijedne i radišne ljude, al moram i kritizirati. Dakle, tu ujutro nekih dva sata onda je otišla, nije je bilo cijeli dan i onda kad smo tu vrištali iz klupa gdje je ministrica onda se pojavila. A ovdje imamo HDZ-ove ministre koji su s nama cijeli dan pa i one koji su u javnosti i frka je poput ministra Beroša, dođe u devet ujutro sjećate se ono kad smo tu rokanje do navečer do sedam nije čovjek se maknuo, nije se maknu. u redu sve, ali evo važno mi je bilo to reći tako da možda je stvarno nešto, možda je i na sastanku s premijerom, ali evo nekako mi je, kad je tvoj zakon kad se raspravlja onda da si tu da ga braniš. 16 godina smo čekali ovaj zakon i reći ponovno iz Zagreba sve jako dobro izgleda, sve jako dobro izgleda iz Zagreba. Meni se čini da je i sport, to je moje iskustvo, u sportu sam stvarno cijeli život isto mala bara puna krokodila ako mogu tako reć i da mnogi sportovi imaju svoje krokodile da nikoga ne imenujem i ne idem ad hominem koji bi htjeli tu nametnuti neke svoje igre. I zato mene zanima što će ovaj novi zakon donijeti jedriličarima po otocima, košarkašima mog Kastva, Stoje, Pule, Crikvenice, Kraljevice? Mene zanima što će ovaj zakon konkretno donijeti mojim riječkim atletičarima, sportašima borilačkih sportova ono baš konkretno, navedite što dobivamo s novim zakonom? Ovdje smo čuli raspravu ja sam odmah pitao i kolegicu Vesnu Nađ iz Socijaldemokrata, kolegica Dalija Orešković je pitala dakle 60% osnovnih škola u RH nema sportsku dvoranu ili nema adekvatnu dvoranu. Dakle, mi imamo ozbiljnih problema i zato sam ja prije rekao da se uspjesi u Hrvatskoj događaju usprkos sustava sa ludilom, onim entuzijazmom koji nekad ispadne da na jugu je malo jači nego ovdje, ali dakle ona predanost onaj dedicate ono „sportsko ludilo“. Drago mi je da je ministrica rekla da neće bit gradnje nikakvog nacionalnog stadiona. Dal na treba stadion normalno kogod dođe na Dinamov stadion padne u nesvijest, ljudi se smiju kažu kakav to imate stadion, mislim baš ste smiješni jel, a taj stadion neka gradi Dinamo ili neka ga gradi HNS, a ne država. Pa nismo mi Caritas, Banovina nam je rasturena ljudi nemaju šta jest gledamo kako ćemo se grijati i sad da ulazimo u neke megalomanski projekt. Isto tako molio sam ministricu da razmislimo o financiranju sporta kroz kladionice i da tu kažemo ne, kao što je rekla Finska i Španjolska, kladionice nanose ogromnu štetu društvu, ogromnu štetu. Razumijem ja te interese, interesne skupine, otkačite ili možete biti još malo ćete biti pri centru moći. Ako narod bude htio pa se Most dočepa vlasti sigurno ćemo riješit tu priču. Naša djeca se truju, ja sam bio razrednik 14 godina od tih kladionica, kladionice stvaraju ovisnost i nećemo ih blizu sporta, nećemo ih blizu sporta. Sport je nešto čisto i trebao bi bit čisto i nešto dobro. Zdravlje sportaša, pregledi, maksimalan okvir postavljen je na 24 mjeseca, pričao sam prije u ime kluba i u raspravama i u replikama to nije dobro. Dakle, mora bit minimum okvir postavljen zakonski nemojte puštat na razini pravilnika jer tu će nastat kaos totalni i probajte ustaviti da ti pregledi budu stvarno da se naprave svugdje a ne da ja dođem ko A2 ligaš pa me doktor pita jeste zdravi, jeste, napravite pregib, napravim, masti nema, nema, ma možeš ti, to je to, a onda ja igram presing 30 minuta pa me ida srce usred terena, pa kaže šta mu je trebalo da se bavi sportom u 43-ećoj, pa šta me nisi pregledao. ako smo unutar nekog okvira, unutar nekog sustava, pa molim vas da to da pazimo na zdravlje naših klinaca. Ono što je dobro, da ne bude da samo kritiziramo, dakle puno toga se popravilo, regulirao se status sportaša, 2 su oblika trenera, drugog osoblja, postavljene su jasnije postavke oko statusa sportaša, stipendije, taksativno, sve je nabrojano i objašnjeno. Pozdravljam i veće financiranje, 100% jel tako, sa 200 miliona na 400 miliona, dakle to sve pozdravljamo, trenerima se olakšava posao i to je sve dobro. S druge strane dakle moramo dati sve od sebe da sport i rekreaciju dignemo na adekvatnu razinu u RH, 75% muškaraca nam je pretilo, najpretilija smo nacija dakle u Europi dosada smo ulagali među najmanje novaca na razini cijele EU, pa dajmo sve od sebe da postavimo napokon sport tamo gdje je njemu i mjesto. I vama i sad prelazimo na završna razmatranja, prva je gospođa Andreja Marić, SDP. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani nazočni iz ministarstva, drage kolegice i kolege, evo nekoliko završnih misli u ime Kluba SDP-a. Neću sad ponavljati ono što smo istaknuli kao dobre momente u ovom Zakonu o sportu, također nemam vremena sad opet opet se iščitavati, mislim da je državni tajnik sa suradnicima vrijedno pisao što sam govorila i jučer na odboru i danas u ime kluba, pojedinačnoj raspravi itd., ali naglasak bi svakako stavila da je dobro da su plaće, da se plaćaju tj. plaćat će se obvezni doprinosi iz državnog proračuna za sportaše prve kategorije, a naš prijedlog je da bude za prvu kategoriju 100%, drugu kategoriju 75%, treću kategoriju 50%. Druga stvar, nije do kraja riješeno pitanje financiranja, jest da se u Članku 74. navodi što će država napraviti za spustiti za jedinice lokalne samouprave 75. članak što su zadaci jedinica lokalne samouprave, međutim problem je što to još uvijek neće riješiti problem financiranja i nedostatka novca. I sami znate da se sredstva dodjeljuju zapravo i dalje po principu tko je politički jači, koja jedinica lokalne, regionalne samouprave može više novaca izdvojiti itd. I zato pozivamo da se promijene i načini financiranja, da se uvedu porezne olakšice kao bi se i donacije stimulirale. Svakako poraditi na tome da se i smanji PDV u sportu. Ovdje naglašavam da smo kao populacija, hrvatska nacija zapravo neaktivni. Više od 60% populacije nam je neaktivno, nedovoljno aktivno čuli smo već i to rado ističem kao liječnica, dakle prvi smo u EU uz Maltu po broju pretilih. 35% djece po, na istraživanju školske djece nam je pretilo. U Hrvatskoj od ulaska u EU je otišlo 55.000 djece, s jedne strane imate bazen iz kojeg se mogu izlučiti vrhunski odnosno izvanredni sportaši dakle bazen je manji, s druge strane ima nas manje 3,88 milijuna stanovnika, sve smo starija nacija i zapravo bi morali voditi računa o samom zdravlju nacije. Svako 4 dijete nam je uključeno u neki sportski klub, cilj bi nam trebao biti svako 2 dijete. I dalje nam je velika financijska opterećenost na leđima roditelja, dakle za sada roditelji puno toga financiraju tako da je lakše naravno onoj djeci koja koja potječu iz obitelji koji imaju financijskih mogućnosti. Oni koji nemaju e tu smo znači u problemu nejednako, nejednakih prilika. Ovdje također naglašavam ono što sam također govorila da moramo kao država veći naglasak staviti na promociju sporta odnosno na pojačanje tjelesne aktivnosti i organizirani rad sa djecom od vrtićke dobi nadalje. Dakle, svakako proširiti ingerencije školskog sportskog saveza ili čak ići prema osnivanju predškolskog sportskog saveza. Dakle, svako dijete u RH bi trebalo imati pristup besplatnim sportskim aktivnostima još od dječjeg vrtića nadalje. Dakle, bavljenje sportom u vrtićima i školama svakako uz stručne osobe kineziologe, svakako suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja po tom pitanju, povećati broj sati tjelesno zdravstvene kulture u školama, ovo dosad je premalo i opet velim od 1 do 4 razreda također radit, moraju raditi kineziolozi sa djecom, a ne opterećivati učiteljice i učitelje razredne nastave. Vaučeri nisu uvedeni u ovaj zakon, ali koliko god je moguće dajte vidite koliko tu država može uskočiti. I na kraju bih rekla da sam si evo dala truda i pročitati i Izvješće Nacionalno vijeća za sport i za 2020.-2021. to smo jučer imali na odboru. Dakle, dosta je koncizno to sve skupa napisano i ovdje za sve nas stavlja naglasak na ono što bi mi trebali težiti da se ostvaruje preko Nacionalnog programa sporta 2019. do 2026. pa se evo tu navode i 6 općih ciljeva koji nisu svi još ovaj izrealizirani. Osigurati preduvjete za razvoj sporta, unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, povećati promocijske vrijednosti sporta, unaprijediti skrb o sportašima, uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom sportskom infrastrukturom, unaprijediti skrb o stručnim kadrovima u sportu, unaprijediti sustav upravljanja u sportu. Dakle, i samo nacionalno vijeće kao jedna jel krovna udruga vam kaže vidjeli se i sami po tom izvješću što bi sve trebalo napraviti da bi se uopće realizirano naš nacionalni program sporta za 2019.-2026. Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicima, kolege i kolegice, evo ga puno smo danas čuli i od klubova i pojedinačnim raspravama koliko je važan i koliko je bitan ovaj naš Zakon o sportu kojega smo evo ga čekali punih 16 godina jer zadnje je donesen 2006. godine. I ukratko bih samo naglasila da evo ga, sport je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i da se ovim donošenjem Zakona o sportu bit će realizirane 41 aktivnosti nacionalnog športa od 2019. do 2026. a koje se odnose na kategorizaciju sportova, kriterije vrednovanja programa javnih potreba, načine dodjele i kontrolu trošenja sredstva, sustav stipendiranja vrhunskih sportaša, radno-pravnih profesionalnih sportaša, sustav zdravstvene skrbi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje vrhunskih sportaša, uspostavu mreže sportskih građevina, uvjete izgradnje, održavanje i sigurnost sportskih građevina, povećanje broja sportskih obnovu postojeće sportske infrastrukture, usklađivanje programa osposobljavanja na stvarnim potrebama, poticanje, usavršavanje, propisivanje zadaća nacionalnih sportskih saveza, prevencija sukoba na sportskim borilištima, bavljenje sportskim djelatnostima putem obrta. Evo puno se toga uvidjelo gdje ima problema, puno toga se ispravilo. Ja bih evo ga samo izdvojila i ove jedinstvena stipendija na državnoj razini za vrhunske sportaše što je plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za vrhunske sportaše prve kategorije, uspostavljen imovinski cenzus od 24000 eura, zarade neto godišnje, da se nastavlja stipendiranje za stjecanje visokoškolskih kvalifikacija i osposobljavanje za poslove u sportu. Imamo trajnu novčanu naknadu za trenere, izbornike, osvajače medalja na olimpijskim

što je stvarno izuzetno dobro za razvoj sporta od lokalne, pa do nacionalne i do vrhunskih rezultata koje postižu naši sportaši. Slušajući pomno danas raspravu i stvarno sam i klubove i pojedinačno, najviše smo se na infrastrukturu, na financiranje, na sve ovo ostalo, a mislim da smo se malo dotaknuli uspostavljanje informacijskog sustava koji je jedan vrlo, vrlo bitan jer sada se ovim zakonom jasno definira obavezni sadržaj svih registara i evidencija jasne obaveze administratora čije ispunjavanje će biti uvjet za financiranje programa javnih potreba u sportu. Na taj će se način stvarno dobiti jasna slika broju sportaša, klubova drugih sportskih udruga, te u sportskoj infrastrukturi što će olakšati planiranje razvoja i ulaganje u sport, te omogućiti lakše upravljanje sustavom na svim razinama. Znači, konačno ćemo imati konkretne podatke koliko imamo sportskih udruga, svih djelatnika u sportu što ja mislim da je to jedan od osnovnih temelja da se vidi gdje treba infrastruktura, način financiranja i sve ovo ostalo. I sad bih samo još na kraju izdvojila malo rast ulaganja u saveze koji su vrlo bitni na lokalnim razinama, jer oni su ti koji određuju, znači mi imamo saveze nogometnih saveza, košarkaških, puno tih saveza ali sad bih samo usporedila 2016., 2020. rast ulaganja, krovna sportska udruženja. 2016. je bilo 138 milijuna, a 2022. 292 milijuna kuna. Hrvatski olimpijski odbor 2016. 114 milijuna, 2022. 236 milijuna. Hrvatski paraolimpijski odbor 2016. 10 milijuna, 2022. 22 milijuna. Hrvatski školski sportski savez 2016. 9 i pol milijuna, 2020. 25 milijuna. Hrvatski akademski sportski savez 2016. 2 i pol milijuna kuna, a 2020. 4 milijuna kuna. Hrvatski sportski savez gluhih 2 milijuna, a 2022. 5 milijuna kuna. Evo vidi se da se stvarno Vlada odnosno kako volite reći država vodi brigu i da je tako reći poduplala financijska sredstva svim ovim savezima. Imamo i rast ulaganja i u projekte. Sportska infrastruktura 80 milijuna kuna za 170 projekata, te godišnje 50 milijuna kuna za Arenu Zagreb i Varaždin. Velike sportske manifestacije, te za programe lokalnog sporta 55 milijuna za 270000 građana

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, malobrojne kolegice i kolege. Posebno pozdravljam ministrice vas koja ste nam se vratila. Rasprava je bila duga, jezgrovita i vjerojatno će vam vaši suradnici reći da je većina rasprava išla u kontekstu podrške ovog novog zakona. Tako je išla i od nas Socijaldemokrata. Nismo mi rekli da ovaj zakon nije korak naprijed i da sa njim neće biti određenih poboljšanja, ali smo izrazili određene bojazni i upravo zato što ste se vi vratili ja sam izašla ovdje za govornicu samo da to ponovim još jednom pred vama. Zapravo ono što mi tražimo od vas kao predstavnice Vlade da se iznađe sustavan način financiranja sporta. Smatramo da sport kao djelatnost od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku ne može ovisiti o snazi proračuna jedinica lokalne samouprave i da ne kažemo o volji pojedinaca koji su na čelu tih jedinica lokalne samouprave. Jednako tako smatramo da ne može ovisiti o projektima iz kojih se financira već da mora biti kontinuiran, sustavan da bi omogućio kvalitetan rad sa najmlađim uzrastima. Jer najmlađi uzrasti su ti iz kojih će se rađati nove sportske generacije. Upravo to rađanje novih sportskih generacija je ono što momčadski sport u Republici Hrvatskoj čini posebnim je upravo ono na što smo svi ponosni kada te reprezentacije u našim prepoznatljivim dresovima osvajaju medalje ne samo ne samo na svjetskim, europskim već i olimpijskim igrama i zapravo bismo željeli da sport i nadalje ostane naš zajednički ponos. Sport ne smije ovisiti o bojama dresova koju nosi određena vlast u tom trenutku sport mora biti pitanje nacionalnog konsenzusa i u tom smjeru spremni smo surađivati. Upravo u tom kontekstu naslanjamo se i na onu ideju koju smo iznjedrili još proljetos na našem okruglom stolu u kojoj su sudjelovali stručnjaci i sportski djelatnici iz različitih struktura, klubova i saveza gdje su se svi zajedno složili da je potrebno kroz porezna rješenja, a koja neće biti novi nameti, omogućiti svim onim poduzetnicima u RH koji mogu, a ne koji moraju, sustav kojim će oni moć financirati sport da im to ne bude dodatni teret već da im to bude trošak ili porezna olakšica. Stoga smo se mi potrudili i pripremili dakle prijedloge zakona i jako nam je drago što su i naši kolege danas, a ponajviše su to bili, ja sam pozorno pratila, čelnici lokalnih samouprava, kolega Klarić je o tome govorio, kolega, svi su odreda rekli da bi trebalo naći neka rješenja, a vi ste posebno naglasili i to smo upamtili i tu ćemo vas držat za riječ da ste sa ministrom Primorcem u pregovorima da paralelno sa ovim zakonom se iznjedre i drugi zakoni iz poreznog spektra, mi ovdje prvenstveno govorimo o porezu na dobit jer smatramo da tu ima najviše prostora, a ima prostora i na porezu za dohodak. Dakle držat ćemo vas za riječ između ova dva čitanja, sad ćemo hrvatskom sportu i ovom zakonu dat zeleno svjetlo i nadamo se da ćemo zajedno biti u prilici u ovom periodu između dva čitanja predstaviti nove zakone i da bi ono što bi vjerujem sve sportske klubove sportske klubove i JLS, a vjerujem i nas zastupnike u hrvatskom parlamentu činilo sretnim da u trenutku kada Zakon o sportu stupa na snagu, u trenutku kada se planiraju novi proračuni, kada JLS dobivaju nove zadaće, da imamo i alternativna rješenja za sustavno financiranje sporta. Evo utoliko ministrice da imate jedno veliko da, tako to kažu u popularnim ovim televizijskim emisijama, imate jedno veliko da, nadamo se da ćete na drugo čitanje doći sa popravljenim zakonom u smislu u kojem su to danas ovdje kolege predlagale, hvala. **Radin, Furio turizma i sporta gđa. Nikolina Brnjac imat će završnu riječ, izvolite. Hvala lijepo. Prvo bi se zahvalila svim saborskim zastupnicama i zastupnicima na konstruktivnoj raspravi drago mi je da je velika većina saborskih zastupnika i zastupnica prepoznala sve prednosti upravo ovog Zakona o sportu i voljela bi ovom prilikom se osvrnuti još jedanput na pitanje stadiona koje je danas puno puta otvoreno, a vezano je upravo uz moj odgovor zastupnici Orešković. Želim jasno pojasniti još jednom da, tezu zastupnici da će država financirati stadion privatnom klubu, dakle isključivo taj dio sam demantirala. Glasnogovornik vlade je vrlo točno dakle najavio da postoji model u zakonu, više puta smo to danas spomenuli, po kojem država može jednim dijelom i sufinancirati izgradnju stadiona u Zagrebu, ali i u drugim pojedinim gradovima gdje igra reprezentacija. Mislim da je to bilo nekoliko puta rečeno i ponovljeno naravno uz jasne kriterije koje će odrediti Hrvatski olimpijski odbor i Ministarstvo turizma i sporta. Također vezano uz pitanje uz akcijski plan za ravnopravnost spolova u sportu provjerila sam, akcijski plan je pri kraju i očekujemo da će uskoro predstaviti ga u javnosti. Također ovim prijedlogom Zakona o sportu su uvedene brojne novosti o kojima sam uvodno govorila, ali i neke o kojima u zadanom vremenu nije bilo moguće istaknuti. Ovdje je važno naglasiti kako su predviđene i odredbe koje su usmjerene na zaštitu sportaša na natjecanjima i na sportskim teretima, sigurnost na sportskim terenima, obvezu zdravstvenog pregleda i za trening, a ne samo za natjecanja, borbu protiv dopinga, borbu protiv nasilja, ravnopravnost spolova, promociju sporta i poticanja na bavljenje sportom, promicanje jednakih mogućnosti, zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i osobito što, na što sam ponosna je što ovaj zakon na jednak način je primjenjiv i na parasportaše i na gluhe sportaše, a po prvi puta su osigurana i jednaka prava iako je to odavno trebalo biti već učinjeno i vjerujem da će i odredbe o planiranju, a osobito njihovo povezivanje s podacima što osigurava utemeljeno donošenje ovih odluka doprinjeti daljnjem unapređenju sustava sporta. Ono što je pred nama dakle 13 12 pravilnika iz nadležnosti Ministarstva turizma i sporta i jedan pravilnik iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, evo hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

ispričavam se.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

i vama. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. **Jandroković,